Hvala

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice

poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane

kolega Pavliček. Izvolite.

Zahvaljujem snimateljima fotografima molim vas sada da oslobodite prostor kako bi mi mogli započeti s radom. Na redu je: - Godišnje izvješće Vlade RH Na temelju čl. 128. poslovnika predsjednik vlade usmeno će predstaviti Godišnje izvješće vlade. Pozdravljam predsjednika vlade i ministre koji su u njegovoj pratnji i potpredsjednike uglavnom. Podsjećam da govor predsjednika vlade u izvješću može trajati najdulje 60 minuta, na govor predsjednika vlade nema replika. U raspravi mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika, predstavnik kluba zastupnika u raspravi može govoriti najdulje 20 minuta. Nakon provedene rasprave predsjednik vlade podnosi završno izlaganje koje može trajati najdulje 20 minuta i u toj raspravi isto tako nema replika. Prije nego što dam riječ predsjedniku vlade vidim da imamo zahtjeve za stankom, prvi je na redu kolega Pavliček. Izvolite. Evo tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali o ovom vašem izvještaju, ali kako bi još jedanput spomenuli da je Hrvatska evo osam godina punopravna članica EU te nažalost svi ekonomski pokazatelji govore da smo i dalje na samom začelju. Pa tako smo po BDP-u po glavi stanovnika pretposljednji, tako nam je udio duga više od 90% gotovo u BDP-u, tako su na nekih trenutno 65% prosječne razvijenosti EU. Svi ti pokazatelji govore da Hrvatska nije spremna za ulazak u Eurozonu i da će Hrvatska imati još lošiji standard ulaskom u Eurozonu. Stoga vas evo predsjedniče hrvatske Vlade pozivam da danas izdvojite jednu minutu u 11 ili nakon vašeg izlaganja i potpišete ovu našu inicijativu za zaštitu hrvatske kune. Vjerujem da se ne slažete s nama o tome kada treba uvesti hrvatsku kunu ali sam uvjeren, tj. kad treba uvesti euro, ali sam uvjeren da se slažete da hrvatski narod treba o tome odlučivati. Naime, često su se mijenjale valute na ovim područjima od Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije, Jugoslavije, NDH, komunističke Jugoslavije i moderne Hrvatske države, nikad do sada se narod o tome ništa nije pitao. Živimo u demokratskoj državi, vi ste na čelu hrvatske Vlade koju su izabrali hrvatski građani, hrvatski narod i ja vjerujem da nemate ništa protiv da hrvatski narod odlučuje o tome je li za promjenu nacionalne valute ili pak ne. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Petrov, izvolite. Poštovani. Zatražio bih stanku u ime kluba Mosta kako bih uz ovo izvješće koje slijedi još jednom upozorio na težinu situacije u Hrvatskoj. Ja sam svjestan da će kroz koji trenutak predsjednik vlade doći tu za govornicu i govoriti kako je u Hrvatskoj većina toga ili gotovo pa sve ružičasto. Možda s njegovog vidikovca to izgleda tako, ali taj vidikovac je poprilično udaljen od većine ljudi u Hrvatskoj. Većini ljudi u Hrvatskoj njihova plaća manja je od minimalnih troškova života izračunatih prije 10 godina, minimalnih prije 10 godina. Većini ljudi u Hrvatskoj danas je plaća manja od minimalne potrošačke košarice danas. Većina ljudi u Hrvatskoj danas treba biti profesor Baltazar da bi preživjela mjesec i obrazovala svoju djecu. I ovo su službeni podaci što DZS-a, što sindikata što sindikata i možete ih naći javno. Većina ljudi danas u Hrvatskoj osjeća nepravednost u društvu jer su se borili za zemlju iz koje njihova djeca trebaju otić jer nemaju iste prilike kao neki drugi, a o pošasti korupcije da i ne pričam. I zato bih zamolio predsjednika vlade da danas kada dođe za govornicu govori o istini jer samo to nam može omogućiti da svi u Hrvatskoj imaju budućnost, ne samo neki. Želim vidjeti od svih nas, a i predsjednika vlade da se bori za budućnost naroda, a ne za vlastitu budućnost. Hvala. Hvala lijepa g. predsjedniče. U ime kluba IDS-a tražim stanku od 10 minuta kako bi se još dodatno konzultirali, ali i upozorili na jednu temu koja se pojavila zadnjih dana u javnosti, a to su najavljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je donijet ovdje u saboru prije tri godine s jednim od osnovnih ciljeva decentralizacije sustava zdravstva, a u ovom nacrtu što je radna skupina učinila ide se prema dodatnoj centralizaciji. Pa možda samo plastično na jednom primjeru da pokažem razliku centraliziranog i decentraliziranog sustava zdravstva na primjeru Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Hitna medicina do pred desetak godina bila je na margini zapravo zdravstva tada je evo bit će 1.11. sada 10 godina da je osnovan taj zavod, tada je država dala sedam sanitetskih, ne ambulantskih, sanitetskih vozila nikad poslije ni druga vozila ni namjenske sredstva za opremu, uniforme, novac za materijalna prava radnika, božićnice, regrese, jubilarne nagrade. Zadnjih 10 godina kada je hitna u ingerenciji Istarske županije ima 28 ambulantnih vozila od čega osam najkvalitetnijih s crash testom koja daju maksimalnu sigurnost pacijentu i osoblju, sva oprema je vrhunska, njihov pacijent dobije sve što treba, ljudi imaju međunarodne edukacije. To su sve sami platili uz pomoć Istarske županije, istarskih općina i gradova bez pomoći države. Sredstva za plaće HZZO pokriva svega 75%, svi ostali troškovi opreme i vozila su isključivo na lokalnoj zajednici i čak 28,7% radnika imaju zaposlenih u tzv. nadstandardu bez kojeg ne mogu funkcionirati jer je premala mreže hitne medicine. U Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije pacijent danas ima šansu 25% da će biti oživljen, u ostatku RH stopa oživljavanja je ispod 10%, a da imate samo primjer prije 10 godina stopa oživljavanja bila je 2,2%. Stoga poučeni dosadašnjim iskustvom bojimo se da će

Tražim stanku i ime Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta da se konzultiramo, a i gospodin Plenković da ima vremena i nadam se da će u ovom svom izlaganju od sat vremena reći za temu koja već 30 godina pati majke koje traže svoju djecu, da će reći što je razgovarao sa gospodinom Vučićem u Sloveniji prije dva tjedna. Što je dogovorio o pronalasku nestalima, nestalih. Mislim da je to tema za majke koje traže svoju djecu broj jedan. Ja znam da će on sad tu govoriti o micilnim milijardama koje su povučene iz EU, ali vjerujte mi za majku koja traži svoga sina 30 godina to joj je sporedna tema. Volio bih da se izjasni što je sa logorašima, tužbama prema Srbiji pogotovo poslije presude srpskim obavještajcima Sinatroviću i ovog ovog ljeta što je presuđeno, što će Hrvatska napraviti za hrvatske logoraše preko 30 ljudi, 30.000 ljudi i hrvatskih branitelja koji su se borili za ovu državu da bi danas on mogao ovdje ovo izvješće govoriti. Što je poduzeo po tome, što je za ratnu odštetu, što je za kulturno blago. Vidimo koliko još nije vraćeno samo Vukovarskom muzeju što je pokradeno, opljačkano od srpsko crnogorskog agresora od JNA da nam kaže u tom izvješću, u tih 60 minuta da nađe bar 10 minuta za temu koja je stara 30 godina, a do dana današnjeg nije riješena. Hvala vam lijepo. Stanka je odobrena. Idemo na peti zahtjev, kolegica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Hvala gospodine predsjedniče sabora. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bih snažno apelirala na Vladu i na sve vladajuće strukture zbog dva enormna problema u Hrvatskoj, a to je pandemija i posljepotresna obnova. Svjedočimo svi da već godinu i pol dana od potresa u Zagrebu i skoro godinu dana od potresa na Baniji zahvaljujući neučinkovitosti, neorganiziranosti i sporosti Vlade RH sa posljepotresnom obnovom se nismo pomakli s mjesta. Ono što je zastrašujuće su današnji podaci neslužbeni o zaraženima i umrlima od pandemije Covida. To je 4.571 zareženi i 26 umrlih u posljednjih 24 sata. Mi smo višekratno upozoravali sa ove govornice u saboru o neučinkovitosti, neuvjerljivosti stožera civilne zaštite i molili smo te ljude da naprosto se povuku i da dođu koji su uvjerljiviji i učinkovitiji, organiziraniji i koji bi bolje vodili ovu krizu. Svi se sjećamo da je taj stožer imamo itekakvu vidljivost, itekakvu uvjerljivost na samom početku pandemije. Međutim, kada se politika uplela u rad stožera cijeli taj ugled i uvjerljivost je pao u nikakvo, Podatak je zastrašujući isto tako da u Zagrebu, da u Hrvatskoj imamo 43% cijepljenih, 43%. Znači ni ta cijela kampanja oko cijepljenja nije uspjela, a svi vrlo dobro znamo da je cijepljenje jedini moguća, jedina moguća od te strašne pandemije. Tako da ponovno apeliramo na Vladu RH da hitno, ali hitno poduzme nešto da ljudi u Hrvatskoj ne umiru i da nema toliko zaraženi da nam se ne dogodi kolaps cijelog zdravstvenog sustava. Hvala. Stanka je odobrena. Kolegica Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Evo tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte, prvo da kaže, u trajanju od 10 minuta, prvo da kažem da mi je drago da neki zastupnici poput Bože Petrova savladavaju nekakve osnove koje se čuju s ove strane, ali kolega Petrov nije to Baltazar, to je Alan Ford. Sad ćemo u idućih sat vremena slušati svakakva lijepa obećanja i ono što se ispunilo, ali to je stvarno u skladu sa onim što sam i jučer rekla vezano uz minimalnu plaću, znači obećajemo ništa i to ispunjavamo, to vam je iz Alan Forda. Ono što nam može pomoći da bismo se, da bismo se obranili od lažne statistike i manipulacije statistikom koju ćemo čuti u idućih 60 minuta važno je da navedemo neke podatke koji nam tu mogu pomoći. Čut ćemo da je došlo do porasta zaposlenosti, znači i premijer i ministar Aladrović neprestano broj broj osiguranika i dovode u vezu naš poraz zaposlenosti u odnosu na s europskim zemljama gdje smo mi među najslabijima. Znači mi imamo najslabiju, jednu od najslabijih stopa zaposlenosti u Europi. Reći će nam da su porasle plaće. Plaće hrvatskog radnika su 37% plaće zapadnoeuropskog radnika. Reći će nam da je došlo do porasta minimalne plaće i to naravno uspoređivat će se s onim razdobljem prije 2016. godine jer najvažnije im je uspoređivati se s SDP-om. I reći će da je minimalna plaća u odnosu na prosječnu rasla sa 38 na 46% prosječne a mi imamo jednu od najmanjih prosječnih plaća u Europi, a taj rast je bio jedan od najmanjih rasta u Europi. Znači mi smo među 10 zemalja koje imaju najmanju minimalnu plaću, a u zadnjih 10 godina ta minimalna plaća u odnosu na prosječnu je bila u najmanjem rastu. Premijer će nam pretpostavljam reći i da će za dvije godine da ćemo imati prosječnu plaću u iznosu od 1.000 EUR-a, ja bih ga upozorila da je to minimalna plaća u Sloveniji. Eto toliko, još ima podataka koje ćemo podastrijeti, ali pažljivo slušajte brojke koje ćete čuti idućih sat vremena. Idemo na sedmi zahtjev, stanka će vama biti isto tako odobrena, kolegica Orešković, izvolite. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem predsjedavatelju. Uvažene kolege zastupnici i zastupnice, tražim stanku u ime Kluba stranke Centar i GLAS u trajanju od 10 minuta kako bi se u tom vremenu zastupnici mogli prisjetiti svih riječi koje je Andrej Plenković govorio priliko podnošenja izvještaja za prošlu godinu. Najavljivao je velike reforme u području pravosuđa, povećanje jednakosti, pravednosti, stabilnost plaća, sigurnost i dostupnost zdravstvenih usluga, modernizaciju željeznica, vrtića i škola. Pozivao se na vrijeme odgovornosti, požrtvovnosti i solidarnosti čitave nacije, pa ja ga pozivam da ovom prilikom pokaže da tu odgovornost prije svega ima i sam, a ne da još jedanput slušamo izvješće u trajanju od 60 minuta koje će pokazati da nam borba protiv covid pandemije služi kao maska iza koje će se sakriti činjenica da se u RH nigdje ni na kojoj razini ne provode bilo kakve reforme. Prošle godine se predsjednik vlade hvalio s time da Hrvatska ima ljude koji su sposobni provesti ovako velike i teške zadaće, pa Hrvatska ih možda ima, ali ih nema Plenkovićeva vlada. U vladi blijedih ministara bez vlastite vizije, ideje i hrabrosti teško da se mogu očekivati bilo kakvi rezultati. Slažem se samo s time da je pred nama jedno izazovno razdoblje, razdoblje koje traži vrlo konkretne promjene i mjere. Pa pozivam Andreja Plenkovića da u sljedećih 60 minuta kaže barem ponešto o tome kako će se provesti bilo što od liste lijepih želja koje je nabroja prošle godine. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Hajduković izvolite vi. Hvala lijepo g. predsjedniče HS-a. Tražim stanku u ime Kluba socijaldemokrata kako bi se konzultirali o nastavku ove rasprave. Naime, u Hrvatskoj u fenomenalnoj zemlji za život kako tvrde neki članovi vlade neki članovi vlade čije će izvješće danas braniti premijer, 23,3% osoba živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, 43% građana živi u obiteljima koje teško i vrlo teško sklapaju kraj s krajem, više od pola milijuna ljudi u Hrvatskoj živi u kućanstvima u kojima nijedna osoba ne radi, a 51,7% osoba živi u kućanstvima koje ne mogu podmiriti neočekivani financijski izdatak, dok 48,6% osoba živi u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti tjedan dana odmora izvan kuće. Hrvatska je prema trošku osnovnih režija 6. država u svijetu više od 40.000 hrvatske djece ovisi o različitim oblicima socijalne pomoći. Ako tome dodamo i poraznu činjenicu da iz dana u dan raste broj ljudi koji rade za minimalnu plaću, da je taj broj već veći od 52.000 ljudi onda mi je više nego jasna jedna ironična šala koja kruži internetom, stara je već nekih desetak godina, ali jako lijepo opisuje stanje u ovoj fenomenalnoj državi za život, a to je znate koji je sport Hrvatima najdraži, hrvatski triatlon, a to je dizanje kredita, preskakanje rata i plivanje u dugovima. Nažalost to je hrvatska stvarnost o kojoj trebamo razgovarati i nadam se da će se premijer referirati i na ove probleme 23% naših sugrađana koji žive u riziku od siromaštva, koji žive ispod granice dostojnoga života. To je hrvatska stvarnost koju hrvatski građani itekako osjećaju na svojoj koži, a ne puste brojke koje će iznijeti premijer. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani predsjedniče vlade, poštovani potpredsjednici vlade, kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom istaknuli kako i na koji način je Hrvatska upravljala zahvaljujući Vladi RH u ovom krizi koja je najizazovniji period nakon Domovinskog rata, a uvjetovana pandemijom korone. Želim istaknuti da je zahvaljujući mjerama hrvatske Vlade i Stožera civilne zaštite u zdravstvenom smislu Hrvatska u ustavu prikladnim i razmjernim mjerama osigurala takve takve okolnosti da smo mogli doći u turističku sezonu i ostvariti najuspjeliju turističku sezonu od svih država na Mediteranu, a što nam je omogućilo onda posljedično i gospodarsku i financijsku stabilnost. Podsjetio bih da je prijašnja svjetska kriza koja je započela 2008.g. koja je zahvatila i Hrvatsku da nam je trebalo više od šest godina kako bismo se iz te krize mogli vratiti i doći na pred krizno razdoblje. Zahvaljujući ovakvim mjerama hrvatske vlade koja je snažno stala iza hrvatskog gospodarstva, iza očuvanja radnih mjesta gdje sa 18 milijardi kuna su … vrstom potpora sačuvana radna mjesta na način da danas imamo više od 50.000 osiguranika nego 2020.g. ili 6.000 više osiguranika nego 2019.g. da je Hrvatska u trećem kvartalu zabilježila gotovo najveći rast BDP-a u Hrvatskoj iznosi 16%. Takvim mjerama mi ćemo vrlo brzo raspraviti rebalans proračuna koji će konstatirati da je u Hrvatskoj rast BDP-a u 2021.g. preko 8%, dakle sve su to pokazatelji koji govore da je vlada ispunila svoju obvezu, a što će nam kasnije jasno reći i predsjednik vlade u ovim za Hrvatsku rekao sam vrlo izazovnim vremenima. Hvala. Hvala i vama. Stanka je odobrena. I zadnji zahtjev kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Naravno tražim u ime Kluba zastupnika SDP-a stanku, a drago mi je što sam imao prilike čuti g. Bačića jer je istup g. Bačića pokazuje u kojem smjeru će ići obraćanje predsjednika Vlade RH, a a to je u smjeru prikazivanjem stanja onakvim kakvim bi vi iz HDZ-a željeli da je, ali je daleko od istine, dapače u jednoj velikoj mjeri predstavlja laž. Poštovane kolegice i kolege, Hrvatska danas ima 4.500 zaraženih od covida, a mi od Vlade RH od predsjednika Vlade RH nismo čuli konkretne mjere kako ćemo se s time suočiti. Dva dana svjedočimo svađama na razini stožera, Ministarstva znanosti i premijera oko toga kako će se sljedećeg tjedna provesti nastava. Pa oko toga nismo mogli donijeti jasnu odluku nego smo četiri puta promijenili stav u dva dana. To je realnost hrvatske borbe protiv pandemije, to je realnog poštovani g. Bačiću, to je realnost poštovani predsjedniče Vlade. Zato od vas tražim, apeliram na vas da nam danas date konkretni sukus mjera koje ćemo uvesti u razdoblju koje je pred nama kako bi se ovaj 4 val zaustavio. Ali isto tako tražim od vas konkretne odgovore na to što će biti sa reformom zdravstva koju već 6 mjeseci držite u ladici, a ovog je tjedna stidljivo počela izlaziti van. Hoćemo li doista ostati bez bolovanja? Hoćemo li doista ostati bez zdravstvene zaštite? I kako ćemo se suočiti sa rastućim dugom u zdravstvu koji je opet eskalirao nakon što je Vlada uplatila milijarde, a nije napravila ništa da zaustavi rast tog duga.

Ako ne pozvat ću se na Članak 293b. i nastavit ćemo onda s radom. Pa ću sada pozvati poštovanog predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da nam predstavi Godišnje izvješće Vlade RH. Dakle, na raspolaganju vam je 60 minuta. Izvolite.

Dobar dan svima. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, drago mi je predstaviti izvješće o radu Vlade u prvog godini našeg drugog mandata. Govorim o godini u kojoj smo imali 2 vala pandemije, razorni potres na Banovini nakon onog u Zagrebu te koju smo započeli sa najvećim padom BDP-a, a dovršavamo je s rekordnim porastom cijena energenata, sve izraženijim klimatskim promjenama i novim valom epidemije. Ovo je također godina u kojoj smo snažnim mjerama uspjeli očuvati radna mjesta, spriječiti val stečaja i imali najveći broj zaposlenih u zadnjih 13 godina. Ujedno ovo je i godina i snažnog gospodarskog oporavka, godina u kojoj smo spojili Pelješki most, dovršili Istarski ipsilon, odabrali nove borbene avione Rafale i osigurali ukidanje viza za SAD. Uz to u završnoj smo fazi priprema za ulazak u Schengenski prostor i europodručje. Snažimo položaj Hrvatske u Europi, u svijetu, razvijamo odnose sa našim susjedima, a pri tom u svakom trenutku štitimo hrvatske nacionalne interese. Vrednujući rad i izvrsnost te gradeći tolerantno društvo koje uvažava svoje nacionalne manjine kao što priliči suvremenim demokracijama razvijamo Hrvatsku svjesnu svojih potencijala. Tome smo u cijelosti posvećeni, ohrabreni stabilnom i obnovljenom potporom hrvatske javnosti uz podršku odgovorne i čvrste parlamentarne većine. Nekoliko riječi o kontekstu u kojem se nalazimo, a potom o rješenjima koja zahtijevaju puni angažman društva i države. Prvo to je pandemija koja traje već gotovo 2 godine i koja je u velikoj mjeri pogodila naše živote i zdravlje. Zatim to je najdublja ekonomska kriza u gotovo 100 godina koju je naravno izazvala pandemija i koja je poremetila globalne trgovinske tokove. Potom, to je klimatska kriza uslijed sve bržeg globalnog zatopljenja koja će u narednim desetljećima uz sve ekstremnije vremenske nepogode sve teže pogađati naš način života. To je također rastuća potreba za sve oskudnijim energentima, prirodnim resursima i sirovinama o kojima ovisi naš razvoj i uspješnost u globalnoj utrci u inovacijama i postizanju tehnološke suverenosti. Nadalje, tu su sve brže socijalne promjene uslijed sve bržih tehnoloških promjena, digitalizacije i robotizacije, promjena na tržištu rada i nastanka novih oblika koji traži brže prilagodbe radnika i njihovo cjeloživotno učenje za nova zanimanja. I na koncu to su nepovoljni demografski trendovi. Ubrzano starenje stanovništva, sve manji broj rođenih i depopulacija ruralnih krajeva u Europi, ali naravno i u Hrvatskoj što je strukturna prijetnja gospodarskom razvoju, poljoprivrednim potencijalima te održivosti mirovinskog i zdravstvenog sustava. Povrh tih globalnih izazova moramo sanirati i posljedice razornih potresa koji su pogodili najprije Zagreb i okolicu, a potom Banovinu i druge županije te izazvali ukupnu štetu procijenjenu na 129 milijardi kuna. To trebamo iskoristiti ne samo za jačanje naše otpornosti na potrese nego za obnovu koja će dati zamah gospodarstvu i poboljšati kvalitetu stanogradnje. Svjesni svih izazova gradimo solidarnu i pravednu zemlju vodeći računa o tome da nitko ne bude isključen i ostavljen po strani. Politikom modernog suverenizma koristimo sve snažniji položaj Hrvatske u Europi i svijetu radi ostvarivanja naših nacionalnih interesa i podizanja kvalitete života naših građana. Naše ciljeve uvrstili smo u Nacionalnu razvoju strategiju do 2030. godine koju je donio Hrvatski sabor, a koja usmjerava razvoj zemlje na temelju jasne vizije naše budućnosti. U ostvarenju brzog oporavka pomoći će nam oko 25 milijardi EUR-a europskih sredstava ponajprije iz višegodišnjeg financijskog okvira i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s čijom smo provedbom započeli, koji sadrži 76 reformi i 146 investicija. U tom pogledu kako bismo što bolje odgovorili na spomenute globalne izazove poseban ćemo naglasak staviti na zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju i demografsku revitalizaciju zemlje. U takvim okolnostima velik posao koji je još pred nama i odgovornost koju su nam povjerili hrvatski građani, obvezuju nas da nastavimo još odgovorniji raditi na reformskim iskoracima. Za uspjeh u našim nastojanjima ključno je povjerenje, povjerenje u Hrvatsku, povjerenje u institucije, povjerenje u vlastitu budućnost, a da bismo gradili međusobno povjerenje, trebamo biti odgovorni i ozbiljni, a to se odnosi na politiku, na građane, na sve aktere u društvu, od gospodarstva do medija, preko akademske zajednice do civilnog društva. Danas ću predstaviti Izvješće kroz 5 stupova sukladno programu Vlade, a to su socijalna sigurnost, perspektivna budućnost, ekonomska suverenost, osnažena državnost i globalna prepoznatljivost. Napominjem da smo od početka mandata, dakle od srpnja prošle godine u HS uputili 200 prijedloga zakona, od kojih je HS usvojio već 120. Poštovane zastupnice i zastupnici, u trenutku kada se još uvijek suočavamo s najvećom zdravstvenom ugrozom u suvremenoj povijesti, kad su najranjiviji među nama najizloženiji, prvi prioritet nam je da svima kojima je potrebna socijalna sigurnost upravo nju i pružimo u svim njenim sastavnicama. U tom pogledu država osim svoje redistributivne uloge prema najpotrebitijima, ubuduće će trebati još više jačati mehanizme društvene solidarnosti jer u svijetu suočenim s poremećajima koji će izazvati klimatske promjene, najotpornija će biti najsolidarnija društva, a hrvatskoj društvo u svojoj srži jest solidarno društvo. Socijalna sigurnost se u prvom redu odnosi i na mogućnost da svatko dobije potrebnu zdravstvenu skrb, zato smo u ovom odgovoru na pandemiju nastavili jačati zdravstveni sustav, ali i osigurati dostupnost i djelotvornost zdravstvene zaštite i to unatoč tome što nas je pandemija već koštala 35 milijardi kuna, odnosno 20% proračuna. U ovih više od 600 dana borbe s virusom, posebno želim zahvaliti našim zdravstvenim djelatnicima, liječnicima i medicinskom osoblju na požrtvovnosti, kao i svim dionicima sustava zdravstva i civilne zaštite koje nastoje suzbiti širenje zaraze. Osim povećanja plaća liječnika i medicinskog osoblja za 24% u proteklih 5 godina, omogućili smo i Covid dodatak u iznosu od 10% satnice za svaki sat proveden u liječenju s oboljelima od virusa te osigurali isplatu prekovremenih sati. Osiguravamo funkcionalnost zdravstvenog sustava, a podmirili smo i dodatnih 8,5 milijardi kuna za pokriće dugova prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, od čega 6,3 milijarde samo od početka pandemije, što je omogućilo nesmetan rad 165 zdravstvenih ustanova. Nažalost više od 9000 naših sugrađana izgubilo je bitku s ili od virusa, što je mnoge obitelji pogodilo diljem Hrvatske i s kojima iskreno suosjećamo. To su bolne brojke i mnogo više od bilo kakve kampanje, to bi svima trebalo biti dovoljno upozorenje o nužnosti cijepljenja kao zasad najdjelotvornijoj zaštiti od teških oblika bolesti i najbolje što imamo. Dosad je najmanje jednom dozom u Hrvatskoj cijepljeno 56% odraslih i preko 72% starijih od 65 godina, što još uvijek nije dovoljno za obuzdavanje epidemije, a o tome govori i današnji broj zaraženih. Zahlađenjem je broj potvrđenih slučajeva u ovom 4. valu naglo narastao i to je razlog više za cijepljenje, ali i za docjepljivanje 3. dozom, naročito kod starijih. I u ovim okolnostima, nastavili smo s ulaganjem u zdravstvo, osobito s velikim projektom modernizacije zdravstva i jačanjem zdravstvene infrastrukture u iznosu od 2,4 milijarde kuna. Donijeli smo Plan revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda kako bismo dugoročno postali samodostatni u proizvodnji različitih cjepiva i krvnih pripravaka. Usvojen je Nacionalni strateški okvir protiv raka, za čiju smo provedbu osigurali 720 milijuna kuna kroz Plan oporavka. Pripremamo sveobuhvatnu reformu zdravstva, da sustav učinimo efikasnijim, a troškove svedemo u održive okvire. Financijske uštede i racionalizacije moraju se raditi unutar sustava transparentnim poslovanjem, odgovornim upravljanjem te objedinjavanjem javne nabave i optimizacijom troškova nabave. Kad znamo da stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj iznosi oko 18,4%, drugi važan aspekt socijalne sigurnosti je borba protiv siromaštva, da bismo nastavili smanjivati nejednakosti u hrvatskom društvu, stoga posebnog računa vodimo o djelotvornosti sustava socijalne skrbi koji se brine o više od 600 tisuća korisnika. Pripremili smo stoga i reformu sustava socijalne skrbi kako bismo bolje zaštitili korisnike te unaprijedili organizaciju sustava. Poseban je prioritet da osobama s invaliditetom pružimo iste mogućnosti u obrazovanju, na tržištu rada i u društvu. Naravno, sve kroz politiku uključivosti. Socijalna sigurnost je također, prevencija i zaštita od nasilja. Radi kvalitetnije zaštite žrtava nasilja i strožeg sankcioniranja nasilnika, izmijenili smo paket zakona čime je ukinuto kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka te uvedeno stanje dugotrajne patnje kao posljedica nasilja. Uz to nema više zastare za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, što omogućuje kažnjavanje počinitelja i godinama nakon zločina. Pojam odgovorne osobe proširen je na socijalne radnike, zaposlenike u školstvu i sve koji obavljaju poslove u javnom interesu čime im je pružena veća pravna zaštita. Radi zaštite financijski najugroženijih građana nastavili smo s modernizacijom ovršnog postupka i smanjili njegov trošak. Naravno da smo opseg onih iznosa koji su prije bili predmetom ovrha sada isključili. Važno nam je zaštiti dostojanstvo radnika, ali i održati ravnotežu između vjerovnika i dužnika te osigurati vladavinu pravu. Iz humanih razloga zabranili smo deložacije zimi od 1. studenog do 1. travnja, a povećali glavnicu za ovrhu na nekretnine sa 20 na 40.000 kuna. Socijalna sigurnost su i adekvatne mirovine te materijalna pomoć onima s najnižim mirovinama. Omogućili smo isplatu Covid dodatka za korisnike mirovine kojima su mirovinska primanja niža od 4.000 kuna. Covid dodatak dosad je primilo 710.000 umirovljenika za što je izdvojeno od oko 460 milijuna kuna. Pored toga da bismo omogućili prihod starijim osobama kojega nisu mogle osigurati na drugi način, od početka ove godine uveli smo nacionalnu naknadu za starije osobe u visini od 800 kuna. U 5 godina prosječna je mirovina narasla za 432 kune te je u kolovozu iznosila 2.866 kuna. Mi smo prije 5 godina obećali povećanje od 5% u 4 godine, a ono je povećano za 18% no naravno da ni to nije dovoljno za vrlo težak i zahtjevan život naših umirovljenika. Uz to nastavljamo s unapređenjem prvom mirovinskog stupa te planiramo do 2024. mirovine povećati za još 10%. Postupno će se najniža mirovina povećavati za ukupno 3%. 1,5% u '23., 1,5% u '25. od čega će koristi imati 300.000 umirovljenika. Ove smo godine krug umirovljenika koji mogu raditi do polovice radnog vremena proširili i na korisnike obiteljske mirovine. Također podizanjem prihodovnog cenzusa na 2.000 kuna po članu kućanstva i na 2.500 kuna za samca još 120.000 osoba uglavnom umirovljenika imat će besplatno dopunsko osiguranje. Kroz program Zaželi zaposleno je 14.000 žena koje pružaju uslugu pomoći u kući za 79.000 starijih osoba napose u ruralnim krajevima. Da bismo spriječili socijalnu frakturu ili društveni rascjep koji bi drastično povećanje broja nezaposlenih neizbježno izazvalo snažnim smo mjerama s više od 17 milijardi kuna stali iza radnika i poduzetnika u privatnom sektoru i time spasili više od 700.000 radnih mjesta, svako drugo i stabilizirali poslovanje 120.000 poslodavaca. Broj zaposlenih veći je za 51.000 nego lani. Dosegao je milijun i 600.000 zaposlenih što je dosada najveći broj zaposlenih u kolovozu, to je bilo prije par mjeseci, prije 2 mjeseca, iza rekordne 2008. i drugi najveći od neovisnosti. Stopa nezaposlenosti koja je prije 5 godina bila na 13,3% pala je na 7,3%. Rezultat je to mjera aktivne politike zapošljavanja u koju je u 5 godina uloženo oko 5,5 milijardi kuna što je obuhvatilo 165.000 osoba. Uz to unatoč okolnostima prosječna i minimalna plaća i dalje rastu. Prosječna je neto plaća u kolovozu iznosila 7.118 kuna što je na godišnjoj razini nominalni porast za 5,9% odnosno 1.445 kuna više nego nego prije 5 godina, a prvi je put u veljači ove godine premašila 7.000 kuna. Podsjetit ću da smo od 2017. do danas osnovicu za izračun plaća za državne i javne službenike povećali za 17% odnosno za 936 kuna, dok se od 2012. do '17. nije mijenjalo. Kako bismo financijski poduprli naše najugroženije sugrađane sutra će Vlada donijeti odluku koju smo raspravili u ponedjeljak kojom će se od siječnja minimalna neto plaća povećati za 350 kuna neto. Sa 3.400 na 3.750 kuna odnosno na 500 EUR-a neto nakon konzultacija sa našim socijalnim partnerima. Tim značajnim povećanjem od čak 10,3% za 51.000 zaposlenih minimalnu plaću prvi puta podižemo iznad 50% od prosječne plaće i iznad 60% neto medijalne plaće. Medijalna plaća je u kolovozu iznosila 6.014 kuna. Podsjećam da je prije 5 godina minimalna plaća iznosila 38% od prosječne, tako ćemo u 5 godina minimalnu plaću podići za 50% odnosno za 1.254 kune ili 4 puta više nego u prethodne 3 vlade. To su konkretne mjere u korist zaposlenih s najnižim primanjima. U okviru plana oporavka uložit ćemo 2 milijarde kuna za tržište rada i socijalnu zaštitu. Prilagodili smo Zakon o radu novim zanimanjima i među prvima u svijetu omogućili zapošljavanje digitalnim nomadima. Kako bismo se prilagodili novim trendovima i osigurali da nitko ne bude isključen u dijalogu sa socijalnim partnerima nastavit ćemo modernizirati radno zakonodavstvo koje će omogućiti nove oblike rada poput rada na daljinu i osigurati kvalitetnije uvjete rada radi veće ekonomske sigurnosti građana. Jačanje civilnog društva i zaštita prava nacionalnih manjina su među našim prioritetima. Želimo društvo u kojem se poštuju temeljna ljudska prava, u kojem se svi osjećaju jednakima i sigurnima, a posebno pripadnici nacionalnih manjina. U tom duhu, u suradnji s predstavnicima i saborskim zastupnicima nacionalnih manjina, donijeli smo operativne programe za razdoblje '20.-'24. kako bi smo nastavljali promovirati kulturu tolerancije u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Nastavljamo podržavati organizacije civilnog društva koje su i tijekom ove krize bili partneri u pružanju podrške pojedinim skupinama u društvu. Održavamo redovite polugodišnje sastanke sa Stalnim vijećem Hrvatske biskupske konferencije te kvalitetne odnose s Katoličkom crkvom i svim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj. Unaprijedili smo Zakon o volonterstvu da bismo olakšali i potaknuli taj oblik društveno korisnog građanskog djelovanja. Dame i gospodo, u razdoblju 4. industrijske revolucije, konkurentnost gospodarstva, demografska vitalnost stanovništva i opremljenost ljudi znanjima i vještinama ključne su za perspektivniju budućnost hrvatskoga društva. Nakon što nam je zbog pandemije i globalne recesije prošle godine BDP pao za 8%, ove godine očekujemo povratak na razinu prije krize, iako smo očekivali rast od 5,2%, nakon uspješne turističke sezona koja još traje i raste od 16,1% u drugom kvartalu, vjerujemo da bismo mogli doseći godišnji rast BDP-a od preko 8%. To je na tragu one krilatice „Under promise over deliver“. U prvih 8 mjeseci ove godine industrijska proizvodnja povećana je za 8,3%, promet trgovine na malo za 13,5, indeks obujma građevinskih radova za 11,2, izvoz roba za 25,5, turistička noćenja za 55%. Po svim očekivanjima ove godini, bit ćemo među najbrže rastućim gospodarstvima u EU, unatoč pandemiji, zadržali smo kreditni rejting na investicijskoj razini i to je također, jedan od elemenata povjerenja i reputacije koju imamo i prema agencijama te domaćim i međunarodnim financijskim tržištima. Već ove godine očekujemo smanjenje udjela javnog duga u BDP-u za više od 2 postotna boda, dok će se idućih godina smanjivati i za preko 3 boda. Da nije bilo pandemije, ekonomske krize, naš bi javni dug već za 2 godine bio ispod 60% udjela u BDP-u. Pritom će proračunski deficit već dogodine biti na razini od 2,6% BDP-a, uz ispunjavanje ostalih kriterije konvergencije, to će nam osigurati da ostvarimo cilj i pristupimo europodručju već od 1. siječnja 2023. Na temelju ostvarenih pozitivnih ekonomskih kretanja i očekivanja rasta u ovoj godini, vratit ćemo se na predkrizu razinu BDP-a. Od kolovoza prošle godine isplaćeno je 1,4 milijarde kuna za podizanje poslovne konkurentnosti i jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija. Isplaćeno je bespovratnih 820 milijuna kuna za projekte istraživanja razvoja inovacija te 172 milijuna kuna za povećanje kapaciteta i unaprjeđenje proizvodnje. U okviru 5. kruga porezne reforme koji provodimo od početka godine, smanjili smo stopu poreza na dobit sa 12 na 10%, za 93% poduzeća koji imaju godišnji prihod do 7,5 milijuna kuna. Istodobno, smanjili smo stopu poreza na dohodak s 24, na 20, s 36 na 30, čime je građanima povećan dohodak. Ovog ljeta oko 150 tisuća mladih dobilo je povrat uplaćenog poreza na dohodak u vrijednosti od oko 700 milijuna kuna. Rezultat je to mjere oslobađanja od poreza na dohodak zaposlenih mladih. U dosadašnjih 5 krugova smanjenja poreza, građane i gospodarstvo, rasteretili smo za 10 milijardi kuna. Kako bismo potakli zapošljavanje u deficitarnim i prijeko potrebnim obrtničkim zanimanjima, povećali smo broj dotičnih učeničkih stipendija i udvostručili njihov iznos. Za proteklu godinu, dodijeljeno je preko 4,5 tisuće tih stipendija, čime smo u 4 godine osigurali 15 tisuća stipendija, što je neusporedivo više nego 2015., kad ih je bilo svega 350. Uz to, s 41 milijun kuna nastavljamo poticati naukovanje učenika u obrtima. Konkurentnost gospodarstva ovisi o znanjima i vještinama te o dinamičnosti tržišta rada. Važno nam je da sustav obrazovanja bude moderan, da učitelji i profesori budu motivirani i sigurni u svojem poslu te da učenici stječu znanja i vještine za poslove budućnosti, ali i da učvršćuju svoj nacionalni identitet i vrijednosti. Daljnje unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja potičemo reformom školstva i njenom evaluacijom, poboljšavamo status odgojno-obrazovnih djelatnika. Od početka godine, povećali smo plaće prosvjetnim djelatnicima za 4% te su im od 2017. g. plaće porasle za više od 20%. Ovdje bih htio zahvaliti našim učiteljima i svim djelatnicima u školstvu, koji su od početka pandemije pokazali predanost razvoju obrazovanja i novih generacija koji kroz sustav obrazovanja izgrađuju vlastitu perspektivniju budućnost. Uz to, obrazovnim djelatnicima zajamčili smo status službene osobe i zaštitili ih od anonimnih prijava. Pokrenuli smo izradu kurikuluma školskog predmeta kritičko mišljenje u osnovnoj školi koji mu je cilj učenike naučiti kritički promišljati svijet oko sebe i učiti s razumijevanjem. Uloženi su značajni napori da bi se organizirala pedagoška, školska i akademska godina u uvjetima pandemije. Pripremom 3 modela nastave, uspjeli smo odgovoriti na specifične epidemiološke uvjete te osigurati da učenici budu što više u razredima. Dodijeljeno je više od 2,2 milijarde kuna za obnovu infrastrukture u obrazovanju i znanosti koja je oštećena potresom i potpisano je 45 ugovora za obnovu 27 visokoškolskih i znanstvenih ustanova. Što se tiče visokog obrazovanja, godišnje se dodjeljuje oko 14 tisuća stipendija, uključujući na STEM području i na socio-ekonomskoj osnovi. Potičemo studentski rad i studentsku smo satnicu ponovno podigli sa 25,39 na 26,56 kuna, a po povećanju minimalne plaće od sljedeće godine porast će na 29,9 kuna, što je dvostruko više nego prije 5 godina kad je iznosila 15 kuna. U proteklih 5.g. osigurali smo i rekordna ulaganja u znanost iz europskih fondova, čak 3 milijarde kuna kako bismo znanstvenicima osigurali uvjete za ostanak i rad u Hrvatskoj. Na području znanosti i obrazovanja pripremamo nove prijedloge zakona koji će potaknuti razvoj cjelodnevne nastave u školama, pokrenuti pilot projekt nacionalnih ispita i probne mature, te pridonijeti razvoju i konkurentnosti znanosti, te visokog obrazovanja. U okolnostima demografskog starenja cijele Europe i padu nataliteta, što povećava pritisak na održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, demografska opstojnost i vitalnost Hrvatske goruća su pitanja o kojima ovisi budućnost našeg naroda i novih generacija. Preokretanje demografskih trendova stoga je jedna od najvažnijih pitanja oko kojeg trebamo graditi društveni konsenzus. Prvo, mjere za mlade usmjerili smo prema njihovom obrazovanju, stipendiranju, uključivanju u zajednicu, te ekonomskom osamostaljivanju i to kroz promicanje zapošljavanja na neodređeno, podizanje plaća i jačanje kreditne sposobnosti, oslobođenje od poreza ili njegovo smanjenje, te rješavanje stambenog pitanja, ukinuli smo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i zamijenili ga pripravništvom, te podigli na 130.000 kuna mjeru samozapošljavanja za mlade s poslovnom idejom. Mjere za jačanje obitelji usmjerili smo na populacijsku, poreznu, socijalnu, te stambenu politiku koje povećavaju dohodak kućanstva, omogućavaju bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života, te pružaju dugoročnu sigurnost obiteljima. Pomogli smo preko 23.000 mladih obitelji koje su riješile stambeno pitanje kroz POS-ov program ili subvencioniranje stambenim kreditima, što ćemo nastaviti do 2023. jer je dalo pozitivan demografski učinak, u tim obiteljima rođeno je ili usvojeno preko 4.100 djece. Ulaganjima bez presedana nastavili smo s poboljšavanjem materijalnih uvjeta u vrtićima, u proteklih 5.g. gradi se ili unaprjeđuje 500 vrtića, što će se financirati i kroz plan oporavka. U proteklih 5.g. udvostručili smo roditeljsku naknadu koja se odnosi na drugih 6 mjeseci nakon poroda, te podigli sa 2.660 na 5.654 kune, što je gotovo na razini medijalne plaće. Kao demografsku mjeru podići ćemo je slijedeće godine na 7.500 kuna za zaposlene i samozaposlene roditelje, a istodobno uvodimo očinski dopust od 10 dana za zaposlene i samozaposlene očeve i u visini od pune plaće. Mjere za stvaranje pozitivnog društvenog ozračja za zasnivanje ili proširivanje obitelji, djecu i starije usmjerene su na aktivan doprinos društvenih i gospodarskih aktera demografskoj revitalizaciji zemlje poput općina, gradova i županija, organizacija civilnog društva, te znanstvene i akademske zajednice. Tu mislim i na poslodavce koji mogu osigurati kvalitetnija radna mjesta i veća primanja radnika, što smo im omogućili kroz porezne olakšice i bolje radne uvjete prilagođene roditeljima. U izradi su dva važna strateška dokumenta, Strategija demografske revitalizacije Hrvatske do 2030., te Nacionalni program za mlade koji će postaviti okvir za osnaživanje mladih i demografsku obnovu Hrvatske. U tijeku je kao što znate i provedba popisa stanovništva koji se prvi put provodio i digitalno i koji će nam biti polazište za nove populacijske i druge mjere. Depopulacija ruralnih krajeva naših sela, brdsko- planinskih i potpomognutih područja, te otoka dodatan je izazov zbog kojeg moramo ravnomjerno razvijati Hrvatsku da bismo smanjili iseljavanje mladih, te da svakom našem kraju damo jednake šanse za razvoj i za ostvarivanje svojih potencijala. Stoga je ravnomjeran regionalni razvoj jedan od stupova naše politike i partnerstva sa županijama, gradovima i općinama. Radimo na provedbi ulaganja u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem za koji je ugovoreno 18 milijardi kuna, pokrećemo i razvojni sporazum za 5 sjeverozapadnih županija vrijedan 15 milijardi kuna, u tijeku je donošenje programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. U razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja u 5.g. uloženo je milijardu kuna, što je 8 puta više nego u razdoblju '11.-'16., a u tijeku je i donošenje programa razvoja tih područja. Unaprijeđen je Zakon o otocima kako bi se iskoristili veliki, prirodni, gospodarski i turistički potencijali otoka, te unaprijedila kvaliteta života otočnog stanovništva. U razvoj otoka u 5.g. uloženo je 11,5 milijardi kuna kroz različite programe iz državnih i europskih sredstava. Također radi ravnomjernijeg razvoja zemlje uz pomoć europskih uveli smo novu podjelu NUTS-2 regija i to na 4 regije čime će slabije razvijeni dijelovi Hrvatske biti bolje pozicionirani. Namjeravamo pokrenuti i brži razvoj Dalmatinske zagore, Gorskog kotara, Like i Banovine, te nastaviti jačati suradnju. Jedan od naviše pogođenih sektora u pandemiji bila je kultura. Osigurali smo da kultura tijekom cijele pandemije bude dostupna, a institucije otvorene, te smo osmislili posebne programe potpore radi pokretanja kulturnog života, te proizvodnje i distribucije kulturnih sadržaja. U prošloj smo godini osigurali više od 400 milijuna kuna izravnih potpora i kredita kako bismo pomogli samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama i tvrtkama na području kulturnih i kreativnih industrija uključujući i medije. Novim Zakonom o elektroničkim medijima posebno smo vodili računa o Hrvatskoj kulturnoj i kreativnoj industriji povećanjem kvota za hrvatsku glazbu, ali i novim izvorima prihoda za produkciju i snimanje hrvatskih filmova i serija. Postigli smo i dobar konsenzus oko pitanja reguliranja komentara i doprinosa suzbijanja govora mržnje u medijima i društvenim mrežama. Ugovorili smo 3,5 milijardi kuna za 150 projekata obnove, putem Fonda solidarnosti izrađen je poseban program obnove kulturno povijesne cjeline Petrinje na temelju kojeg će vlada obnoviti najuži centar Petrinje. Kao odgovor na pandemiju radi promicanja čitanja, 2021. proglašena je godinom čitanja. Ujedno važan segment aktivnosti naših sugrađana je sport koji je kao što znamo, najviše pridonio afirmaciji prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu a ništa ne čini više ponosnima i sretnima od velebnih uspjeha naših sportaša. Tako smo i ove godine svjedočili njihovim sjajnim uspjesima sa 8 olimpijskih i 7 paraolimpijskih medalja u Tokiju. Zato Hrvatsku razvijamo kao zemlju sportskog načina života i potičemo naše građane na zdraviji i aktivniji način života. 5 godina udvostručili smo izdvajanja za sport koja su dosegla 400 milijuna kuna i omogućeno je besplatno bavljenje sportom za 150 000 građana. Također, donijet ćemo Zakon o sportu, unaprijediti cjelokupni sustav i sportsku infrastrukturu te poticati amaterski, rekreativni, školski i vrhunski sport. Dame i gospodo, pandemija koja je pogodila cijeli svijet, ukazala je na ranjivost globalne ekonomije kao i svih država. Poremetila je globalne trgovinske tokove, što je pridonijelo zastoju u poljoprivrednim, transportnim i logističkim lancima diljem svijeta. To se odrazilo na porast cijena prijevoza, proizvoda i materijala u mnogim sektorima. Objelodanila je stupanj ranjivosti Europe zbog njene tehnološke ovisnosti od uvoza proizvoda poput mikročipova koji su ključni za proizvodnju automobila ,bijele tehnike i drugih proizvoda koji sadrže elektroničke komponente. Slično je i sa medicinskom zaštitnom opremom koje na početku pandemije također nije bilo dovoljno u Europi. Pored dugogodišnjeg pitanja energetske suverenosti koja je najnovijim rastom cijena plina poprimila novu dimenziju, kriza je otvorila raspravu o našoj tehnološkoj suverenosti. To je novi izazov na koji EU i Hrvatska treba odgovoriti ne samo da bi ostala konkurentna u globalnoj tržišnoj utakmici, već i zato da njene razvojne inovacijske sposobnosti ne budu u tuđim rukama. Stoga smo u programu Vlade naglasili važnost ekonomske suverenosti zemlje, što ponajprije obuhvaća postizanje samodostatnosti u proizvodnji hrane i energije, održivo korištenje prirodnih resursa te održiv turizam. U tom pogledu, prirodne ljepote naše domovine u vremenu kada su okoliš i bioraznolikost ugroženiji nego ikada, svoje domoljublje iskazujemo i odgovornim ponašanjem prema našim šumama, vodama, zraku i moru. Time čuvamo Hrvatsku za nove generacije. Svjesni toga, razvijamo kružno gospodarstvo koje teži čišćim i niskougljičnim tehnologijama i koje otpadom bolje gospodari i pretvara ga u resurs. Stoga ćemo i dalje zatvarati odlagališta otpada, uvesti naknadu za odlaganje otpada kako bi se otpad preusmjerio u industriju kao sirovine. Oslonac nam je i europski zeleni plan koji potiče proces zelene transformacije i uz pomoć kojeg bi EU do 2050. trebala postati prvi klimatski neutralni kontinent. U ostvarenju prehrambene samodostatnosti i sigurnosti hrane, ključna je uloga hrvatskog sela, naše poljoprivrede i ribarstva koji čine stratešku granu našeg gospodarstva i dio su naše tradicije. Uz osiguranje likvidnosti u svim resorima, samo je u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu putem različitih različitih sredstava i nacionalnog proračuna na raspolaganje stavljeno preko milijardu kuna. Nakon potresa od prvog dana smo stali iza naših poljoprivrednika, omogućili nastavak proizvodnje od 120 milijuna osigurali za obnovu uništenog poljoprivrednog potencijala. ribarskom sektoru smo prošle godine dosegli rekordnu vrijednost izvoza od 209 milijuna eura, nastavljamo raditi na otvaranju novih tržišta za poljoprivredne i riblje proizvode, kao i dostupnosti nesmetanog iskrcaja ribe ulaganjem u 13 ribarskih luka. Usvojili smo na Vladi Prijedlog Strategije poljoprivrede do 2030. kojem je cilj hrvatsku poljoprivredu povećati na 30 milijardi kuna godišnje do 2030. i tako pridonijeti prehrambenoj samodostatnosti zemlje. Planom oporavka financirat će se i reforme koje će unaprijediti korištenje prirodnih resursa i pridonijeti jačanju lanca opskrbe hranom. Uz pitanja sigurnosti hrane, važna je i proizvodnja koja se uglavnom temelji na fosilnim gorivima, sve više uviđamo svoju izloženost poremećaju na tržištu energenata. Stoga je važno strateški promišljati i razvijati kvalitetan energetski miks koji će istodobno osigurati dostupnu, sigurnu i što čišću energiju za sve nas. Vlada je kao što ste vidjeli, pravodobno reagirala, stabilizirala cijenu naftnih derivata na 30 dana, na 11 odnosno 11,10 kn a po potrebi ćemo poduzimati i druge mjere. Za razliku od brojnih drugih europskih zemalja, cijene plina u Hrvatskoj su stabilne i tako će ostati do 1. travnja kada ćemo izići iz zone grijanja. Cijena struje u Hrvatskoj jedna je od najnižih među 33 europske zemlje, njena stabilnost plod je upravo kvalitetnog energetskog miksa. U tom kontekstu vidimo stratešku važnost terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku koji smo otvorili početkom godine i koji će dugoročno pridonijeti stabilnosti opskrbe plinom našeg plinskog sustava i našu energetsku neovisnost. U borbi protiv klimatskih promjena uz obnovljive izvore energije, važnu ulogu ima i nuklearna energija koja također ne emitira CO2 a ima znatno veći energetski potencijal i može osigurati stabilnu opskrbu koja ne ovisi o vremenskim uvjetima. Hrvatska je suvlasnik 50% nuklearne elektrane Krško iz kojeg dobiva 16% svoje električne energije. Stoga se nedavno zajedno s još 9 članica EU-a založila da se nuklearna energija prepozna na razini Unije kao niskougljična energija koja je nezaobilazna za djelotvorno smanjenje stakleničkih plinova. Pandemija je pokazala ranjivost turističkog sektora, potrebu jačanja njegove otpornosti na buduće krize i razvijanja održivijih oblika turizma. Početkom godine uspostavili smo nacionalnu oznaku Safe staying Croatia te brendirali Hrvatsku kao sigurnu destinaciju. Osigurali smo turističku sezonu čiji je uspjeh bio iznad svih očekivanja. Od početka godine ostvarili smo 13,1 milijun dolazaka, 82,3 milijuna noćenja odnosno 74% više dolazaka i 54% više noćenja nego prošle godine a na isto razdoblje 2019. koja je kao što znamo bila rekordna, ostvareno 67% dolazaka, 77% noćenja te 88% vrijednosti fiskaliziranih računa. To znači da smo pogodili sa balansiranim mjerama. Pripremu za iduću turističku sezonu već radimo a upravo ćemo na kraju ovog tjedna na Danima hrvatskoga turizma čuti kako izraditi Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. U održivijem razvoju Hrvatske, posebnu važnost ima kvalitetno gospodarenje prostorom i energetska učinkovitost u zgradarstvu jer dobrim planiranjem i pametnim ulaganje, štedimo energiju i novac te smanjujemo emisiju stakleničkih plinova. Prošle smo godine sufinancirali obnovu 3100 obiteljskih kuća u vrijednosti od 200 milijuna kuna a za novi krug prijava osigurali smo 300 milijuna kuna. U fazi izgradnje je oko 530 POS-ovih stanova na 15 lokacija. Planira se izgradnja i na još 13 lokacija. Izrađen je Nacrt programa suzbijanja energetskog siromaštva korištenjem obnovljivim izvorima energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima. S obzirom na proces obnove, očekujemo veći investicijski ciklus u sektoru graditeljstva. Dva razorna potresa nanijela su zaista težak udarac stambenom fondu. U njima je oštećeno 53 796 zgrada, od čega 15 932 nakon potresa koji je pogodio Zagreb te 37 864 na Banovini. Ti su potresi bili dodatan udarac mnogim našim sugrađanima i izazov za društvo koje je usred pandemije trebalo organizirati složen financijski skup i dugotrajan proces obnove. Najbitnije je trebalo organizirati privremeni smještaj u koji je dosad uloženo 25 milijuna kuna a obuhvaćeno 164 osobe i financirat će se do daljnjeg. Financirane su hitne sanacije na 1871 zgradi. Radi uspostavljenog transparentnog procesa obnove koji ne uključuje samo građevinske radove već i pripremu projektne dokumentacije, pripremljen je Zakon o obnovi kojeg sada poboljšavamo, kojeg će vjerujem Sabor izglasat u petak kako bi se ubrzao cijeli proces u povratak onih koji su potresom stradali u svojim domovima. Država će na sebe preuzeti financiranje konstrukcijske obnove, isto tako stvaramo okvir i za samostalnu obnovu za koju će država osigurati potrebna sredstva a vlasnicima stana čija se zgrada mora ukloniti, država će na njihov zahtjev osigurati zamjenski stan. Osigurali smo 5,1 milijardu kuna iz Europskog socijalnog fonda, 5,9 milijardi kuna iz Plana oporavka i 200 milijuna dolara od Svjetske banke. Ispričavam se, od Europskog fonda solidarnosti. Krize kroz koje prolazimo u posljednje vrijeme, dakle od krize u najvećoj kompaniji Agrokoru prije 4,5 godine, pandemije, potresa, najveće ekonomske krize od II. svjetskog rata, porast cijene energenata pa do svih bržih klimatskih promjena, ukazuju na ključnu i na nenadomjestivu ulogu države. O snazi njenih institucija ovisi zaštita građana i gospodarstva u sve nestabilnijem i nepredviljivijem svijetu zbog čega nam je važan prioritet osnaživanja države u odgovoru na sve izazove i krize. To se prije ostvaruje kroz podizanje učinkovitosti javnih službi i otpornosti javnih financija što smo uspjeli u proteklih godinu dana. U vremenu kriza kao i u razdoblju tehnološkog tehnološkog napretka u kojem se države utrkuju inovacijama, važno je ovladati izazovima koji mogu biti prijetnja demokratskim institucijama i sustavima poput lažnih informacija, kibernetičkih ugroza, zaštite osobnih podataka i privatnosti. Ovladati tim procesima je bitno kako bi se sačuvale naše vrijednosti, vladavina prava a i ustavni poredak. S tim se suočavaju svi pa i Hrvatska, prioritet mora biti očuvanje konstruktivnog političkog dijaloga uz borbu protiv govora mržnje i lažnih vijesti kako bi građani kao ključni dionici demokratskoga procesa, svoj sud mogli stvarati na temelju provjerenih, točnih i vjerodostojnih informacija. Teroristički napada na Trgu sv. Marka prije nešto više od godinu koji je izvršila mlada i očito radikalizirana osoba, pokazao je posljedice koje može izazvati dezinformiranje i širenje govora mržnje. Za to očekujemo još uvijek odgovor i Hrvatske policije i Državnog odvjetništva. Naši ključni ciljevi su povećanje učinkovitosti pravosuđa. Smanjenje broja neriješenih predmeta, rješavanje svih predmeta starijih od 7 godina kod kojih bi zastara mogla stupiti u iduće 3 godine. Broj neriješenih predmeta želimo dodatno smanjiti i to za preko 72 000 kao i trajanje postupaka na županijskim i općinskim sudovima sa 283 na 200 dana. Nastavili smo s digitalizacijom pravosuđa, unaprjeđen je sustav E-spis, novi modul E-komunikacija koji omogućuje elektroničku komunikaciju sa sudovima. Radimo na modernizaciji, depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave koja treba biti učinkovit servis građanima i gospodarstvu. Želimo naravno iskorijeniti korupciju koja je jedan od glavnih prepreka u izgradnji pravednijeg i razvijenijeg društva. Politika ove Vlade je jasna, ako se nešto dokazalo, to se dokazalo da nema nedodirljivih. DORH, USKOK i policija rade svoj posao samostalno i neovisno i nitko ne uvid u tajne izvide što je ključni preduvjet da bi se uspješno vodila borba protiv korupcije i kriminala. Želimo da kazne budu takve da svi shvate da se korupcija ne isplati. Uz provedbu Akcijskog plana za borbu protiv korupcije koji je na razini 90% realizacije svih aktivnosti u mandatu naše Vlade, izrađena je nova Strategija za sprječavanje korupcije. U pripremi je i paket zakona usmjerenih prije prvenstveno na jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama i tijela. Jedan od strateških ciljeva vlade je ulazak Hrvatske u euro područje i usvajanje eura kao valute, time ćemo ostvariti dublju integraciju u EU, naše gospodarstvo dodatno zaštititi od vanjskih šokova te stvoriti pretpostavke za dodatni rast kreditnoj rejtinga. Nakon što smo prije 15 mjeseci, odmah nakon parlamentarnih izbora ušli u europski tečajni mehanizam dva danas smo u završnici priprema za prelazak na euro. Da ne bude nesporazuma, o tome su hrvatski građani već odlučivali na referendumu 2012. kada smo odlučivali o ulasku u EU, to je bio dio našeg Ugovora o pristupanju kojeg su građani na referendumu podržali, a tadašnji saziv sabora čini mi se uz samo jedan suzdržan glas potvrdili. Vidim da danas postoje određene političke stranke koje imaju drugi stav, mi poštujemo taj stav, ali isto tako ukazujemo na činjenice i ukazujemo na ogromnu razliku između političkih stranaka koje su aktivno pridonosile hrvatskom članstvu u EU u proteklih pa skoro 30-ak godina i onih koji to nisu. Ta optika nije ista. Ono što želim kazati je da će nas u euro području dok ova neviđena kriza izazvana pandemijom dočekati nešto što je snažnije nego što imamo sada. Valutni rizik za stanovništva i poduzeća ne bi postojao, mjenjački troškovi zamjene kuna u eure bi nestali, imali bi smo trajnu korist od pritiska na smanjenje kamatnih stopa, poticaj međunarodnoj razmjeni i ulaganjima bio bi trajan i velik. Ulazak u euro područje važan je za naše gospodarstvenike oko dvije trećine kredita poduzećima su devizni krediti u euru ili uz deviznu klauzulu u euru. Preko polovice 52% ukupnog robnog izvoza je usmjeren na euro područje, 70% ukupnih prihoda od turizma ostvaruje se od gostiju iz euro područja, a kao što znate u ovom procesu kojeg vodimo od 2018. odabrani su motivi za buduće hrvatske euro kovanice u čemu su i građani imali priliku iznijeti svoj prijedlog, motivi koji su odabrani hrvatska šahovnica kao podloga svih kovanica, geografska karta Hrvatske, kuna, Nikola Tesla i glagoljica i u tijeku je natječaj za odabir likovnih rješenja. Nekoliko riječi o prometnom sektoru koji je krvotok zemlje gdje država ima važnu ulogu da potakne ulaganjima u prometnu infrastrukturu u razvoj gospodarstva. Želimo u idućem razdoblju investirati zaista i više nego što smo do sada osobito u HŽ. Godina koja je pred nama bit će godina kada će Pelješki most fizički povezati jug Hrvatske sa ostatkom Hrvatske. Nema suverenističkijeg poteza od toga ja mislim desetljećima, a ujedno iza nas su i tri ključna projekta. Jedan izrazito važan za Istarsku županiju, a to je dovršetak punog profila Istarskog početak gradnje druge cijevi Tunela Učka koji je bitan da se mreža autocesta u Istri integrira sa mrežom autocesta u drugom dijelu Hrvatske. Izgrađen je most Svilaj preko Save koji je sastavni dio paneuropskog cestovnog koridora VC koji će biti pak u Baranji dovršen iduće godine. 450 milijuna kuna uloženo je u razvoj Luke Rijeka kao i gotovo 90 milijuna kuna u nadogradnju infrastrukture i razvoj Riječne luke Slavonski Brod. Ulaganjem u luke, rive, lukobrane nastavljamo s renesansom na hrvatskoj obali gdje smo do sad uložili više od dvije milijarde kuna. U srpnju ove godine donijeli smo odluku o modernizaciji i restrukturiranju željezničkog sektora u koji će kao što sam rekao biti uloženo tri milijarde eura. Pokrenut je i plot projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza. Nekoliko za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola, to je 780.000 djece. Uz prometnu infrastrukturu želimo unaprijediti i digitalnu transformaciju, izgraditi digitalnu infrastrukturu radi dostupnosti brzog interneta, daljnje unapređenje kvalitetnih elektroničkih usluga, digitaliziranje poslovanja u državnoj upravi, unapređenje digitalnih vještina među građanima. Redizajnirali smo portal e-Građani koji danas ima preko 1,5 milijuna korisnika, što je 25% više nego prije šest mjeseci, na portalu je sada 95% elektroničkih usluga. Prvi put smo popis stanovništva dijelom proveli i digitalno, čak 1,6 milijuna naših sugrađana je iskoristilo tu mogućnost. Pokrenuli smo izradu Strategije digitalne Hrvatske, želimo razvijati informacijsko-komunikacijski sektor koji ima snažan potencijal za povećanje našega BDP-a jer je jedna od najbrže rastućih industrija s prosječnom godišnjom stopom rasta od 12%. Mi smo kao što znati izloženi velikoj konkurenciji u ovako globaliziranom svijetu i zato je ključno da iskoristimo sve prilike koje imamo na raspolaganju. Naša se globalna prepoznatljiva temelji na našem identitetu i na vrijednostima. Samo jačanjem vlastite svijesti o svojim posebnostima stvorit ćemo pretpostavke da imamo snažni položaj na političkoj, energetskoj, gospodarskoj, investicijskoj, turističkoj i kulturnoj karti svijeta. I zato je naša obveza njegovati nacionalni identitet, našu povijest i tradiciju kao i dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja koji nas čine ponosnima, ali i motiviraju da budemo razvijenije i utjecajnija država u Europi i svijetu. I upravo stoga radi jačanja položaja hrvatskih branitelja koji su zaslužni za ovo što danas imamo slobodnu dodatno smo unaprijedili Zakon o hrvatskim braniteljima, donijeli Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uspostavili veteranske centre u vrijednosti od gotovo 340 milijuna kuna, nastavili s programom preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja kojima je pristupilo 72.600 hrvatskih branitelja u 5.g. stambeno zbrinuli preko 5.000 stradalnika Domovinskog rata i upravo zato što držimo do kamena temeljca naše državnosti. Nakon što smo proglasili Vukovar mjestom posebnog domovinskog pijeteta ove godine smo prvi put obilježili 30-tu obljetnicu bitke za Vukovar, prekretničke bitke Domovinskog rata, a posebnu pozornost posvećujemo traganju za 1858 nestalih osoba u Domovinskom ratu i u tu svrhu smo donijeli i novi Zakon o nestalima. Hrvatska je sigurna zemlja, a to možemo zahvaliti svim dionicima sustava domovinske sigurnosti, policiji, vojsci, civilnoj zaštiti, vatrogascima, HGSS-u, crvenom križu i drugima. Zato smo nastavili jačati sve komponente tog sustava, opremati i modernizirati policiju i podizati djelotvornost sustavlja upravljanja krizama. Hrvatska je ispunila sve tehničke preduvjete za ulazak u šengenski prostor i stoga u ovom trenutku radimo na političkim i diplomatskim lobiranjima da se ta odluka uskoro i donese. Hrvatsku granicu danonoćno nadzire 6500 policijskih službenika koji obavljaju važnu dužnost zaštite državne granice i ne samo graničnih prijelaza već i zelene granice i želim spomenuti da smo evo prije nekoliko dana dobili i konačno nešto što smo 30.g. čekali, a to je ulazak Hrvatske u program izuzeća od viza za SAD. Hrvatska će ujedno biti i jedna od 11 država od kojih su samo 3 europske, Njemačka, Švicarska i Velika Britanija, čiji će građani imati olakšan ulazak u SAD kroz sustav Global Entry. Jačamo HV kako bismo podigli vlastite obrambene sposobnosti, učvrstili kredibilitet Hrvatske kao saveznice u NATO-u, te dižemo standard i uvjete rada vojnika, dočasnika i časnika, oni su imali i veliku ulogu u procesu pomoći građanima nakon potresa. Donijeli smo povijesnu odluku o nabavi 12 višenamjenskih borbenih aviona, francuskih rafala čime ćemo osnažiti Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i praktički u geografskom radijusu od Austrije do Grčke nema tako snažnog ratnog zrakoplovstva kao što će biti hrvatsko 2024. U procesima smo pripreme strateških dokumenata strategije obrane dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, sve u cilju jačanja sposobnosti HV-a, pri tom jačamo i Hrvatsku vojnu industriju. Također zahvaljujem i našim vatrogasnim snagama koji su ovoga velikog požarnog ljeta, ne toliko u Hrvatskoj, ali koliko drugdje na Mediteranu pomogli i Grčkoj i Turskoj i naravno gotovo dnevno BiH. U vanjskopolitičkom smislu osnažili smo naš položaj u okviru EU i NATO-a, ušli u suradnju mediteranskih 9 članica EU, pomažemo BiH, štitimo položaj Hrvata koji moraju biti istinski ravnopravan konstitutivni narod i imati svoje legitimne predstavnike u institucijama BiH i stoga želimo pravičnu, poštenu i pravodobnu izmjenu izbornoga zakona. Uložili smo snažan prosvjed Srbiji u vezi položaja hrvatskoga jezika u udžbenicima u Srbiji i očekujemo da se ta gruba netočnost ispravi. Također radimo na daljnjim koracima za članstvo u OECD-u. Za mjesec dana Hrvatsku će po prvi put bilateralno posjetiti jedan francuski predsjednik koji dolazi na moj poziv i mislimo da ćemo nastaviti dobro pozicioniranje u svim multilateralnim forumima i graditi dobre bilateralne odnose. želim naglasiti da unatoč brojnim problemima i izazovima s kojima se suočavamo, vjerojatno i s pogreškama koje radimo iskreno kao vlada na temelju povjerenja naših građana i povjerenja koje smo dobili u HS nastojimo kormilariti u ova burna vremena u interesu i gospodarskog oporavka i razvoja i kvalitetnijega života naših sugrađana. To ćemo raditi i dalje u interesu hrvatskih građana predano i angažirano. Imamo ono što je najbitnije, povjerenje, a imamo i znanje i energiju i volju da zajedno sa HS donosimo najbolja rješenja za razvoj Hrvatske. A posebno je pred nama ključan izazov ovog po meni razvojnog 10-ljeća Hrvatske gdje imamo više sredstava nego ikada da nadoknadimo ono što su druge države srednje i istočne Europe radile '90.-tih i u prvom 10-ljeću 2000., pa i u ovom 10-ljeću iza nas i da Hrvatska bude što razvijenija i snažnija, a da proces demografske revitalizacije bude veliki, ja bih rekao, krovni projekt cijeloga društva i cijeloga naroda. Zahvaljujem na pozornosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku vlade, točno u sekundu. Sada prelazimo na raspravu, imamo prijavljenih 12 klubova, mogućnost je govora do 20 minuta, dakle ako svi iskoristite tih 20 minuta rasprava će trajati 240 minuta odnosno 4 sata nakon kojih još predsjednik vlade ima pravo na 20 minuta završno. Otvaram sada raspravu prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS. Zahvaljujem, poštovani predsjedniče hrvatske vlade, ali vama zahvaljujem na nečemu drugome. Zahvaljujem vam na tome što ste nam omogućili da na sat vremena otputujemo u Švicarsku ili Norvešku jer ovo izvješće koje ste podnijeli ovo izvješće ne oslikava realnost života u Hrvatskoj. Poštovani g. predsjedniče od vas sam očekivao, pozvali smo vas na to, da date konkretne odgovore na neke goruće probleme u Hrvatskoj, a vi ste vrlo vješto izbjegli dotaknuti se sa svim onim područjima za koje vaša vlada nema odgovore ili ste davali informacije koje su u najblažu ruku netočne. Počet ću sa onim što danas u danu kada je više od 4500 slučajeva zaraze korona virusom, a u Zagrebu je svaki drugi testirani pozitivan, po mojem dubokom uvjerenju možda čak i najviše zanima naše građane, a to je sigurnost zdravstvene zaštite. Poštovani gospodine Plenkoviću nije točno, niste unaprijedili kvalitetu zdravstvene usluge dapače za vrijeme vaše Vlade dogodilo se nešto što je bilo gotovo i nezabilježeno i u ratna vremena, a to je da su bolnicama obustavljene isporuke lijekova. I pitajte one pacijente koji nisu mogli dobiti kemoterapiju na koji im je način unaprijeđena zdravstvena zaštita. Poštovani gospodine Plenkoviću i nakon intervencije dugovi u zdravstvu rastu. Reforme zdravstva nema jer ovo što je prije nekoliko dana izašlo u novinama, nije reforma. Ovo je samo razmišljanje o tome kako zdravstvo spasiti od bankrota bez ijedne jedine riječi o tome kako ćemo poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite. Ono o čemu nismo čuli, a mislim da je ovog dana, ovih dana jako, jako zanimljivo je pitanje što će biti s bolovanjima. Hoće li bolovanja ostati u sklopu zdravstvenog osiguranja, hoće li se prebaciti na neke druge stavke u proračunu ili ih uopće neće biti? To je nešto o čemu bi u godišnjem izvješću Vlade trebalo biti barem spomena. Jer godišnje izvješće Vlade nije samo trenutak u kome se podvlači račun pod prošlu godinu već je i prilika da se i naznači smjer za slijedeću i da se građanima ove zemlje kaže što mogu očekivati. A građani niti nakon vašeg govora ne znaju hoće li imati pravo na bolovanje. Što će biti s participacijom? Što će biti s cijenom dopunskog zdravstvenog osiguranja? Što će biti s listama čekanja? Nema niti jedne najave konkretnih programa koji bi trebali unaprijediti standard zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. A ja ću spomenuti samo neke koji su postojali i koji su dolaskom HDZ-ove vlasti promptno ukinuti. Jedan je bio Program ranog otkrivanja raka, drugi Program plus koji je aktivno do smanjenja lista čekanja u hrvatskim bolnicama. To su konkretne mjere koje od vas očekujemo. Kada govorimo o Covidu koji je direktno povezan sa krizom u zdravstvu predsjednik Vlade i ministar Beroš prstom ukazuju na krivca za sadašnje stanje i kažu to su građani koji se ne žele cijepiti. Međutim, Plenković je 3 puta proglasio pobjedu nad koronom. A što mislite kako je to utjecalo na ljude. Ako smo 3 puta pobijedili zašto bi se onda i dalje borili. Nama u ovom trenutku fali ono što nam fali od prvog dana, a to je sustav borbe protiv korona virusa. I možete vi govoriti o nekim mjerama koje ste poduzeli kao što je recimo Covid dodatak, ali onda budite iskreni pa recite da je većina tih mjera financirana sredstvima EU, a da u Hrvatskoj kada govorimo o liječnicima neke mjere izostaju. Uz Covid dodatak zdravstvenom osoblju mislim da je trebalo uvesti i druge mjere kao što su recimo psihološka pomoć, a pogotovo i edukacija oko cijepljenja, a to je izostalo. Ne samo prema zdravstvenim radnicima, prema svima. Mi u koroni nismo naučili ništa i dan danas imamo potpunu stihiju oko donošenja odluka. A vi o tome niste govorili. I to se događalo ne samo u zadnjih godinu dana nego od prvog trenutka kada smo se suočili sa tim izazovom za kojeg vi doista niste odgovorni i ne možete biti. Nitko od nas ovdje nije utjecao na pojavu korone, ali mi definiramo na koji način ćemo se sa njome boriti. I zato koristim ovu priliku da ponovim vrlo konkretne prijedloge kako se sa korona krizom nositi i kako osigurati da mjere imaju veći učinak i da doista doprinesu tome da se broj zaraženih, a onda i teško oboljelih i nažalost smrtno stradalih smanji. Potrebno je vezivati mjere uz objektivne kriterije kao što to čine druge zemlje. Potrebno je o mjerama ljude obavještavati na vrijeme. Mi de facto ni danas ne znamo kako će se odvijati nastava za tjedan dana. Znamo što će biti slijedeći četvrtak i petak, a što iza toga. Ljudi su iskoristili svoje godišnje odmore, brojni poslodavci im ne daju više rad od kuće, a vi o tome ne govorite, niti danas, niti jučer. To su pitanja na koja morate odgovoriti i u godišnjem izvješću Vlade. Kako će ljudi osigurati da ostanu na svojim radnim mjestima, a istovremeno uče djecu na online nastavi od kuće. I možda je lako za nekog maturanta, a šta je sa onom djecom od 7, 8, 9 ili 10 godina. Ona bez roditelja ne samo da nisu sigurna u svojim kućama nego sigurno neće pokazati nastavu na adekvatan način koji bi im trebao donijeti znanje, a vi govorite o obrazovanju. Potrebna je jasna poruka i potrebna je jasna borba s pandemijom jer ovo vrludanje dovodi do nepovjerenja ljudi u sustav. I zato od vas tražim jedno. Ako u znanstvenom savjetu Vlade imate ljude koji ne žele biti dio tima, a očito je da ih imate, ako kontinuirano šalju poruku koja se kosi sa našim nastojanjima da poboljšamo odgovor na pandemiju onda je vaša odgovornost da se tim ljudima zahvalite na suradnji. I kao što ste svojedobno pozvali tajnicu da potpiše odluke o razrješenju tako je vrijeme da to učinite i sada. A slična stvar je i u jednoj drugoj borbi, borbi protiv korupcije. Odakle vam pravo da govorite o jačanju sustava kad upravo vi osobno i vaša Vlada provodi eutanaziju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje bi trebalo biti prva brana u borbi protiv korupcije jer znamo da je sukob interesa predvorje korupcije. Pa gospodine Plenkoviću, vaša većina u HRT-u imenuje osobu koja je u direktnom sukobu interesa jer je vlasnik firme koja radi isto što radi HRT. Vi ne da se borite protiv korupcije, vi ju promovirate. Vi sada govorite o smanjenju broja predmeta, ja bih to podržao i svaki dan bih dignuo za to ruku ali upravo za vrijeme vas, vaše Vlade i vaših ministara pravosuđa nakon gotovo punog desetljeća, došlo je do porasta broja neriješenih predmeta. Pravosuđe je djelomično digitalizirano i jedina korisna posljedica te digitalizacije je da sada potpuno jasno vidimo koliko stvari ne valjaju. Ali ne radite ništa da ih promijenite i to je problem. Govorite o slobodi medija. Pa novinari sa HRT-a vam jasno kakve pritiske imaju od uredništva i kako trebaju krojiti program po vašoj mjeri. Pa vi osiguravate pitanja prije intervjua za sebe kako se ne daj bože ne bi dogodilo da vas netko pita nešto pipkavo a onda novinar koji se drzne na tiskovnoj konferenciji napraviti nešto slično, dobije jezikovu juhu i prijetnje od uredništva. A dio novinara dobije i tužbe koje direktno ugrožavaju njihovu egzistenciju. To je stvarnost slobode medija u Hrvatskoj o kojoj ne govorite a koliko to podržavate, govori i činjenica da kada smo predložili konkretan zaključak koji bi trebao spriječiti takve tužbe protiv novinara, vaša većina glasa protiv. To je realnost i korupcije i cenzure u Hrvatskoj. Realnost je još i gora kada se dotaknemo siromaštva. da, najavili ste povećanje minimalne plaće. I naravno da je to nešto što treba podržati ali isto tako je potrebno otvoriti pitanje da li je to dovoljno kada se Hrvatska suočava sa golemim porastom cijena. Da li je to dovoljno? Jer minimalna plaća nije tu da bude broj. Minimalna plaća bi trebala biti tu da osigura da ljudi koji žive od svog rada, za svoja primanja mogu osigurati život a ne preživljavanje. A u uvjetima kakvi danas postoje u Hrvatskoj, minimalna plaća kakvu predlažete, to nije. Ali isto tako nije niti politika prema radu nedjeljom gdje se baziramo isključivo i jedino na zabrana i isključivo i jedino u jednom sektoru, trgovini a ne razmišljamo o onima koji će i nakon ove promjene zakona raditi nedjeljom, osigurati da za taj rad budu adekvatno plaćeni. Od ugostiteljskih djelatnosti pa brojnih drugih, ljudi koji će i dalje nakon izmjene Zakona o radu nedjeljom raditi, neće biti plaćeni za svoj rad kako treba ali vi o tome ne govorite. Ne govorite niti o tome da 800 000 umirovljenika živi ispod službene granice siromaštva. Govorite o socijalnom programu ali ne govorite o tome da zatvarate obiteljske domove, da će 7000 ljudi ostati bez smještaja i da mi nemamo plan kako ih zbrinuti, kako im pomoći, kako im osigurati da normalno žive. O tome gospodine Plenkoviću, ne govorite. Mjere koje ste spomenuli u vašem izvješću se uglavnom baziraju na novcu EU-a. Ali Hrvatska ima i svoj proračun. Hrvatska ima obveze i novac koji dolazi od poreza hrvatskih građana koristiti na podizanju kvalitete života. Međutim vratimo se samo na trenutak na novac koji dolazi iz EU-a. Da bi se taj novac mogao u Hrvatskoj doista i početi koristiti, mi moramo imati nešto što se zovu operativni programi a Hrvatska u ovom trenutku debelo kasni sa donošenjem takvih programa. Tim kašnjenjem dovodimo u pitanje koliko ćemo sredstava doista i povući. Izgubili smo 2021. godinu a vi u svojem izvješću o tome ne govorite. Ne govorite niti kako ćemo poboljšati kapacitet da kad smo već 2021. izgubili, ne izgubimo i 2022. I može nama biti na raspolaganju i 40 milijardi eura iz fondova EU-a, i 60 i 100 ako nismo u stanju odraditi svoj dio posla, taj novac dobiti nećemo i on će završiti negdje drugdje. Zato apeliram na vas, poduzmite potrebne mjere kako bi se ovi operativni programi donijeli i kako bi Hrvatska doista mogla koristiti sredstva koja su joj na raspolaganju. I kada govorimo o preporukama koje dolaze iz EU-a, onda su posebno bitne one koje se odnose na inflaciju. I na inflaciju cijene energenata. Predsjednica komisije je prije nekolik dana rekla o paketu mjera koje predlaže EU a on se odnosi na porezno rasterećenje, na državne subvencije i na olakšice građanima i gospodarstvu. Niti jednu od tih mjera niste iskoristili. Kada govorimo direktno o cijeni goriva, da, blokirali ste na mjesec dana rast cijena, ali to je kratkoročna mjera. Cijena naftne na svjetskim tržištima je nastavila rasti. Sada je vrijeme jer za 15 dana ova mjera istječe, sada je vrijeme d donesemo odluku kako ćemo se sa porastom cijene energenata suočiti kada ova mjera prestane. Te odluke moraju biti spremne i one se moraju početi primjenjivati prvog dana nakon isteka ovog moratorija koji je uveden jer u protivnom čeka nas porast cijena goriva koji će se onda preliti i na brojne druge stavke života građana. I kada spominjete energiju iz nuklearnih izvora, ajde dajte budite potpuno pošteni pa spomenite i problem zbrinjavanja otpada. Jer nuklearne energije, poštovane kolegice i kolege, iz nuklearnog otpada nema i ako govorimo o tome da se vraćamo nuklearnoj energiji, onda dajte barem recite šta ćemo sa nuklearnim otpadom koji u ovom trenutku se zbrinjava u elektrani Krško na nekoliko desetaka kilometara od centra grada Zagreba, to je realnost, ajmo govoriti što ćemo s time. Predložena rješenja o kojima se govorilo doista nisu dobra, ali nije niti sadašnje stanje i vrijeme je da ako se vraćamo nuklearnoj energiji onda kažemo i što ćemo sa nuklearnim otpadom. Poštovane kolegice i kolege, predsjednik Vlade je govorio o uspješnoj turističkoj sezoni i naravno da smo svi sretni zbog toga. Ali kad zagrebemo ispod površine i tu se vraćamo na ustaljene obrasce ponašanja gdje je naše gospodarstvo, naša ekonomska sigurnost okrenuta isključivo i jedino ka turizmu. Za razliku od drugih zemalja mi zadnjih godinu i po nismo iskoristili da napravimo sustavnu analizu naše ekonomije i osiguramo kako da se okrenemo od rentijerstva prema sigurnijim, ozbiljnijim oblicima ekonomije. I dalje smo potpuno okrenuti na turizam. I to je loše. I to dugoročno nije održivo jer slijedeća kriza ne mora biti pandemijska ali odrazit će se na turizam, a onda i na cjelokupno gospodarstvo Hrvatske i standard života. Otvorit ću sad nekoliko tema koje predsjednik Vlade nije niti dodirnuo, a mislim da su aktualne i u ovom trenutku bitne. Poštovane kolegice i kolege što ćemo s INOM? Prije 5 godina je najavljen njen otkup, prekjučer je donijeta pravomoćna presuda koja kaže da je ugovor koji je u temelju preuzimanja upravljačkih prava u INI od strane MOL-a plod kaznenog dijela i sada je trenutak da od Vlade RH čujemo odgovor. Što će biti sa otkupom INE? I hoće li ova presuda, pravomoćna presuda Vrhovnog suda RH biti iskorištena za poboljšanje hrvatskog položaja u odnosu na MOL i na koji način? Tih odgovora nema. Nije ga bilo niti danas, nema ga niti prethodnih dana. Slijedeće što ćemo sa leasing društvima? Čuli smo i postoje određene odluke nadzornih agencija koje potvrđuju da je hrvatskim građanima ukradeno 700 milijuna kuna. Što će država, što će Andrej Plenković poduzeti da taj novac građanima bude vraćen? Ako slušamo današnje izvješće Vlade, ama baš ništa. I Hrvatska će opet pognuti leđa pred bankama i opet će postati država krupnog kapitala na uštrb građana i njihovih ekonomskih i svih drugih interesa. A to je naravno povezano i sa onom borbom protiv korupcije i za poboljšanje pravosuđa koje je u stvari samo mrtvo slovo na papiru. Poštovane kolegice i kolege, Hrvatskoj je potreban ozbiljan zaokret. Hrvatska na ovakvim temeljima na kojima sada funkcionira ne može naprijed. Samo jedan primjer kojim se Vlada hvali. Poticajni stambeni krediti. Da, na prvi pogled nekim je ljudima omogućeno da dođu do stana, ali u stvari je sa tim poticajnim stambenim kreditima podignuta cijena nekretnina koja je kod onih koji su dobili kredite pojela poticaje, a svim ostalima koji nemaju pravo na poticajne kredite podigla cijenu stanovanja i nekima onemogućila da kupe stan. Zbog toga je Hrvatskoj potrebna ozbiljna politika stanovanja koja se neće svesti na ovakve ad hoc mjere kao što su poticajni krediti. Pogledajmo druge zemlje koje to uspješno rade, ne moramo kopirati njihove modele, ali možemo naći načina kako da ih u Hrvatskoj implementiramo. Između ostalog i aktivnim uključenjem države koja će pomoći tome da ne budemo među zadnjim zemljama u EU po tome kada ljudi odlaze iz svojeg roditeljskog doma. Naše sugrađanke i sugrađani čekaju 30-te godine da odu od kuće svojih roditelja jer prije toga ne mogu. A ne mogu zato što nedostaje aktivna politika države koja bi im u tome trebala pomoći. I za sam kraj, predsjednik Vlade je govorio o zelenoj tranziciji, govorio je o zelenoj energiji, a istovremeno neke HDZ-ove županije donose prostorne planove koji će onemogućiti izgradnju solarnih elektrana. S jedne strane blokiraju se investicije u zelenu energiju, a s druge strane ljudima koji bi to htjeli, koji bi to mogli onemogućuje se pristup sredstvima iz fondova iz I ovo s čime završavam samo pokazuje jednu stvar. Ono što smo od Andreja Plenkovića slušali zadnjih sat vremena sa Hrvatskom i sa životom u Hrvatskoj …/Upadica: Slijedeći klub zastupnika bit će onaj SDSS-a, a govorit će poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, nije neobično da svi počinjemo sa pandemijom, niti da nakon toga da nastavljamo sa potresima kao niti sa drugim temama kao što je povećanje cijena i rizici od povećanja cijena energenata i nestašica energenata. To jesu neposredne okolnosti koje utječu na sve što bismo mi kao država mogli poduzimati u pogledu reforme zdravstva, u pogledu ekonomskih reformi, u pogledu socijalnih reformi i to jeste nažalost, to jesu ograničavajući momenti. Neovisno o tome iz koje perspektive to gledali. Iz pozicije vlasti ili iz pozicije opozicije. Nekoliko riječi o pandemiji. Dakle, kad je počela prije nepune 2 godine zavladao je strah jer nismo bili spremni gotovo ni u čemu, ni s maskama koje neki ljudi i danas odbijaju, ni sa respiratorima na koje nažalost ljudi i ovoga trenutka dospijevaju i neki od naših kolega su prošli taj pakao, a neki su nažalost loše završili, a pogotovo cjepivo. Danas kad to sve imamo imamo porast praznovjerja i tome doprinose različiti, od onih koji bi trebali širiti vjeru u znanje, uz vjeru u Boga i te dvije stvari samo u nesretnim okolnostima idu jedna protiv druge. Oni koji borbu protiv globalizma nepravednoga pretvaraju u praznovjerje i loše političke poruke čine veliku štetu i pri tome se još pozivaju na narod, čine veliku štetu tom narodu, javnome zdravlju. I zato ću reći slijedeće, kao što nitko nema pravo ilegalnim ili legalnim oružjem nelegalno postupati ili kao što nitko nema pravo nekim vrstama bolesti bilo spolnih ili nekih drugih ugrožavati zdravlje drugih ljudi tako nema pravo niti sa ovime i moraju se poduzimati adekvatne mjere. I siguran sam da će te adekvatne mjere trebati biti poduzete u vrlo kratkom vremenu jer virus ne samo da se širi u broju zato što nismo dovoljno cijepljeni nego širi se i na sve mlađe i mlađe populacije i ugrožava i njihovo zdravlje, a ne samo najstarijih i najranjivijih. I to je pokazatelj kako se i u kojem smjeru to može razvijati i zato je neophodno da se poduzimaju adekvatne mjere i da se ne prave nezdravi kompromisi iz ekonomskih razloga ili nekih drugih razloga jer to će na kraju ponovno doći na naplatu kolapsom zdravstva i kolapsom ukupnog funkcioniranja društva. Što se tiče potresa prošli smo najgore, naučili smo što trebamo popraviti, donijeli smo zakon koji će ubrzati mogućnost obnove obiteljskih kuća i drugih i u Zagrebu i na Baniji, ali mislim da trebamo i to treba zahvaliti ljudima koji su na tome radili, članovima stožera vođenim potpredsjednikom Medvedom i potpredsjednikom Miloševićem. Ali isto tako treba reći da postoje još barem dvije stvari koje treba napraviti da bi ovo što je napravljeno sa stvaranjem novog zakonskog okvira i osiguravanjem financijskog okvira od 700 milijuna eura za područje Grada Zagreba plus koji smo već u velikoj mjeri dobili odnosno ne u velikoj mjeri nego dobili smo samo je pitanje do kad ćemo i kako ćemo to uspjeti realizirati i vjerojatnih 300 milijuna eura uz naša sredstva koja su planirana za 2022.g. koja sežu gotovo 300 milijuna kuna plus još za godinu nakon toga da sad ne govorim o onome što će biti predmet naše rasprave. To su značajna sredstva, ali nisam siguran da je fond osposobljen za ovaj posao i da je vođen tako da radi ovaj posao kako valja, nisam siguran da je ministarstvo ekipirano na adekvatan način i da je unutrašnja organizacija podešena tako da može taj posao obaviti kako valja. Mislim da nam je u interesu da to promijenimo i napravimo što je potrebno da ljudi ne bi čekali u neizvjesnosti i da bi prve kuće bile obnovljene uz ono što se već obnavlja prije zime. Što se tiče treće teme o kojoj želim govoriti jeste pitanje regionalnog razvoja i uravnotežene regionalne razvijenosti. Mi smo zemlja sa izrazito neuravnoteženim regionalnim razvojem. Neki naše kolege među koje želim istaći i ovaj klub u čije ime govorim s pravom ističu, s pravom ističu da neravnopravnost unutar EU, između uskog kruga članica i novih članica među koje spadamo i mi je nešto što predstavlja problem za samu uniju i trebamo to mijenjati. I pregovori koji su prošle godine i ove godine završili za Hrvatsku u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira i Nove generacije, Europe nove generacije su dobro završili za Hrvatsku zahvaljujući pregovaračkom umijeću predstavnika vlade i predsjednika vlade, a nije moralo tako biti. Prema tome, ali treba raditi na tome da se to promijeni da naš, naša ravnopravnost unutar unije se povećava i u pogledu tehnološke razvijenosti i u pogledu industrijske, pogotovo novih industrija. No to je tema za neku drugu priliku. Ono što želim reći da je ta neravnopravnost prisutna u Hrvatskoj. Od prosjeka razvijenosti Zagreb je 5 puta razvijeniji od svih drugih županija, a samo još dvije ili tri županije ga prate Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska i Zagrebački prsten, a ostali nažalost stagniraju Ne samo da stagniraju one, nego ono što vidimo u Hrvatskoj između Zagreba i većine drugih županija, vidimo i u županijama između županijskih središta i ostatka županija. Požega još nekako, Pakrac u posljednje vrijeme, ali mnoge druge male općine gotovo kao da su zaboravljene, a mi bismo ih htjeli ukinuti. Hrvatske ceste i županijske uprave Hrvatskih cesta su im samo dodatno dodijelile nešto viška cesta koje one ne znaju kako bi financirali. Pa su tako neke male općine na području Karlovačke županije ovih dana dobile 25, 30 kilometara cesta, šta će s njima raditi? To je taman kao da ste im vezali kamen oko nogu i rekli, odite, plivajte. Takve stvari moramo mijenjati. Dakle treba unutrašnju regionalnu razvijenost drugačije gledati i ne krivim ministre i ministarstvo, trebaju razumjeti da su ministri za cijelu Hrvatsku, ne samo za pojedine županije. Meni je jednako samoodgovoran i za Osječko-baranjsku, ali bogme i za Sisačko-moslavačku i za Virovitičko-podravsku. Spominjem ove dvije zato što su i demografski, a istovremeno i razvojno posebno pogođene. Mogao bih spomenuti još neke, ali stanimo samo na tome. Dakle, to moramo osvijestiti kao permanentnu zadaću svih nas i na tome se mjeri istinski patriotizam, a ne kao što je dobar dio kolega u tradiciji početka 90-ih, kraja 80-ih, početka 90-ih govore o volji naroda. To se sve mjeri i kvantificira na adekvatan način, nečim što je podobno za raspravu, a ovo jesu stvari podobne za raspravu i dosezive su. Dobro je da je socijalni, socijalna sigurnost tema koju je i predsjednik Vlade, Vlada, ali i opozicija posvećuje adekvatnu pažnju. Nema nikakve sumnje, da je Hrvatska, dok je, dok je njezina demografska struktura takva da ima značajan broj starije populacije, da mora odvajati neophodna sredstva, koliko god to teško bilo, za ljude starije dobi, posebno u područjima u kojima nema pretpostavki da šira zajednica osigura bilo kakvu podršku tim ljudima. Zato, ne samo domovi za starije i nemoćne, nego i programi, kao što je program Zaželi, ne smiju biti prekidani jer to je direktan atak na minimalnu sigurnost življenja ljudi starije dobi, koji nerijetko žive ili u vrlo osnovnoj obitelji od dvoje članova ili po jedno. I tome žive, naravno ili na rubu siromaštva ili unutar siromaštva. A u županijama koje sam spomenuo, kao što je Požeško-slavonska ili kao što je Ličko-senjska, u dobrom dijelu javni prijevoz je nepostojeći. Ljudi se prevoze školskim autobusima kad ima škole. A kad je nema, onda toga prijevoza za te ljude nema, ako se ne organiziraju adekvatne organizacije koje će to pružiti i koji će ustanoviti tu vrstu pomoći ljudima. To bez adekvatnih socijalnih programa koji su do sada funkcionirali, u ministarstvima nije moguće uraditi. Predsjednik Vlade je s pravom istakao neophodnost povjerenja unutar društva i unutar nas. To je ozbiljan problem problema u institucije, povjerenja u ljude koji obnašaju instituciju i slažem se da je neophodno da na to apelira. Ja ću iz svoje perspektive i svojeg iskustva u ime Kluba SDSS-a reći nekoliko načina kako je to moguće. Prvo, jačanjem obrazovanja i boljim statusom školskih ustanova, školskih nastavnika i ljudi koji rade u školskom sistemu. I boljim programima osvještavanja naših građana u izgradnji povjerenja, povjerenja temeljenog na zakonitosti, povjerenja temeljenog na etičnosti, povjerenja temeljenog na društvenoj solidarnosti. I u tom smislu mislim da je jednako važno da ulažemo i u znanost. Predsjednik Vlade je s pravom istakao kulturu. Znanost također, posebno u kontekstu jačanja povjerenja. Iskustvo pandemije nas je naučilo, iskustvo globalnog informacijskog toka s jedne strane, s druge strane, otpora, negativnim aspektima globalizacije koja donosi po ljude je jačanje znanja i znanosti od presudne važnosti. Od presudne važnosti. Površna religioznost ne može zamijeniti dubinsku za ljude koji vjeruju, a širi su. Praznovjerje ne može završiti i ne može nastupiti, ili još bolje, niti obrazovanje i znanje ne mogu završiti, ne mogu zamijeniti površne informacije kakve ljudi dobivaju na društvenim mrežama, kakve ljudi dobivaju u javnom prostoru. Mi svi, ne samo Hrvatska, cijeli svijet, je u situaciji da smo stvorili moćno tehnološku sistem komuniciranja,

i to treba osvijestiti, bez ikakve namjere da se bilo čija sloboda ograničava, ali govorimo o neophodnosti da taj subjektivitet slobode bude utemeljen na obrazovanosti, na znanju, na etičnosti.

se govori o povjerenju nema boljega političkog temelja za povjerenje nego je ustavnost i zakonitost, svako tome može od nas doprinijeti jačanju ustavnog i zakonskog patriotizma u RH i u borbi protiv korupcije, ali i u borbi protiv populizma. Što se mene tiče, što se Kluba zastupnika SDSS-a tiče i populizam je korupcija, korupcija osjećaja, korupcija uma kao što je naravno financijski novčani ili utjecajni oblik koruptivnosti jednako opasan o kojem se često ovdje govori, ali se nedovoljno govori i o tome kako i na koji način jeftini oblici populizma također korumpiraju. Mi smo nacija mala izašli smo iz rata imamo različita iskustva i oslobađamo se loših nasljeđa u tom pogledu. Primanje novih nije dobro. I u kontekstu rasprave treba istaći da zapravo naš zajednički čin jeste jačanje ustavnog patriotizma i jačanje zakonitosti kao temelja za uzajamno političko povjerenje. Na kraju u našem okruženju su dinamični ponekad kritični politički procesi, bilo da je riječ o BiH, Crnoj Gori, Kosovu,

ili … To što se događalo proteklih mjeseci mi smo se u odnosu prema tim procesima odnosili najodgovornije što smo znali i što smo umjeli, ne dopuštajući da se išta od toga što može bilo emocionalno ili na neki drugi način izazvati prelije na naše ponašanje, na naše političko djelovanje i na odnose međuetničke u Hrvatskoj. Nisam siguran da kada je posrijedi medijska scena i kada su posrijedi pojedine druge političke grupacije u Hrvatskoj da je to tako bilo ni u slučaju Crne Gore, a ni u nekim drugim slučajevima, posebno u odnosu prema srpskoj pravoslavnoj crkvi uključujući i rasprave kakvih u ovom saboru nije dugo bilo, a ima ih u zadnje vrijeme mnogo više nego što bi se to smjelo biti. Što se tiče predsjednik vlade je s pitanja jednog udžbenika u Republici Srbiji i načina na koji se kategorizira južnoslavenske jezike u tom udžbeniku. I sam sam u prilici kada sam bio istakao potrebu da se takva praksa zaustavi i da se to promijeni i vjerujem da će tako biti. Ali bih ovdje podsjetio sve vas kolegice i kolege, da to što se 10 godina čini prema ćirilici u Vukovaru, pa onda i u ostacima Hrvatske je potpuno ne civilizacijski, ne samo da je nezakonito, ne samo da je neustavno nego je potpuno ne civilizacijski i truje i zagađuje odnose u Vukovaru i u cijeloj Hrvatskoj i u odnosima između regija. Poistovjećivati pismo sa tenkom ili sa metkom ili sa zločinačkim umom je naopak posao. Gdje bi došao netko, a bilo je takvih ljudi Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Izvolite.

Na početku evo ne mogu da se malo ne osvrnem na kolegu Pupovca koji uvijek neko kritizira populizam, govori o populizmu, a možda je baš populist onaj koji stalno ističe neki populizam. Možda je to populizam zapravo podilaženje nekom svom glasačkom tijelu. Također šokantno mi je čuti da zastupnik u HS-u makar to bio i g. Milorad Pupovac ima nešto protiv volje naroda. To je zanimljivo čuti. Pa zapravo i nije s obzirom da se on bira na jedna poseban način i da bez obzira na ono što možda i njegova nacionalna manjina želi, on će biti ovako i onako izabran pa ga i ne mora ni biti briga za volju naroda. Ali jel to loše čuti s ove govornice? Govorimo o izvješću vlade, poštovani predsjednik Vlade nam je ovdje u sat vremena iznio situaciju u Hrvatskoj. Ja moram na početku reći poštovani predsjedniče vlade, mnoge stvari koje ste vi radili i u ovoj pandemiji i općenito kako vodite Hrvatsku, ja ću podržati odnosno podržavam i mislim da se čak možda s obzirom na okolnosti Hrvatska nije ni loše snašla u datoj situaciji. Međutim, postoje neke stvari s kojima se ja naravno ne mogu složiti. Na početku ću vam evo suočit ću vas s jednom interesantnom činjenicom jednom knjigom koju je uredio, koju je napisao pardon uredio piše Boris Vujčić aktualni guverner, sad više ne znam godinu 2003.g. dobro, ne tako davno, a knjiga glasi EUR-o Europska monetarna unija i Hrvatska, na strani 94. i 95. stoje slijedeće teze koje guverner narodne banke Hrvatske koji danas zajedno s vama želi Hrvatsku uvesti u eurozonu tada je napisao. Glavni razlog zamjene nacionalnih valuta zemalja članica EMU-a je najviše politički čin. To je ponajprije politički čin i više ovisi o ideji europskog jedinstva nego koristima i troškovima odricanja od nacionalnih valuta. Nadalje kaže, budući da je EUR-o ishod političkog procesa o njegovoj sudbini odlučuju građani odnosno birači. Dakle, ovo su dvije interesantne misli i rečenice koje je aktualni guverner stavio u knjigu i zapravo ja ću se u potpunosti složiti s ovim da je uvođenje EUR-a nije čin nekakve monetarne stabilnosti ili jedan alat kojim ćemo mi sutra pomoći hrvatskom gospodarstvu, hrvatskim građanima nego isključivo politički čin jedne dodatne kohezije, unitarizma u EU. Ovdje odmah moram vama replicirati odnosno reći vam vi ste evo tu rekli u više navrata danas ste ponoviti kako se neki nisu uopće trudili oko ulaska Hrvatske u EU. I nisam se npr. ja osobno trudio, šta više ja sam bio jedan od one trećine koji je glasao protiv ulaska Hrvatske u EU. Znači glasao sam protiv. Ne samo ja nego trećina građana tada je na referendumu glasovala protiv ulaska Hrvatske u EU. Tako da ima i nas tih. Što se tiče ostanka u EU nisam za izlazak Hrvatske iz EU međutim sam odnosno smo za stalno propitivanje statusa Hrvatske u EU. Da stalno pravimo nekakvu studiju isplativosti nekakvu Feasibility studiju i da vidimo što nam ta EU donosi odnosno što odnosi. Ako u nekom trenutku vidimo da nam nešto odnosi, više odnosi nego donosi pa nismo ludi stajati tu. Za sada evo prema onim egzaktnim podacima koje ste vi donijeli odnosno iznijeli izgleda da nam je tu dobro, ok, a nek se to i nastavi. Rekli ste da je najsuverenističkiji čin izgradnja Pelješkog mosta, super i to je, ja to pozdravlja i izrada, izgradnja luka i lukobrana i to pozdravljam. Isto kao što će biti i čin suverenizma kada evo vi kao Vlada RH date svoj obol i pomognete razvoju Projekta Batižele koji razvijamo upravo u Šibeniku. Nadam se da će resorni ministar i vi osobno se maksimalno angažirati da se taj projekt stavi na noge. I je to, to je suverenizam. Međutim, kad kažete da je hrvatski narod već referendumom gdje se glasalo o ulasku u EU odlučio o ulasku u eurozonu, e to ne drži vodu. To ne drži vodu jer ono što će vam svatko, ama baš svatko tko nije politički ovisan reći da se u niti jednom trenutku, niti jednom riječju, niti jednom rečenicom u vrijeme kampanje za ulazak u EU nije komuniciralo da ćemo ući u eurozonu. Nije se komuniciralo, to nitko nije znao. Ja sam suočio i tadašnjeg potpredsjednika Vlade jedan dio je on bio mandata Radomira Čačića s tom činjenicom da je on odnosno njegova kolegica Vesna Pusić u to vrijeme je strašila umirovljenike da neće dobiti mirovinu. To je bio jedan dio kampanje, a drugi dio kampanje je bio da će mladi moći putovati. I to je bila sva kampanja vezana uz ulazak uz EU. EUR-o odnosno eurozonu nitko nije spominjao. Piše li to u ugovoru? Piše. Imamo li mi problem sada kada želimo to promijeniti? Imamo. Međutim, pravni stručnjaci koje smo konzultirali rekli su da je iako je međunarodni ugovor iznimno važan dokument iza njega ima nešto, a ima hrvatski Ustav odnosno ustav svake države ponaosob. ponaosob. I mijenjajući Ustav mi možemo promijeniti odnosno omogućiti Hrvatskoj da, ali to je sada jako bitno da predsjedniče Vlade vi shvatite. Dakle, ako bi na referendumu o promjeni službene novčane jedinice hrvatski narod rekao da je on za EUR-o ja osobno i mi Hrvatski suverenisti nemamo problem s tim, ako je to volja naroda. Isto kao što nemam problem s tim da smo u EU odnosno nemamo taj problem. Ali smatramo kod odricanja jednog važnog dijela suvereniteta, a to je monetarni suverenitet da treba pitati narod direktno odnosno pitati ljude na referendumu. I to je ono što je, evo ja bi volio kad bi se to dogodilo i čak bi volio kad biste to vi, evo da ne napravimo to mi na ovaj način skupljajući potpise evo kad bi vi sad presjekli i rekli, ok, napravit ću taj jedan formalni korak čisto da ono što vi tvrdite da je većina građana za EUR-o, pa nek bude EUR-o. Nek građani na referendumu kažu da je EUR-o. Neka narod odluči. Ali ok, bit će ili ovako ili onako. Ili će narod to uspjeti to zatražiti referendumom ili ćete to vi politički opet evo ga možda se predomisliti pa napraviti. Ali ne prejudiciram rezultat referenduma, sve je moguće, stvarno sve je moguće, jako, jako dobar odaziv ljudi na prikupljanje potpisa, evo hvala svima koji su do sada dali potpis. I još jedna stvar s obzirom da se vi znate često pohvaliti što je u redu i legitimno kako ste radili na ulasku u EU kao jedan od pregovarača ako se ne varam, ja se mogu pohvaliti kako sam u svom radnom vijeku, a ne samo i dan danas zapravo surađujem, radim, pomažem, konzultiram prijateljima i nekim pravnim osobama na projektima EU. I tu sam napravio golemi, golemi posao, golemi posao. Ne znam jel itko od kolega zapravo toliko tu novaca povukao odnosno zaslužan za povlačenje tolikog, tolikih sredstava. Dakle, to je ono kad se nađeš u nekoj situaciji onda tu situaciju koristiš maksimalno. A evo ja sam dokaz za to. Dakle, ja ću zaključiti, neću iskoristiti svih 20 minuta, ali evo samo ću kratko ponoviti. Da je guverner narodne banke Hrvatske koji nažalost nije koristio sve one instrumente, alate, mjere i djelovanja koje je imao na raspolaganju da upravlja monetarnim tokovima u Hrvatskoj već 2003. rekao da je politički čin uvođenje eura i da s obzirom da je to politički proces, o njemu odlučuju građani odnosno birači, strana 94, strana 95, knjiga se zove Euro – Europska monetarna unija i Hrvatska, Boris Vujčić, urednik. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, u svemu što je dobro što radit, mi ćemo vas podržati a u svemu onom što osjećamo, mislimo da se gubi suverenitet, suverenost naše države, naravno da nećemo. Ovdje ćemo svim silama mi Hrvatski suverenisti napraviti apsolutno sve, apsolutno sve da se euro ne uvede. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Klub Mosta a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Božo Petrov i poštovani zastupnik Miletić. Najprije poštovani zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovane kolege, kolegice zastupnici, poštovani predsjedniče Vlade. Kao što sam i najavio, mi smo dobili verziju ili sliku Hrvatske kako je vidi Vlada a da to sumiramo, to izgleda ovako. U Hrvatskoj sve raste, u Hrvatskoj sve cvijeta i usput Hrvatska izumire. To je zaključak današnjeg izvješća koje je trajalo sat vremena. E sad, ide ažurirana verzija s upotpunjenim podacima. Uz ove mjere koje je Vlada predstavila, mi imamo trenutno u Hrvatskoj ove godine službenu inflaciju 3,3% s tim iskreno da onaj tko ide u trgovine, zna da su cijene osnovnih prehrambenih namirnica skočile za 10%, cijene energenata i do 20% pa i više, također, u zadnjih godinu dana imamo rast minimalne plaće od 150 kuna, rast medijalne plaće od 250 kuna, rast troškova života od 500 kuna. Također već 5. godinu za redom, mi smo i dalje na istom, gotovo istome mjestu, na poretku svjetskih ekonomija, predzadnja, zadnja mjesta, to govori o kontinuitetu. Također, iz Hrvatske i iz Litve iselilo se najviše ljudi što se tiče članica EU-a. Gdje Gdje se točno u ovome vidi perspektivnost ili sreća Hrvatske? Ne znam jel se ona možda vidi u poljoprivredi gdje je zakon donesen prije 3 godine da bi se kao lakše dodjeljivalo zemljište a nakon toga i dalje stoji 500 000 hektara neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta. Možda u tome. se možda vidi u zdravstvenom sektoru gdje se i dalje generiraju milijarde duga, gdje je obećana reforma, danas smo još uvijek na obećanjima, imamo nekakve PR uratke što bi se moglo napravit. Možda se vidi u mirovinskom sustavu, ne znam. To što se ukida II. mirovinski stup, pojačava I. mirovinski stup da bi se smanjila trenutno rupa u proračunu pojačavajući dugoročno rupu u tom istom proračunu, ne znam. Možda u borbi protiv korupcije. Evo zadnji primjer je ovaj čovjek koji je prije nego je stupio na dužnost, priznao da je u sukobu interesa i potpisao to. Iskreno, nije meni cilj kritizirati, meni je cilj stvarno da se stvari promijene. Je li se određene stvari mijenjaju ili su određene stvari napravljene? Ja mislim da jesu. Je li dovoljno? Nije. Možemo puno više. Možete puno više. Što se tiče rasta troškova života, statistika govori o 3,3%. Brojke u trgovinama vam govore puno više i mene zanima čemu friziranje brojki? Koji je cilj? Je li cilj možda zadovoljiti uvjete za euro? Ja ne znam, trebali biste nam objasniti. Ili vi idete po onoj uzrečici „ne vjeruj svojim očima, vjeruj meni“, otiđite u trgovinu, zamolite prodavačice, prodavače da vam kažu cijene ulja, brašna, mlijeka, šećera prije godinu dana i danas u trgovinama. Prije nego upozorim na porazne po meni katastrofalne brojke što se tiče plaća, ja vas stvarno molim, nemojte spominjati prosječnu, termin „prosječna plaća u Hrvatskoj“ jer time obmanjujete ljude. Ja mislim predsjedniče da vi jako dobro znate kako se računa prosječna plaća u Hrvatskoj. Prosječna plaća izgleda kada netko prima 22 000 a a drugi dvoje ljudi prima po 4000 kuna, da oni skupa primaju 30 000 kuna odnosno svatko od njih po prosječno 10 000. Jel to prosječna plaća? Je li stvarno ona dvojica od 4000 kuna primaju 10 000 kuna mjesečno? Nisu. Ta dvojica primaju minimalac koji nije dovoljan za život. Zato vas molim, koristite termin medijalna plaća odnosno koju to točno plaću prima većina ljudi u Hrvatskoj, milijun od milijun i 590 000 trenutno zaposlenih? Medijalna plaća u zadnjih godinu dana narasla je 250 kuna. Danas je 6000. Minimalna plaća narasla je 150 kuna. Govorimo o mizernom povećanju za 0,4%. Dok vam cijene osnovnih prehrambenih namirnica rastu za gotovo 10%. Minimalna potrošačka košarica ove godine iznosi 7800 kuna. Ne samo da je minimalna potrošačka košarica rasla više nego što su rasle plaće, medijalne i minimalne, ovaj podatak govori da je medijalna, ona najčešća plaća u Hrvatskoj, 34% manja od minimalne potrošačke košarice. Minimalne. Čak ne govorimo o troškovima života, ne govorimo ni o obrazovanju ni o mogućnosti za obrazovanje, ni o stanu, kreditu za stan, kreditu za auto, za ono što trebate otić u trgovinu, nema dovoljno. Glede minimalnih troškova života, zadnji puta su vam izračunati prije 10 godina. I u tom izračunu prije 10 godina, minimalni troškovi života iznosili su 6 700 kuna i u to nije uračunata ni rata za auto ni rata za stan ni obrazovanje, ni ništa. 6 700 kuna prije 10 godina. Danas govorimo da milijun ljudi prima manju plaću od minimalnih troškova života izračunatih prije 10 godina. Jeste vi svjesni kataklizme? Jeste vi svjesni rizika odnosno praga siromaštva odnosno siromaštva u Hrvatskoj? To je pravi pogled. A kada govorimo o pragu rizika za siromaštvo, onda trebati znati da je Državni zavod za statistiku 2018. izračunao rizik za siromaštvo. On iznosi 5300 kuna prije 3 godine. 5 300 kuna, danas je danas predsjednik Vlade rekao da 51 000 tisuća ljudi prima minimalac od 3400 kuna. Prag siromaštva 5 300 kuna. Dodajte inflaciju, rast cijena i ostalo što se događalo za godinu dana, to znači da vam danas milijun ljudi u Hrvatskoj s najčešćom plaćom je na pragu siromaštva, većina zaposlenih na pragu siromaštva, a onih 50 000 odavno utopljenih u siromaštvu. To je ono što se treba mijenjati. Kada govorimo o godišnjaku svjetske konkurentnosti, kada govorimo o našim predzadnjim mjestima i to je činjenica, pa izašao je ove godine. Nalazimo se rame uz rame s Mongolijom i Bocvanom, rasli smo za jedno mjesto jer su Bocvanu ove godine ubacili u taj ispit konkurentnosti pa smo umjesto 60., 59., Mongolija i Bocvana skupa s nama. Zadnji od svih članica EU. I kada kažem da izgleda da sve raste, samo država izumire, onda se pokazuje da je u ovom razdoblju zadnjih 8 godina izašlo, iselilo iz Hrvatske više ljudi nego za vrijeme 45 godina komunističke diktature. Tada, u tih 45 godina otišlo je 350 tisuća, u ovih 8 godina 370 tisuća, a pojedina istraživanja govore da oni ne odlaze samo zbog plaća, oni odlaze zbog osjećaja nepravednosti u društvu, a još porazniji su rezultati novijih istraživanja koja vam govore da što se više ljudi iseli iz Hrvatske, to razina korupcije u Hrvatskoj raste, to je najporaznije, a to se vidi po broju afera kako eksponencijalno rastu. Mogao bih puno toga govoriti o tome što se obećalo sve od prošle godine, od velike društvene pravednosti, 0 kuna, od jačanja zdravstvenog sustava, 0. Od jednakih prilika za sve, nažalost ništa, od poljoprivrede, ništa. Da, neke stvari se jesu napravile. Očuvala su se radna mjesta, iako nam je javni dug eksplodirao, napravio se Imunološki zavod, odnosno pokrenulo se i to je dobro, ali ovo što sam naveo je prava slika Hrvatske i to se nije promijenilo. A ono što ja očekujem od predsjednika Vlade i od Vlade je da bude s ljudima kada je teško da država ponese dio tereta i financijskog, a ne ubire samo od građana. Da nam kaže istinu pa i onda kada je bolna jer samo nam istina u konačnici može omogućiti da svi imaju kakvu takvu šansu u nekoj novijoj Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će poštovani zastupnik Marin Miletić.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, g. Reiner, poštovani g. Bukarica, poštovani premijeru i poštovani ministri. Premijeru, prvo, ja bih volio postaviti jednu svoju polazišnu točku ovog govora, možda ćete me lakše uspjeti slušati, nešto i čuti. Vi niste moj neprijatelj, ja nemam neprijatelje ovdje među svojim kolegama. Znam da volite haklati, čujem da dolazite u Opatiju i sam sam aktivni sportaš, igram košarku. Mi sportaši želimo pobijediti, želimo dati sve od sebe, radimo, gorimo, ali ne gledamo u protivničkoj ekipi neprijatelje. Mi ne gledamo u ljudima neprijatelje i sad kad smo to riješili, onda sad mogu dalje. Ja tako gledam na sve svoje kolege. Dakle, od ljevice do, ne znam, do desnice. Slušao sam vas pozorno što ste pričali i oprostite mi, morao sam nakon nekih 35 minuta otići do kluba popiti punu čašu zelenog čaja, možda sam mogao i dodatni espreso zato jer sam bio uljuljkan, uljuljkali ste me, premijeru. Priča, vaš stav, mimika, gestikulacija, ton glasa, baš me uljuljkalo. Možda to nekada nije loše, ali u situaciji gdje taj naš hrvatski brod ipak pušta na mnoge rupe, čini mi se da nije baš mudro puštati klasiku, jesti jagode, ako se ima novca za neki šampanjac i onda uvjeriti, uvjeriti cijelu posadu i putnike da je baš sve u redu. nije baš sve u redu. Na vlasti ste 5 godina, što je sasvim dovoljno vremena i nekoj najsporijoj vladi da se pokažu rezultati njihovog upravljanja državom. Ja vas naravno, kao oporba neću hvaliti, tu su kolege iz HDZ-a, oni će vas pohvaliti sve što treba i na koncu, građanima Hrvatske uvijek nekako polažemo račune. Ali, koji su rezultati upravljanja državom? Premijeru, demografija? Iz naše države ljudi odlaze masovno. Mi kao narod nestajemo i da netko sluša ovdje vladajuće kad govore ili vas danas, rekao bi, Bože, ovo je fantastična zemlja za živjeti, ali kada se spustite među narod, kada hodate ulicama rame uz rame s narodom, onda vidite da ne cvijeta baš cvijeće u to preduzeće. Vidimo da samo od 2011. do danas prema DZS-u gotovo 250 tisuća naših građana je otišlo iz zemlje. Pa ne odlazi se od nekuda gdje ti je dobro. Otišli su oni koji su među najpametnijima, otišli su oni koji su među najkreativnijima, otišli su mnogi pošteni radnici koji nisu mogli ovdje osigurati kruh svoj svagdašnji, to trebamo mijenjati. Neću vas sada sa statistikom, ima je jako puno, ali ono što mi je baš važno da, da ovdje ponovimo svima nama i hrvatskoj javnosti. Ako mi nastavimo ovako s natalitetom i mortalitetom i bude ovakav trend odlaska iz Hrvatske podaci su slijedeći, u samo 80.g. Hrvatska će prirodnim padom izgubiti sve svoje radno aktivno stanovništvo, trenutno ga imamo ako sam dobro pročitao 1,6 milijuna i moramo napraviti tu posao. Covid, evo premijeru nešto ću vas i pohvaliti. Dakle, hvala što niste podlegli zastrašiteljima i odveli Hrvatsku u neki novi lockdown koji donosi nemjerljive štete i posljedice po cijelo društvo i po psihofizičko zdravlje građana, ali i po uništenje cijelog gospodarstva, a tek ćemo vidjeti dakle kakve će biti relacije i našeg malog lockdowna koji smo imali. O tome govori epidemiolog profesor doktor Junaidi sa Stanforda. Napravili ste kao država što ste mogli i trebali, osigurali ste cjepivo za sve građane koji se žele cijepiti, stalno govorite o potrebnoj zaštiti starih, nemoćnih, pretilih, svih ugroženih skupina. Sve mjere koje država nametne mogu spriječiti brzinu širenja virusa, kažu maksimalno do 20%, ali mi virus ne možemo zaustaviti, on će morat proć kroz populaciju, ne možemo mu pobjeći, ne možemo se negdje sakriti, dakle moramo čuvati naše starije, bolesne, nemoćne, ugrožene skupine, al ne možemo pobjeći, moramo nastaviti živjeti. Ono što bih volio premijeru da se naš narod ne dijeli dakle na cijepljene i necijepljene, da nemamo dvostrukih kriterija kada znamo, evo to je opet evidentno da i cijepljeni prenose virus, a mi testiramo samo necijepljene. Volio bih da se ljude ne ucjenjuje. Vi ste demokrat, učinite ono potrebno što treba da ljudi, da se ljude ne ucjenjuje cjepivom da mogu napredovati i ići na posao, obavljati neke svoje svakodnevne zadaće. Isto tako volio bih jasnije čuti koliko je nas preboljelih i volio bih jasnija istraživanja staničnog imuniteta ako znamo da je prema podacima HZJZ iz veljače 26% populacije Zagreba preboljelo covid tako kažu dakle mjerodavni. A imali smo treći val, pa četvrti val, koliki je broj uopće populacije kod nas prebolio covid, smijemo li znati ovu istinu? Dajete nam podatke i onda ušutkate sva šaputanja i neke ne znam sulude govore. Možemo li saznati koliko je novozaraženih, pazite, a da su preboljeli covid, koliko je novozaraženih da su preboljeli covid ili da su cijepljeni jednom ili dva puta, to je legitimno pitanje i da su takvi završili na respiratoru ili nažalost ne dao Bog preminuo. To su legitimna pitanja.

pa nema niti jedne države koja ne bilježi iste trendove tako da to nikako ne možemo smatrati postignućem samo vlade, al ono što je činjenica da je pred nama suočavanje s inflacijom i posljedično dizanjem kamatnih stopa, što je direktna posljedica tiskanja novca za vrijeme pandemije. kada ste, premijeru kada ste rekli krilaticu kako ste, zapisao sam tu …/Govornik se ne razumije/…kojom javnosti šaljete poruku i pri tom stvarate dojam, a dobri ste u tome, dobri ste u tome, dakle kako je sve sjajno i kako uspješno upravljate državom. Ali premijeru minimalna plaća nije dobra i poticajna mjera za poduzetnike koji jedva opstaju na tržištu, vi ih tada gurate dakle prema propasti poslovanja. Smjer koji treba zauzeti je rasterećivanje doprinosa i davanja da bi sve onda moglo rasti. Dakle, nije zapravo pitanje postavljenih ciljeva već je pitanje generalno kvalitete postavljenih tih ciljeva. Reformi, koje imamo reforme, koje su stvarno provedene od polazišta pa do kraja nisam siguran mislim da ih nemamo. Javna uprava reforma je najavljena još 2019. netaknuta je. Sustav plaća moramo redizajnirati i u fokus staviti rezultate rada. Oni koji rade, koji dobro i kvalitetno rade njih onda nagraditi i dizati, dakle želimo efikasnu javnu upravu. dugovi u zdravstvu, generiranje dugova, ne obnavljanje Zagreba, Banovina, puno tu ima teškoća o čemu bi se moglo govoriti, mogao bih cijeli govor ovako. Ali premijeru ja sam neizlječivi optimist i ja bih htio ovaj govor završiti pozitivno. Dakle, rekao sam niste bili ovdje jednom, ovdje kolegama ja sam oproba Mostovac i sve ću učinit da pobijedimo i da mi dođemo, da preuzmemo odgovornost za hrvatski narod, ali vi ste i moj premijer, ja nemam drugog premijera. Dakle, vi ste oni koji, koji imaju legitimitet da vode ovu državu i ne možete uzmaći sudbini ovog našeg naroda. Rast naroda je i vaš rast, pad naroda je i vaš pad. Ako je narod gladan nećete bit sretni u svome domu, ako narod kopa po bajama nećete bit sretni, ako narod odlazi iz naše države nećete bit sretni da preuzmete sva upravljačka carstva ovoga svijeta, ako narod je nesretan i vi ćete bit nesretni, mi ćemo bit ovdje nesretni i zato premijeru ne moramo slijepo slijediti Brisel. Strategija koju donosimo može bit naša strategija, euro možemo uvesti onda kada nama to odgovara, dinamika prijelaza na zelenu ekonomiju je potrebna, potrebna, ali ajmo je uvesti kada nama to odgovara. Moramo se znati čvršće i hrabrije postaviti, ne gledati samo svoj vlastiti interes ili ambiciju već interes naroda koji mi služimo i radi kojeg jesmo ovdje gdje jesmo. Evo na primjeru ne provođenja preporuka one Venecijanske komisije o načinu provedbe referenduma pokazali ste da znate lupnuti šakom o stol i zanemariti preporuke koje dolaze izvana. Pozivam vas da to češće činite i kad su u pitanju pozitivni primjeri da ne slijedimo slijepo sve što EU nalaže. Mi jesmo mali narod, ali mi ne moramo pred nikim sagibati svoju glavu. Mi jesmo mali narod, tu sjede momci koji su branili ovu državu '91., pa nismo tada rekli veliki su s druge strane, 40-tonske zvjeri tenkovske, pa ćemo se povući nego je Marko Babić u tenisicama i trapericama stao na Trpinjskoj cesti i rekao neš proć, neš proć. Mali smo narod, al uvjeren sam da možemo svi skupa bit hrabriji, uvjeren sam da možemo više štititi naše nacionalne interese i uvjeren sam premijeru da možemo više napraviti, zaštititi našu državu i naš narod da nam ne bježi van, da ljudi ostanu svoji ovdje na svome radi svih naših pređa. Hvala. se ne razumije/… kolegica Martinčević je odustala, pa sad vjerojatno ćete onda vi, poštovani zastupnik Beljak najprije. Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani potpredsjedniče sabora, dopustite mi da iznesem stajalište Kluba saborskih zastupnika HSS-a i RF-a. Na početku ću reći da je ovo izvješće se sastojalo od puno više planova, puno manje realizacije, a ipak je naziv dokumenta odnosno točke dnevnog reda izvješće o radu, a ne plan rada. No krenimo redom, što se tiče financija referirat ću se na ono što ste vi izrekli i što sam si ja radio kao neke

ali da je baš najveća u zadnjih 100.g., to i nije. Javni dug jest smanjen i to je pozitivno, ali to ako gledate i sa neke druge strane i ne mora biti toliko pozitivno jer smanjen je, al u isto vrijeme nema, nema velikih državnih investicija odnosno nema dovoljno velikih državnih investicija, pa je i to jedan razlog smanjenja ukupnog duga. Broj zaposlenih je samo statistika, mislim da će kolegica Peović koja ja evo naknadno stigla, ali vjerujem da ćete dopustit da ona zadnjih 5 minuta govori, govorit više o tome, tako da. Socijalna sigurnost odnosno solidarnost, ono o čemu ste pričali jest nešto na čemu bi trebala raditi politika po mom mišljenju, ali čemu onda uopće pričamo o nekakvoj privatizaciji i o nekakvim stvarima koje se guraju ispod, ispod stola, o outsorsinzima i sličnim stvarima i onda to nema veze sa jačanjem socijalne sigurnosti odnosno jačanjem solidarnosti. Govorili ste i o Imunološkom zavodu, jako sam skeptičan prema tome, mislim da je to prošlo svršeno vrijeme, nadam se da se varam. Uspješna turistička sezona, o tome ne bi trebalo biti spora, ali mislim ja osobno, a činjenica jest da tome baš i nije za to zaslužna hrvatska vlada niti mjere nego jednostavno naš geografski položaj odnosno čak i ta pandemijska kriza koja je dobar dio turista koji bi inače otišli negdje drugdje ipak izabrala Hrvatsku kao zemlju koja je unutar EU gdje je puno jednostavnije čak i automobilom doći, tako da nam je ta nesreća u principu velikim dijelom spasila turističku sezonu, ali okej što je tu je, hvala Bogu da je bilo tako. Što se tiče velikih projekata ja mislim da nema ne samo u ovom saboru nego nikoga u Hrvatskoj tko ne bi pozdravio projekt realizacije Pelješkog mosta, Istarskog ipsilona isto tako, probijanje drugog tunela cijevi kroz Učku, most Svilaj, pa i sve ostale stvari i mislim da svatko dobronamjeran bilo koji projekt koji se napravi smatra i mora ga smatrati pozitivnim i to u svakom slučaju pozitivno i jeste. Što se tiče prosvjete, moram zahvaliti vama, ali isto tako i svojim kolegama prosvjetnim djelatnicima što su uspješno u ovim uvjetima pandemije proveli školsku godinu i dalje to nažalost traje, ali sve to skupa je nekako se uhodalo tako da tu prevelikih problema nema i to svakako si možete pripisati na neki način kao zaslugu da je moglo bolje uvijek se može bolje. Stipendije o kojima ste govorili da ste povećali, bojim se da nisu koordinirane s tržištem rada, bojim se da tu premalo postoji koordinacije između samog tržišta rada i potreba za određenim radnim mjestima odnosno određenih zanimanja i tu nam se otvara jedan veliki jaz nedostatka zanimanja odnosno potrebe za uvozom radne snage, a s druge strane imamo još uvijek ljudi koji sa završenim školama nemaju gdje raditi u Hrvatskoj, pa onda odlaze van. Tu nam se kvari kvaliteta stanovništva odnosno kvalitetna struktura stanovništva obzirom na obrazovanje itd., itd., kad bi se to malo bolje korigiralo odnosno koordiniralo mislim da bi rezultati bili puno puno bolji. Status samih prosvjetnih djelatnika je nešto poboljšan i to se isto tako ne može osporiti, ali nedovoljno. Ono što prosvjetnim djelatnicima fali ne samo u proteklom razdoblju nego u proteklih 30.g., a govorim iz iskustva, to jest autoritet. Dakle, nastavnik, učitelj i profesor bez autoriteta ne može obaviti svoj posao na način kako bi to trebao napraviti pogotovo kad si neki, ne neki nego sve više i više roditelja dopušta korigirati odnosno prijetiti itd., itd., postavljati se iznad nastavnika, to država ne bi smjela dopustiti. Govorili ste o poljoprivredi i o prehrambenoj samodostatnosti. Čujte jedno je teorija, drugo je praksa, živimo u EU, živimo u vremenu globalizacije, bojim se da ćemo vrlo vrlo teško uz sve napore koje bismo eventualno radili ili radite postići upravo to o čemu ste pričali, mislim da je to bajka. Isto što se tiče proizvodnje hrane, dakle ne znam što bih tu rekao, to bi trebala bit naša tema, ali mislim da smo tu daleko daleko ispod kapaciteta koji bismo mogli napraviti. tu dolazimo opet i do porasta cijena energenata koje su posebno pogodile poljoprivredne proizvođače, a to on upravo onemogućuje planove o samodostatnosti prehrambene proizvodnje odnosno poljoprivrede. Rekli ste da je Hrvatska sigurna zemlja. Jest, činjenica je kada se uspoređujemo sa ostalim zemljama mislim da smo i ne samo sigurna nego jako sigurna zemlja obzirom na ostatak i Europe i svijeta tako da, ali to i nije nešto novo osim za vrijeme rata nije bilo tu baš niti većih nesigurnosti. Ono što ste zaboravili reći, a što jest problem to je ponašanje policije na našim vanjskim granicama prema BiH posebno odnosno odnos prema migrantima. To je jedna tema koju biste po meni trebali razgovarati na višim razinama jer ta granica jest granica EU ne samo Hrvatske. I činjenica je da se tu kritike koje dolaze iz EU ne bi smjele odnositi na kritike isključivo na naše policijske snage nego na europski sustav zaštite granica jer to jest europska europska granica, ne samo Hrvatska. Gospodarstvo i održivi razvoj, energenti i samoodrživost u krizi, neću se vraćati ali činjenica je da smo propustili vlak kojim smo si mogli to osigurati prodavši tu je Petrokemija, tu su naftne bušotine, bušotine plina itd., itd., i sad ovisimo nažalost o drugima. Kakvi god terminali radili ili bilo kakve planove mogli smo biti barem na 70, 80% samoodrživi što se tiče energetike. Demografija i demografska politika, pričekajmo rezultate popisa. Govorili ste puno o demografskim mjerama, gledajući to mi je inače i struka, gledajući što se događa u ostalim zemljama mislim da je naša demografska slika takva ma kakve god demografske mjere donosili da se demografska slika neće popraviti nego ćemo svi zajedno prije ili kasnije morati shvatiti, a shvatio je to i profesor Šterc moj profesor koji je o tome govorio prije 2-3 tjedna meni se čini, da je jedina mogućnost da nam se popravi demografska dobna struktura stanovništva useljavanje. Nadam se kontrolirano i na tome bi se trebalo razmišljati da to useljavanje bude kontrolirano kako bi stanovništvo koje će se doseliti u Hrvatsku bilo što prije integrirano odnosno da ne kažem ružno asimilirano u hrvatsko etničko tkivo ili u hrvatski narod. Što se tiče otpada. To je ogroman problem. S tim se susrećem i susretao sam se kao nositelj dužnosti gradonačelnika. Gledam što se događa u Zagrebu. Gledam što se događa po Dalmaciji. Svugdje gdje putujem i jednostavno mi nije jasno zbog čega se ne ode u Austriju ili u Bavarsku koja taj problem ima riješen na najvišoj svjetskoj razini i jednostavno se prepišu ti zakoni. Sve ostalo je izmišljanje tople vode po meni apsolutno, apsolutno nepotrebno. Državna imovina, još uvijek nažalost ne slabo nego gotovo nikako valorizirana i to 30 godina nakon preuzima u državno vlasništvo i zbog sporosti naravno administracije i zbog kontradiktornih zakona koji se trebaju popraviti kako bi se cijeli proces ubrzao jer te nekretnine su mrtvi kapital koji nažalost gomila nove gubitke umjesto da bude obrnuto. Tu ću se nadovezati na Zakon o obnovi nakon potresa koji je isto tako je taoc na neki način sporosti birokracije odnosno kontradiktornih zakona. Uz najbolju volju sve stoji već 2 godine, nadam se da će se to ubrzati da ćete na tome raditi još više. U zdravstvu obzirom na to da su najveći dio ove pandemijske krize iznijeli na svojim leđima zdravstveni djelatnici, njima jesu povećane plaće, jesu povećani određeni uvjeti ali obzirom na okolnosti u kojima rade, obzirom na potražnju u drugim državama koje su isto tako pogođene mislim da je to jako, jako puno premalo. Što se tiče ponašanja Vlade u Covid krizi ne bih imao prevelikih primjedbi ukoliko bi ih uopće imao. Jesu tu neke kontradiktorne stvari, ali svi vi, svi mi odnosno cijeli svijet ući u principu. Imamo razno raznih primjera i mislim da tu ne bi trebali dodatno, dodatno trviti mi iz opozicije nego podržati u principu i vidjeti što će se dalje događati. Pravosuđe. Da li je Hrvatska pravedna zemlja? Nije pravedna zemlja i danas imate ljudi koji će u zatvoru završiti zbog minornih stvari, zbog prosjačenja, a imate ekstra kriminalce koji su pokrali milijarde, a njima se ne događa ništa ili odgađa. Dakle, ne možemo govoriti o tome da smo pravedna zemlja. Tu su potrebne korijenite reforme kojih nažalost na vidiku nema. A pričali ste premijeru o osnaživanju države, tu je po meni upitna ideološka definicija, ali ne bismo sad o tome jer država je unatoč tome ipak slaba, a po meni nikad slabija što se tiče kompletne situacije. Pozdravljam plan borbe protiv korupcije, ali tu ću isto tako napomenuti da je korupcija u međuvremenu digla se na jednu višu razinu usprkos borbi politike protiv korupcije koja je neosporna. Digla se na razinu umreženosti nižih struktura koji korupcijom odnosno udruženim planom zaobilaze političare. Dakle, vi imate umrežene projektante, nadzor, izvođač koji zaobiđu politiku na račun da bi dobili posao i to je jedan problem, jedna nova dimenzija koja ide u prilog nekim političarima koji su govorili da mnogo država, da sve države imaju svoju mafiju ali da jedino u Hrvatskoj mafija ima svoju državu. Tu treba biti vrlo, vrlo oprezan, dakle korupcija se izvukla iz ralja politike, izvlači se i ulazi u novu razinu koja više sa politikom nema toliko veze ili ima sve manje i manje veze. Dalje, strategija o kojoj ste govorili jest donesena u saboru ali donesena je na 30 godina i donesena je većinom glasova, nije donesena konsenzusom svih stranaka. I to je ono što ste pričali premijeru da vučem paralelu na ono što ste pričali o euroskepticima o ljudima koji bi sada radili referendume za EUR-o. Dakle, trebala je biti strategija donesena ipak najmanje 2/3 većinom onda bi se za 30 godina nitko ne bi sjetio da se to mijenja itd., ali ok, barem je donesena pa ćemo vidjeti što će se događati oko toga. Što se tiče regionalnog razvoja oko Projekta Slavonija, ja dosta obilazim ljude koji su čak i vama skloni, niti jednu riječ osim onih koji su se direktno okoristili oko tog projekta nisam čuo tako da ne bih ga mogao pohvaliti. O medijima ne bi trošio previše riječi, situacija je katastrofalna, HRT situacija nikad gora. Vanjski i europski poslovi, moram dakle podržati sve napore oko uvođenja EUR-a i tu ste u potpunosti u pravu što ste rekli, to je odluka oko koje ne bi smjelo biti nikakvog kompromisa, to je civilizacijski doseg sa brojnim pozitivnim stvarima o kojima ste govorili koje podržavam i što se tiče naravno ulaska u schengenski prostor i naravno zadnje stvari koja se dogodila, a to je ukidanje viza što nas svrstava u red najrazvijenijih ili najsigurnijih kako god hoćete, najpoželjnijih partnera vodećoj sili svijeta tj. SAD. I na kraju I na kraju zaključak, poštovani premijeru moram reći da ste za razliku od prošlog puta ipak jednom, ali ste spomenuli da je bilo i pogrešaka to je za mene osobno veliki pomak pa onda niti ja kao oporbeni političar ne mogu biti baš protiv svega, a iz ovog mog izlaganja ste vidjeli da nisam, pa moramo biti korektni da su se ipak priznale greške jer naravno tko radi taj griješi. Moram reći isto tako da je broj afera u posljednjih godinu dana bio značajno manji nego u proteklom razdoblju i to je pozitivna stvar, to vam je naravno pokvarila pravomoćna presuda stranci, ali to je tako od toga ne možete pobjeći isto kao što ja ne mogu kroz život pobjeći od nekih stvari za koje je upitnu tko je odgovoran ili nije, ali to je tako. Ponašanje u ovoj krizi koja traje sad već gotovo dvije godine govori o tome da nitko normalan u ovoj državi, nitko dobronamjeran ne može osporiti da ste to napravili na zajedno svi skupa vi kao premijer na nezadovoljavajući način i to moramo jednostavno priznati i ja priznam. Zaključno, mi kao opozicijski klub naravno iz pragmatičkih i političkih razloga ne možemo glasati za vaše izvješće. Da li ćemo biti protiv, da li ćemo biti suzdržani ili ćemo se izuzeti od glasovanja, to ćemo dogovoriti naknadno. Hvala lijepo. Hvala. Nastavit će poštovana zastupnica Katarina Peović. hvala svima. Ja bih samo napomenula da nešto malo drugačiji stav imamo prema euru, ali ovdje to neće biti predmet mojega izlaganja. Netko je ovdje rekao od prethodnih govornika da je ovo uljepšano izvješće, ja ne bih rekla, čak bih rekla da nije. Ako pažljivo slušate premijera i njegove ministre onda vam postane jasno da oni ništa ne obećavaju i to ispunjavaju, to je problem s ovim izvješćem. Ali ono što me naročito nije iznenadilo u ovom izvješću je da smo jučer evo najavili ono što je premijer ovdje i napravio, a to je da će se u ovih ovih par dana donijeti i iznos minimalne plaće za iduću godinu uredbom i to je premijer ovdje mislim da je mnogima to promaknulo najavio jel. Tu informaciju koliko ja znam nismo imali prije, tu je ovako premijera jel, dakle 350 kuna povišice, pa bih to naglasila u svojem izlaganju ukratko. Dakle, 350 kuna povišice je opet možete se igrati statistikom pa 100% više nego prošle godine i više od toga, ali to je nedovoljno. Što znači 350 kuna nekom ko ima 4.300 kuna plaću? Riječ je o radnicima koji rade i žive u siromaštvu. Ono što je naročito problematično i da to nije nikakvo uljepšavanje nego je to stvarno ostvarivanje obećanog. Znači vlada je u NPOO-u to i najavila minimalna plaća biti 50% ove prosječne odnosno 60% medijalne plaće i to se koliko se meni čini sad i ostvarilo, to je taj iznos. Kad postaviš ljestvicu tako nisko stvarno ju je lako doseći, ali ono što treba reći da minimalna plaća u ovom obimu u kome je sad postojala zadovoljava tek 25% potreba, znači životnih potreba mjesečnih radnika. Kad to uzmemo u obzir onda nam postane jasno da bi povećanje do 5.000 kuna minimalne plaće bilo nedovoljno, a kamoli povećanje od 350 kuna. Radnici koji rade na minimalcu su zapravo socijalni slučajevi, oni su znači ispod praga siromaštva i ustvari ono što se ovdje ustvrđuje je da se kad se se postavi tako ljestvica jednostavno ne treba puno napraviti. Ono što smo mi jučer na press konferenciji zamolili i što ću ja sutra i prenijeti što se tiče samih sindikata molit ćemo ministra Aladrovića koji voli koristiti taj termin da prestane koristit termin dostojanstveno u kontekstu minimalne plaće jer minimalna plaća je sve samo ne dostojanstvena. Ona nije dovoljna niti za osnove potrebe. I zato smo uputili i zahtjev prema vladi koji je odbijen da se počne računati da DZS počne računati koji počne računati koji su to minimalni troškovi kako bismo shvatili u kojem smo raskoraku između minimalne plaće i iznosa minimalne plaće i onoga što bi bilo minimalna plaća dostojanstvena plaća odnosno ona plaća koja bi pokrila životne Navest ću još samo par stvari koje smo ovdje dobili u obliku statistike zašto je to problematično takvo fraziranje statistike, zato što kolikogod mi mislim sad ovdje kritizirali i bili snažni kritičari vlade mi moramo priznati da rejting HDZ-a jako dobro stoji, ali djelomično i zato što se interpretiraju interpretiraju podaci na jedan način koji odgovara HDZ-u. Tako je ovdje premijer rekao da je stopa nezaposlenosti pala s 13 na 7% ako sam dobro uhvatila, no opet uopće se ne spominje kod smanjenja nezaposlenosti činjenicu iseljavanja, inače smanjenje stope nezaposlenosti bilo je rekordno u 2019.g. kada je bio i rekordno zapravo iseljavanje. Mi imamo 14% radno sposobnog stanovništva iseljenog, stopu zaposlenosti indikativno nikad ne spominje niti premijer, niti ministar Aladrović. Nešto su o stopi zaposlenosti piše u NPOO-u i to prilično mogu reć iz perspektive koja je korektna i stoji tamo stvarno, da mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u EU naglasit ću da su ispod nas samo Španjolska, Italija, Grčka. Opet, kad se navodi porast broja zaposlenih, takva pozitivna perspektiva proizlazi iz toga da se broje svi osiguranici, znači tu se broje sezonski radnici, strani radnici koji su zbog .../nerazumljivo/... potpune liberalizacije znači uvoza radne snage povećao im se broj. Idemo dalje. Sada je na redu poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Pažljivo sam slušala uvodno izlaganje našeg premijera i u jednom trenutku sam se osjećala kao u onom vicu kad muž pita ženu, ženo, da li više vjeruješ mojim riječima ili svojim očima, točno tako sam se osjećala, a onda sam malo pogledala i kolege koji sjede s desne s desne strane, sad, ove sabornice i oni koji su bili najveći štovatelji i koji jesu najveći štovatelji i sljedbenici lika i djela g. Plenkovića su tokom rasprave odustali od slušanja i bili na svojim pametnim telefonima, ali tu smo gdje smo. Slušajući premijera Plenkovića, pa čovjek bi mogao pomisliti da živimo u Švicarskoj, da je sve dobro, uspješno je odrađeno, sa svim izazovima suočili smo se najbolje moguće. Ja u toj zemlji ne živim, živim u Hrvatskoj i onako kao što je g. Plenković odnosno naš premijer rekao, probat ću odgovorno i ozbiljno osvrnuti se na nekoliko tema u kojima stvari baš nisu tako briljantne i gdje Vlada nije odradila dobar posao. Nažalost ne radi se o nekim sporednim temama pa da ih možemo previdjeti nego u ključnim temama za naše živote. Inače, kad malo gledate Izvješće, Izvješće o radu Vlade, otprilike je trećima Izvješća bili želje i pozdravi odnosno što bi htjeli i kako bi htjeli, ali što je tu je. Prva tema na koju ću se osvrnuti je korona, Covid-19. Možemo mi sebi do besvijesti lagati i tvrditi da je Vlada odradila sve što je mogla i da smo s obzirom na okolnosti bili uspješni. Istina nije takva. Situacija nigdje u svijetu nije dobra i nitko ne očekuje da nemamo oboljelih ili umrlih. Nitko ne očekuje nit da postoji čarobni štapić koji će sve to riješiti, dragi premijeru Plenkoviću, mi smo i u ovom, kao i svem drugom među najlošijima u EU, a te nemilosrdne statistike i brojke koji nas uspoređuju s drugima, pokazuju pravu situaciju i govore o uspješnosti rada Vlade. Mi smo treći od kraja u Uniji po broju cijepljenih ljudi. Iza nas su samo Rumunjska i Bugarska, nažalost naše uobičajeno društvo. Ja ponovo pitam, zašto je to i ovaj put tako? Najavljujete neobične, kaotične i sumnjive reforme zdravstva, a niste bili u stanju odraditi najvažniji posao od kad ste premijer. Ponavljam, najvažniji posao od kad ste premijer, cijepiti ljude. Možemo mi govoriti da ljudi imaju svakakve izlike, to je istina i mnogi su nerazumne, mogu se složiti s tim. Ali, gdje vam je tu bio sustav? Gdje vam je bila prevencija, a gdje je bila edukacija? Gdje su na kraju i neke ozbiljne mjere koje bi potakle ljude da se cijepe. Situacija je jasna kao dan. Preveliki broj ljudi se ne želi cijepiti. Što ste, premijeru, odradili da se to promjeni? Ako sudimo po rezultatima, ništa. Svakako ne dovoljno. Možete vi pričati što hoćete, o balansu između mjera i slobodnog života, o sezoni koja nas je spasila, o pravovremenom i adekvatnom odgovoru, a rezultat je na kraju dana pokazuju pravu istinu, a istina je da smo katastrofalno loši u tom najvažnijem dijelu posla oko korone. Ono u čemu smo nažalost u vrhu ljestvice EU i broj umrlih na milijun stanovnika. Tu smo 8 od 27 zemalja i ja moram reći, kako god teško zvučalo, tu se loše odrađen posao nažalost mjeri u životima, u najvažnijem poslu koji ste imali u ovom mandatu, rezultat je čista katastrofa. Dakle gledam neke druge zemlje, ja se volim u niz stvari uspoređivati i gledam uvijek u zemlje tamo, Skandinavije i pogotovo vezano uz ono što je meni nekakav bio core biznis i što volim, dakle, planiranje, održivi razvoj i niz stvari. Ovdje sam gledala malo što čine zemlje Mediterana i ja sam nekako sigurna da smo mi po svojoj vokaciji, po načinu slični nekim drugim dakle, slični puno Mediteranu, da sad ne ulazim u to, katoličkog svijeta i sve ostalo i onda kad vidim što, gdje su zemlje Mediterana po procijepljenosti, a gdje smo mi, uhvati me zaista onako mala snaga i ono što je ključno pitanje, zašto? Dakle kad govorimo na ključno pitanje zašto, onda se tu možemo nekako i napraviti korak naprijed, a sad je situacija loša i bojim se, ne želim biti ružni prognostičar, ali bit će samo još gora. Druga tema o kojoj želim progovoriti je cijena goriva. Istina je, Vlada je ograničila cijenu. Odlično. Ali, opet se pitam, zašto mi imamo rekordne cijene goriva iako je barel na manje od 90 dolara? Zašto imamo višu cijenu benzina i dizela nego kad je barel koštao 140 dolara i onda najvažnije pitanje, zašto je cijena u Hrvatskoj veća nego u bilo kojoj zemlji oko nas. Pitam se ima li to veze s nekim slučajevima za koje baš ovih dana dolaze presude? ima li to veze s predajom INA-e MOL-u, a koju su odradili vaš bivši predsjednik i vaši ljudi s kojima nitko od vas nema sad, danas, više nikakve veze. Nema veze čak ni sa samim sobom iz onog vremena. Hrvatski tržište vedri i oblači kompanija iz susjedne države koja je pod sumnjivim okolnostima došla do apsolutnog upravljanja INA-om koja pod sumnjivim okolnostima njome upravlja i koju u tijesnoj sprezi s režimom Viktora Orbana. Je li njima u Hrvatskoj dozvoljeno raditi što god hoće? Raditi što ne mogu nigdje drugdje i imati marže koje nigdje drugdje nemaju. Ja ne znam odgovore na ta pitanja, ali vi, premijeru Plenkoviću, možda znate. Ono što ja znam da hrvatski građani svoje gorivo plaćaju skuplje od građana bilo koje države u susjedstvu. Kad? Za vrijeme vaše Vlade. Obnovu nakon potresa vrlo teško spominjemo, odnosno bolje bi bilo da ne spominjem. To je potpuni fijasko u svakom pogledu. Prvo su vam trebali mjeseci da donesete zakon, a onda vam je trebalo godinu dana da ustanovite da je zakon toliko loš da je neprovediv i sad ćete smanjiti proračun ministarstva za 200 milijuna kuna jer ste pod navodnicima, uštedili na obnovi. To je apsurd, to je zafrkavanje s ljudima. To nije politika i vođenje države. Vi ste se, premijeru na mene na jako naljutili kad sam rekla da stvarate kontejnerland na Baniji/Banovini, da kako tako nešto uopće mogu reći i jako bih voljela da ste vi bili u pravu, a ja u krivu. Da su to bile stvarno preteške riječi, ali nažalost nisu. Ljudi ulaze u drugu zimu u kontejnerima, a ne događa se ništa. Zaboravili ste Zagreb, zaboravili ste Baniju/Banovinu i od obnove, kako je postavljena nažalost neće biti ništa. Zakon koji ste donijeli, a sad ga mijenjate, kao da vam je netko podvalio. Netko je negdje napisao zakon i dao da provodi ministarstvo. Umjesto da se je donio zakon koji olakšava posao, koji ubrzava procedure, donešen je zakon kojim sami sebi i obnovi podmećete noge. Europski novac za obnovu javnih zgrada od početka godine je na računu i treba ga potrošiti u roku od 18 mjeseci. Bit će prava sramota ako budemo i jednu kunu ili jedan euro morali vraćati. Baš niti jednu jedinu reformu niste uspjeli načeti, samo ih najavljujete, kao što se i rekli, a niste odradili ništa. Jedno od tih je reforma pravosuđa. Mi smo zemlja s najmanjim povjerenjem u pravosuđe u EU, među građanima, među tvrtkama, a ono što je, što treba naglasiti, i među sucima samima. Suci sami u istraživanjima govore, više od polovine njih, da se napreduje po kriterijima koji nemaju veze sa stručnošću i znanjem. Imamo ogromni broj zaostalih predmeta, postupci traju dugo, imamo drugi najveći broj sudaca po stanovniku u Uniji i ulažemo puno više od većine drugih u odnosu na BDP. Taj problem niste niti načeli. Niste ništa sve ove godine učinili po njemu, jedino što se dogodilo je dodatno narušavanje slike pravosuđa kroz nepotrebnu trakavicu oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Umjesto da ste poslali poruku, makar i simboličnu, ali važnu, da postoji spremnost za promjene, umjesto poruke, da smo shvatili da ovako dalje ne može, opet se nepotrebnim politiziranjem, stranačenjem i odugovlačenjem bacilo novo blato na to naše oštećeno oštećeno i oslabljeno pravosuđe. Bacili ste šapu i HRT. Nakon što je bivši ravnatelj završio u Remetincu, za novog ste predložili čovjeka s očitim i snažnim sukobom interesa. Zašto? Nije li to moglo biti drugačije? Baš inzistirate uvijek na kandidatima s putrom na glavi, valjda da ih možete kontrolirati. Izlazili su naše kolegice i kolege sa izlikama da je za to kriv gotovo 10 godina stari zakon koji je donijela prošla vlada, neka prošla vlada. Pa premijeru, tko vam je branio da izmijenite taj zakon? Naravno, nitko. Sami niste obavili posao, ali čak i ako niste promijenili taj loš zakon, na koji se sada izvlačite, ono što stvarno nitko nije nametao, pa čak i po tom zakonu, da od 13 kandidata izaberete, kojeg? Baš onog najproblematičnijeg. To vas nitko nije silio, to ste se sami odlučili. Jeste li nešto poduzeli oko nedostatka radne snage? Je li Hrvatska konačno počela stvarati neku razumnu i plansku politiku oko tog pitanja? Nije. S jedne strane treba ozbiljno aktivirati sve one ljude koje imamo iz bilo kojeg razloga koji nisu uključeni u svijet rada, a mogli bi biti. Prekvalifikacije, cjeloživotno obrazovanje, aktivni angažman oko tog pitanja, ništa. Nemamo ni ideju o nekoj promišljenoj i planskoj imigracijskoj politici. Naravno da ne možemo bez kriterija i mimo zakona puštati bilo kog u zemlju, o tom nema spora, ali nama trebaju ljudi za građevinu, za turizam i za razna druga područja i taj problem će samo rasti, on neće postati manji, on će postati sve ozbiljniji i sve veći. Vlastiti ljudi nam odlaze u zemlje boljeg života, a ni iz susjednih zemalja ne možemo više očekivati priljev radnika kao nekad. Što ste napravili po tom pitanju? Ništa. Dug veledrogerijama opet je u eksploziji. Nikako da nađete neko trajno i suvislo rješenje tog problema. Ministar zdravstva predlaže neku tobožju reformu, a reforma se sastoji od toga kako će povećati novac koji daju građani, a smanjiti usluge koji za taj novac dobivaju. Nije riječ o milijardama koje u našem zdravstvu cure svaki dan, kao npr. voda iz cijevi u Zagrebu. Što se događa s provedbom Strategije niskougljičnog razvoja koja bi trebala biti osnov za planove o korištenju obnovljivih izvora energije. Čak i za Plan oporavka i otpornosti EU komisija je preporučila članicama da težište stave na ulaganje u obnovljive izvore energije i digitalne tehnologije. Ova Vlada ne zna ili ima možda neka preča posla od smišljanja planova za ulaganje u zelene tehnologije i s europskih novcem u ovoj krizi bolje, bojim se da ni ne računamo. uzimajući u obzir da smo i po korištenju novaca iz EU fondova isto tako, baš na zadnjem mjestu u EU, koliko god to naš premijer pokušao zamagliti. Hoćemo li uopće biti u stanju uhvatiti priključak na Europski zeleni plan? Hoće li mu, hoćemo li tu jedinstvenu i i možda baš posljednju šansu da ulovimo priključak s razvijenim državama opet propustiti. Rumunjska i Bugarska ekipa iz magareće klupe EU. U svim najvažnijim poslovima koje smo trebali ili ste trebali obaviti izrazito smo neuspješni. To su činjenice i to je cijela istina. Kao što je premijer u jednom dijelu svog izlaganja ukazao na potrebu kritičnog mišljenja vezano uz obrazovanje, apsolutno to u njegovom izlaganju nismo vidjeli, ali imamo jednu veliku novost. Jedna velika novosti za naš proračun koji je bogatiji za 14 miliona kuna zbog presude za korupciju premije nema, ali tu su njegovi ovaj zamjenici odnosno potpredsjednici, stranci, vašoj stranci i možete recimo sad razmisliti o snižavanju poreza na higijenske uloške i tampone. Jedan razumni prijedlog koji bi realno pomogao svim ženama u Hrvatskoj, a koji već godinama bahato odbijate. I baš je žalosno što se odbija jedan mali, razumni zahtjev koji se rješava dodavanjem jednog stavka u Zakon o PDV-u, a pomogao bi svim ženama u Hrvatskoj kojih čini 51% i toliko čini i 51% biračkog tijela. Dakle, barem mrvicu umanjio problem menstrualnog siromaštva s kojim se suočava stotine tisuća djevojaka i žena u našoj zemlji. Ali ne, ni to ne želite napraviti, još šaljete vaše kolegice da nekim smiješnim i sirotim argumentima brane neobranjivo. Državnog tajnika kojem je tako neugodno da sam prizna da se nada da ga žena i kćeri ne gledaju. Barem trenutak neke ljudske iskrenosti u ovom saboru. Nemam ja, drage moje kolegice i kolege nikakvu potrebu da uz dopunu tog zakona bilo gdje se referira na moje ime i prezime. Nemam ni potrebu da da prihvatite opozicijski prijedlog jer bilo bi dobro da jedanput prihvatite opozicijski prijedlog jer se naš premijer Plenković ponaša ako bi to prihvatio da bi mu pala kruna s glave. Stoga i ovim putem kažem, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani članovi Vlade predložite vi, vrlo rado ćemo to prihvatiti, ali dajte predložite nešto što će biti od koristi. Dajte konačno nešto odradite kako spada, od početka do kraja jer s koronom, cijepljenjem, zdravstvom, obnovom, reformom, tržištem rada, zelenom tranzicijom i zapravo svime čega ste se primili to vam nije uspjelo bez obzira koliko dugo i jako bi lagali sami sebe, ali nažalost i sve nas zajedno. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada ćemo ići na sedmu raspravu u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani kolega Domagoj Hajduković. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjednici Vlade, kolegice i kolege ja bih vam želio govoriti o jednom fenomenalnom mjestu za život o Hrvatskoj kako ga nazivaju neki ministri u vladi o čijem izvješću sada raspravljamo. I prije nego što riskiramo da nas ponovo vladajući optuže da smo nekonstruktivna oporba nažalost moram konstatirati da o puno negativnog možemo govoriti i moramo govoriti jer to nam je dužnost da budemo korektiv, da potičemo na bolje, ali čini mi se da ponekad da se borimo protiv vjetrenjača kao jedan vitez u klasiku svjetske književnosti. Kao i premijer svoje ću izlaganje podijeliti na nekoliko segmenata o stanju u hrvatskom društvu o kojem želim govoriti. Prvo je korupcija. Korupcija je bolest koja nagriza svako društvo, demokratsko društvo, a hrvatsko nažalost posebno. Prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za, za 2020. godinu mi smo u tome ostvarili 47 od 100 bodova te zauzimamo 18 mjesto u EU te 63 mjesto u svijetu. Je li to zadovoljava fenomenalno mjesto za život? Mislim da ne. Također ove godine svjedočili smo i konačno pravomoćnoj presudi stranci koja je za kormilom ove države. Ako govorimo o povjerenju u institucije prije svega vladu, a onda i sve ostalo kako možemo pomiriti činjenicu da nam je stranka, stožerna stranka sadašnje vlade optužena pravomoćno, ne optužena nego presuđena za korupciju i ima platiti kaznu na to ime. Pa to sigurno nije nešto što će potaknuti građane da više vjeruju političarima, vladi, vladinim institucijama odnosno državnim institucijama itd. Posebno imajući u vidu ovo što sam sada rekao donijeli smo, odnosno raspravljali smo o Strategiji sprječavanja korupcije koju je predložio zamislite nitko drugi doli stranka koja je osuđena za korupciju. Pomalo podsjeća na onu narodnu, kadija te tuži, kadija ti sudi, a ja bi se možda da sam zločest usudio reći da tko o korupciji najbolje zna nego HDZ pa nam onda može predlagati strategiju kako bi je spriječili. Što se tiče vladavine prava u RH, a to je opet jedna posebna bolna točka, poseban izvještaj Europske komisije o navedenom, navedenoj temi koji je objavljen u srpnju u segmentu koji se odnosi na funkcioniranje pravosudnih sustava borbu protiv korupcije te slobodu i pluralizam medija navode kako se razina percepirane neovisnosti pravosuđa u javnosti pogoršala te u Hrvatskoj ostaje i dalje najniža u EU. Kada to stavite u perspektivu ove presude mislim da je sve jasno. Informacijske i komunikacijske tehnologije za upravljanje predmetima i elektroničku komunikaciju su i dalje među manje razvijenim u EU, a administrativni kapaciteti državnog odvjetništva su ograničeni zbog manjka ljudskih resursa. U spomenutom izvješću se također navodi kako su u odnosu na prošlo izvješće duljina postupaka se smanjila na drugostupanjskim sudovima, ali se uglavnom povećala na prvostupanjskim te je i dalje među najduljima u EU. Ako ću sumirati stanje u pravosuđu i povjerenje u institucije rekao bih da smo i dalje jako loši. Drugi segment na koji se želim osvrnuti je pandemija i zdravstvo odnosno zdravstveni sustav. Svjedočili smo prošlih dana i tjedana travestiju od prepucavanja određenih članova Vladinog savjeta pa onda i same vlade koji se valjda ne mogu dogovoriti oko ničega. Ako će to nekome imalo uliti povjerenja u institucije koje bi trebale predvoditi borbu protiv pandemije, mislim da smo i to malo kredibiliteta odnosno da ste to malo kredibiliteta uspjeli potpuno uništiti. Procijepljenost hrvatskih građana je i dalje među nižima u EU, no ja razloge za to pronalazim u dva razloga. Jedan je ovaj koji sam upravo spomenuo, dakle institucije se još nisu dogovorile same sa sobom valda kako se protiv pandemije treba boriti, a drugo je fijasko od vladine kampanje za cijepljenje i fijasko od provedenih edukacija o cijepljenju. Dakle, ako se kampanja svela na bedževe, a to manje-više je „Misli na druge, cijepi se“ onda je to zaista porazno za jednu vladu, ozbiljnu vladu ili koja barem pretendira biti ozbiljna vlada i boriti se protiv ovako teške pandemije koju svijet već dugo ne pamti. Isto tako ako vlada nije uspjela ni državne službenike, a posebno osoblje u bolnicama uvjeriti u to da se cijepe, mislim o čemu onda trebamo dalje raspravljati. Ako ćemo govoriti o rezultatima borbe protiv covida-19 mislim da vam podatak na današnji dan sve govori. Zaraženih na današnji dan 2020.g. bilo je 1413, danas ove godine je 4571. Na bolničkom liječenju 2020. bilo je 897 pacijenata, danas je 1027, na respiratoru 2020. bilo je 57, danas je 153, a umrlih 2020. je bilo 18, a danas je 26. Ovo su egzaktni podaci rezultata borbe protiv covida-10 i to su rezultati rada vladinog savjeta, vlade i svih napora koji se navodno ulažu u obuzdavanju ove pošasti. Kada govorimo o pandemiji ne možemo se ne dotaknuti zdravstvenog sustava, o tome je već puno rečeno neću se predugo tu zadržavati, ali činjenica je da liste čekanja i dalje rastu, da dostupnost zdravstvene zaštite nije bolja samim time, da su mnogi pacijenti zapravo obeshrabreni da odlaze u zdravstvene institucije zbog opasnosti od zaraze. Vidjeli smo i neke natpise u novinama i medijima da dijabetičari izbjegavaju kontrole baš zbog straha od zaraze. Dakle, s te strane potpuni fijasko. Ako govorimo o dostupnosti zdravstvenog sustava on nije bolji, on je samo godi. Ako tome dodamo i dug veledrogerijama koji raste u nebo pa je upitno do kada ćemo imati lijekove, ako tome dodamo i potplaćeno zdravstveno osoblje kojima se obećavalo jedno, a onda isplatilo nešto sasvim drugo, da ne kažem zločesto kikiriki, ali nikako iznosi koji zaslužuju ljudi koji su bili na prvoj crti borbe protiv covida -19 i koji su izlagali sebe i svoje najbliže baš zbog toga što su bili uključeni u tu borbu do na kraju nedostatka zdravstvenog osoblja. Dobit ćemo jedan jako „lijepi“ mozaik, o stanju u našem zdravstvenom sustavu. Kada tome mozaiku dodamo još samo nekoliko tesera, a to su neke najave koje smo mogli vidjeti u medijima poput da će država preuzeti županijske bolnice, da ćemo imati neplaćeno bolovanje itd. onda zaista slikamo jednu vrlo, vrlo ružičastu sliku stanja našeg zdravstva koje je i ovako pred kolapsom, a sada ovom krizom, loše vođenom kriznim menadžmentom je dovedeno zaista ruba. Ne provođenje i nedosljednost u mjerama kojima se pokušava obuzdati pandemija je također jedan od velikih problema. Sjetit ćete se isto nekih članova odnosno članica vladinih stožera odnosno Stožera civilne zaštite, savjeta itd. koji su govorili o bio teroristima, a onda su ponosno govorili i slikali se na masovnim skupovima, tako to ostaje i danas. S jedne strane imamo mjere koje se ne provede dosljedno, niko ih ne kontrolira, uopće se ne pokušava kontrolirati, a s druge strane imate masovna okupljanja koja su i dalje dozvoljena s malo ili s nikakvom kontrolom. Ako nas 4000 novo zaraženih, 1000 u bolnici i 26 umrlih koje imamo danas, ako nam to nije dovoljan poticaj da zaista počnemo kontrolirati mjere kako se one provode onda ne znam što treba biti jer nažalost ove brojke imaju samo potencijal rasta. I na kraju u ovom segmentu želio bih reći nekoliko riječi o školstvu, ako pričamo o kvalitetnom školstvu, o školstvu dostupno svima koje stvara zaista najbolje kadrove onda ne možemo govoriti o on line nastavi. On line nastava je možda bila potreba, ali sada treba izbjegavati kolikogod se može. Zašto? Dolazeći iz tog sustava jasno znam koliko je on line nastava izazovna i učenicima i učiteljima odnosno nastavnicima i na kraju dana roditeljima jer djeca ostaju kod kuće. Prema tome, line nastavu bi trebalo izbjeći gdje god se to može, naravno uz poštivanje određenih epidemioloških pravila, ali koja se kao što znamo ni u školama ne provode i zbog infrastrukturnih nedostataka i zbog činjenice da su mnoge škole na potresom pogođenih područjima još uvijek u fazi obnove itd. itd., ali godinu dana nakon potresa opet nismo postigli neki sjajan rezultat. Treći segment na koji bi se svrnuo je siromaštvo, nejednakost i životni standard. Naime, ponovit ću neke podatke koje sam rekao na početku ove točke u Hrvatskoj je 23,3% osoba živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, 43% građana žive u obiteljima koji teško i vrlo teško spajaju kraj Više od pola milijuna ljudi u Hrvatskoj u kućanstvima u kojima nijedna osoba ne radi, 51,7% osoba živi u kućanstvima koje ne mogu podmiriti neočekivani financijski izdatak, a 48,6% osoba živi u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti tjedan dana odmora izvan kuće. Hrvatska je prema trošku osnovnih režija 6. država u svijetu, a više od 40.000 hrvatske djece ovisi o različitim oblicima socijalne pomoći. Zasigurno kada ovo čujete to je slika fenomenalnog mjesta za život. Prema Eurostatu stopa siromaštva porasla je za nevjerojatnih 33,8%, a čak 66% umirovljenika prima mirovinu manju od 2.927 kuna. To je iznos koji je nedovoljan ne za dostojanstveni život nego za bilo kakav život. I dok pričamo o nekim prosječnim plaćama koje su zapravo točan zbroj netočnih podataka da se tako izrazim ako znate što hoću reći, neki ljudi sanjaju o skijanjima i odmorima, a neki se bore za pun tanjur i toplu sobu i to je doslovno hrvatska stvarnost. 800.000 umirovljenika u Hrvatskoj živi ispod službene granice siromaštva, generalno gledajući umirovljenici bez dodatnih prihoda koji ostvaruju na različite načine i/ili stalne financijske pomoći svoje djece su osuđeni na na mogućnost doslovnog gladovanja. Minimalan rast plaća i mirovina ne mogu pokriti inflaciju, ako ćemo pričati o inflaciji i o tome ću nešto reći kasnije, tada ćete siguran sam uvidjeti da i povećanja plaća odnosno povećanja mirovina koje premijer najavljuju su nedostatna da bi pratila poskupljenja, posebice energenata i posebice ljudi koji i onako već imaju jako male prihode. Kada bih sveo ad absurdum raspravu o toga kako radnici u Hrvatskoj žive tada bih vam to ilustrirao razlikom između ć i č jer prije su radnici primali plaću, a sada plaču i to je nažalost hrvatska stvarnost, stvarnost hrvatskog radnog čovjeka, a reći ću vam i zašto. Kada govorimo o životnom standardu Hrvatska je pri samom dnu europske ljestvice jer kako se navodimo na stranicama opet Europske komisije nećete vjerovati, usporedbom BDP-a po stanovniku izraženog u standardu kupovne moći dobiva se prijedlog životnog standarda u svakoj državi članici. U tom pregledu Hrvatska zauzima pretposljednje mjesto. Zaista nešto što karakterizira fenomenalno mjesto za život. Od nas je gora samo Bugarska. Također, Hrvatska se udjelom potrošnje od 13,3% BDP-a na prehrambene proizvode na toj ljestvici nalazi odmah iz Rumunjske koja za hranu izdvaja 16% BDP-a. Što je država siromašnija to je udio BDP-a za osnovne potrepštine, a siguran sam da ćemo se složiti da su prehrambene potrepštine jedan od tih veće porazna informacija o našem društvu. Kada govorimo o društvenim nejednakostima vjerovatno bi to najbolje ilustrirao podatak podatak HNB-a, a to je da 1,7% štediša drži 43% ukupne štednje u zemlji dok 2,6 milijuna štediša ima u prosjeku 10.000 kuna, opet točan podatak, ali netočni presjek netočni presjek kako bih rekao. Drugim riječima, 1,7% ljudi kontrolira većinu kapitala u Hrvatskoj dok oni ostatak imaju jedva nešto malo eto da pokrpaju možda neki izvanrednu financijsku obavezu. I na kraju kad se smo suočeni sa svim ovim podacima govorimo o demografiji. O kakvoj demografiji i perspektivi možemo govoriti sa ovakvim podacima? Ne mogu se ne osvrnuti se također i na obnovu, prošlo je godinu i sedam mjeseci od potresa u Zagrebu odnosno 10 mjeseci od potresa na Baniji. Oko 2.700 ljudi na Baniji još uvijek nema adekvatan smještaj, zimu će dočekati u kontejnerima, a tek početkom mjeseca donesena je prva odluka o gradnji kuće razrušene u potresu koja bi trebala biti gotova u lipnju iduće godine. I dalje imamo 5.000 ljudi u kontejnerima odnosno 1.000 građana u sobama minimalne kvadrature koje služe kao privremeni smještaj. U Zagrebu je i dalje 7.000 crvenih i žutih oštećenih objekata koji čekaju obnovu. U godinu dana od potresa jedino što je vlada uspjela odraditi je shvatiti da treba novi Zakon o obnovi premda sama sama izmjena zakona nije garancija da će se obnova uistinu i dogoditi. Dakle, skoro dvije godine nakon potresa u Zagrebu i godinu dana nakon potresa na Baniji još uvijek nikakvog jasnog napretka u ovim segmentima nema i još uvijek puno naših građana dočekuje ovu zimu neriješenog stambenog pitanja. Dakle, rekao sam da ću nešto reći o inflaciji i to ću reći sada, potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su porasle za 3,1% na godišnjoj razini što je najviša stopa inflacije još od travnja 2013.g. kada je iznosila 3,3% je ubrzanje … u odnosu na mjesec ranije pokazuju podaci DZS-a. E sada prevedeno na hrvatski jezik to znači da je hrana skuplja, da su osnovne potrepštine skuplje i da naši građani koji i onako imaju minimalne prihode, a jako puno građana radi za minimalnu plaću si može priuštiti još manje. Premalo je vremena da se osvrne na ono sve što bih želio, ali reći ću još samo nekoliko segmenata i onda zaključiti raspravu. U poljoprivredi i dalje nemamo strategiju koja je doduše u javnoj raspravi, ali ministarstvo i dalje nije odgovorilo na neka nasušne potrebe poljoprivrednika. Navodno forsiramo stočarstvo, a u isto vrijeme ova godina je katastrofalna po urodu kukuruza kojim se uglavnom prehranjuje stoka, stočna hrana je i dalje preskupa da bi naši poljoprivrednici bili konkurentni, a vlada i ministarstvo su učinili malo do ništa da se njima pomogne. Kada govorimo o zelenoj tranziciji to će vjerojatno biti najuspješnija politika hrvatske Vlade. A znate li zašto? Zato što smo ono malo industrije što smo imali uspješnu uništili. Sjetite se samo šećerana itd. ali da ne spominjem dalje. Možemo tu govoriti do sutra. Prema tome u tome možemo biti vodeći u Europi, ali opet zbog krivih razloga. Kada govorimo o očuvanju radnih mjesta mjere Vlade ja vjerujem da su donesene u dobroj namjeri, ali na žalost brojni gospodarski subjekti kojima su te mjere zapravo i trebale biti namijenjene a to su oni mali obrti i mala poduzeća koja krpaju kraj s krajem od 1. do 1. sa ni jednim ili do 5-tero zaposlenih u pravilu nije uživalo te mjere. Nisu se stigli prijaviti, nisu imali dokumentaciju, nisu znali itd., itd. A tko su bili korisnici ako pogledate presjek, pa velike kompanije koje su si i same mogle priuštiti prebroditi ovu financijsku krizu. Ne želim imenovati nikog da ne bi ispalo da nekoga protažiram a nekog namjerno napadam, ali na žalost kao i većina naših mjera bojim se da nismo ciljali dobro mjere i da one nisu polučile onakav rezultat kakav su trebale. I što zaključno reći nakon svih ovih podataka, nakon svih ovih statistika kojima su izvor Europska unija odnosno Eurostat, Državni zavod za statistiku itd. da ne sumnjate u podatke koje sam iznio, nego reći da me stvarno ne čudi zašto je hrvatski nacionalni sport trijatlon a to je dizanje kredita, preskakanje rata i plivanje u dugovima. S naglaskom na ovo zadnje i bojim se da bez jasnih namjera reformskih, bez jasne pomoći, jasno artikuliranih i postavljenih mjera će mnogi naši građani potonuti u ovom zadnjem segmentu trijatlona da neće uspješno plivati u svojim dugovima i da na kraju će biti nezadovoljni, loše živjeti što će se naravno onda reflektirati i na samu Republiku Hrvatsku kako iseljavanjem tako i padom demografije. Jer tko u ovakvim uvjetima može imati djecu ili planirati obitelj, a onda na kraju i samim zadovoljstvom i kvalitetom života građana? Hvala lijepa. Sada će govoriti kolega Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade s potpredsjednicima. Predviđeno vrijeme nije dovoljno za reći sve što bi trebalo, pa ću govoriti o samo dvije teme koje sam izdvojio za danas. Znamo da jedan od najvećih problema u Hrvatskoj je preopterećen zdravstveni sustav u što smo se mogli uvjeriti tijekom ove nesretne pandemije. Neke bolnice pucaju po šavovima, neki liječnici odlaze, a pritisak na zdravstveni sustav je ogroman. Stanje u hrvatskom zdravstvu je gotovo neodrživo. Potrebna je hitna i cjelovita reforma zdravstvenog sustava. No zadnjih dana umjesto rješenja iz Ministarstva zdravstva stiže prijedlog za potpuno uništenje zdravstvenog sustava i to kroz izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, barem u onome što se da pročitati u prijedlogu Radne skupine Ministarstva. Predlaže se da sve opće i specijalne bolnice na županijskoj razini njih 57 dobiju novog vlasnika državu. Također se predviđa ukidanje 21 županijskog zavoda za javno zdravstvo, a ostao bi samo jedan Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dodatna centralizacija sustava koja je ionako centraliziran kao i gotovo sve drugo u ovoj zemlji dodatno će otežati i usporiti pružanje zdravstvene usluge. Ako se realizira ovaj prijedlog kvaliteta zdravstvene usluge će drastično pasti, a najveću štetu trpjet će pacijenti. To će se posebno osjetiti u sredinama u kojima je zdravstvo na višoj razini od prosjeka kao što je u Istarskoj županiji. Ulaganja lokalne zajednice više neće biti moguća, a više nećemo imati mogućnosti niti razviti, niti zadržati nadstandard kakav ima recimo Zavod za hitnu medicinu Istarske županije. Kod njih sredstva za plaće HZZO pokriva svega 75%, a svi ostali troškovi opreme, vozila su isključivo na lokalnoj zajednici. Čak 28,7% radnika imaju zaposlenih u nadstandardu bez kojeg ne mogu funkcionirati, jer je premala mreža hitne medicine. U Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije su sve aktivnosti usmjerene na kvalitetu rada odnosno na pacijente i on danas ima šansu 25% da će biti oživljen. U ostatku zemlje stopa oživljavanja je ispod 10%, a 11. bila je samo 2,2%. Do 2011. hitna medicinska služba bila je gotovo na margini, nije bila profesionalna služba i ustrojem Zavoda krenulo se u kvalitetno opremanje, uvježbavanje specijaliziranih postupaka putem različitih međunarodnih tečajeva. Trebalo je par godina da se sve uhoda i opremi. Da dodatno pojasnim kakva su dosadašnja iskustva sa državnim upravljanjem odnosno Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu. Do prije 10 godina 1.11.2011. do tada nije postojao. Tada se osnovao Zavod za hitnu medicinu, tada je Zavod dobio 7 sanitetskih vozila za 9 standardnih timova hitne medicinske službe po mreži hitne medicine. Propisani standard je da vozilo može biti staro 5 godina ili 300 tisuća km. Nikada od države nisu dobili druga vozila, niti namjenski novac za bilo koju drugu vrstu opreme, niti za uniforme, niti novac za materijalna prava radnika, božićnice, regrese i jubilarne nagrade. Vozila dodijeljena 2011. godine su se kvarila, diljem Hrvatske zapalila negdje neka od njih na cesti poslije svega 20-tak tisuća km. Sada sustav hitne pomoći u Istri ima 28 ambulantnih vozila od čega 8 najkvalitetnijih s kreš-testom koja daju maksimalnu sigurnost pacijentu i osoblju. Sva oprema im je vrhunska i njihov pacijent dobije sve što treba dobiti, a ljudi imaju međunarodne edukacije. To su sve sami platili uz pomoć Istarske županije, općina i gradova bez pomoći države. Hrvatski zavod za hitnu medicinu je nekim županijama povećavao mrežu hitne medicine. Četiri puta se mreža hitne medicine proširivala. Kupovali su opremu, opremali edukacijske centre, davali helikopter, sada kupuju brodice svim pomorskim županijama osim Istri. Svaki put je Istra bila zaboravljena. Dokazivalo se različitim parametrima da je naša mreža nedostatna, lošija nego u drugima, ali bez rezultata. Stoga poučeni dosadašnjim iskustvom bojimo se ono što sam rekao i prije u stanci da će državno upravljanje nekima biti majka, a nekima maćeha. Očekivati da će netko iz centra iz Zagreba prepoznati lokalne potrebe i odmah reagirati odnosno dodijeliti dostatan broj timova hitne medicinske službe, kupovati kvalitetnu opremu za rad, vozila, uniforme, je iluzija. U svakom slučaju, to je puno skuplja, a lošija opcija od ove postojeće. Promptna reakcija kod nekog kvara i slično je osnova da pogon ne stane, a dok se dobije dozvola iz centrale, treba vremena, to svi znamo kad je precentraliziran sustav. Vjerovati da će se s jednog mjesta kvalitetno voditi sustav, pričamo o hitnoj medicinskoj službi s preko 5000 ljudi, s različitim posebnostima, isto kao i vjerovati da je Zemlja ravna ploča. I nemojmo zaboraviti od ukupnih sredstava za zdravstvo i na hitnu, ide samo 3%, pa je i to jedan podatak nad kojim bi se morali mali zamisliti jer ipak, hitna u onom prvom času spašava ljudske živote. Planira se ukinuti županijske zavode za javno zdravstvo, to su oni koji osiguravaju sveobuhvatnost, kontinuiranost, kvalitetu provođenja zdravstvene zaštite na lokalnoj razini, a gotovo u cijelosti se radi o ustanovama koje ostvaruju pozitivne financijske rezultate. Uloga populacijske medicine kojim se bave županijski zavodi za javno zdravstvo, provođenje zdravstvene zaštite na lokalnoj razini, što je u nadležnosti lokalne razine upravljanja. Od početka osnivanja Zavoda za javno zdravstvo, prije više od 100 godina, kako su mi rekli, oni funkcioniraju tako da štite zdravlje stanovništva na lokalnoj razini, što se pokazalo kao odličan model. Lokalno djelovanje županijskih zavoda za javno zdravstvo pokazalo se osobito učinkovito i korisno u pandemiji bolesti Covida-19, kao i drugim izvanrednim okolnostima, poput potresa, poplava i kad su svi zavodi za javno zdravstvo promptno i adekvatno reagirali na svojim područjima. Neosporna je značajna stručna uloga i prepoznatljivost i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u navedenim situacijama. I kod njih, naravno, postoje nadstandardi koji se dodatno financiraju iz proračuna Istarske županije. Istra ima jednu opću bolnicu u Puli i jednu specijalnu bolnicu u Rovinju. O pulskoj je dosta toga izrečeno posljednjih godina, bila je kvalitetna suradnja i Vlade i regionalne uprave i lokalne i to je za pohvaliti, ali svima je jasno što bi se moglo dogoditi da dođe isključivo pod državnu upravu. Kao što je svima jasno kolika je pomoć bila i podrška od strane lokala i regije. S druge strane, imamo i rovinjsku bolnicu koje je pokazala kako se može s kvalitetnom i sposobnom upravom i podrškom županije kao osnivača, ali i grada Rovinja jer se nalazi u Rovinju, stvarati odlične rezultate. To je bolnica koja posluje s plusom i koja zahvaljujući kumuliranoj dobiti kroz 6 poslovnih godina, prevladala teškoće u prošloj pandemijskoj godini. To je bolnica koja vodi nove programe, organizira međunarodne stručne skupove na koje dolaze najpriznatiji svjetski profesori. To je bolnica koja je mnogo podigla standard u područjima pedijatrije, ortopedije, neurologije te fizikalne medicine i rehabilitacije. Tamo se rade odlične stvari. I sad sve to što posluje kako treba, gdje s jednom odgovornom politikom daje stalna podrška struci i godinama gradi sustav, sad sve to treba srušiti. Ukratko, hrvatski zdravstveni sustav je pred slomom, ako se hitno nešto ne poduzme, pandemija ga je naravno, gurnula u crveno, na to nije mogao nitko utjecati i sad umjesto da se napravi racionalni plan spašavanja tog sustava, donosi se odluka da se bez države i državne birokracije ne može ništa. podsjetimo se samo da je u obrazloženju Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je u Saboru donijet 2018. g. navedeno da je reorganizacijom sustava zdravstvene zaštite RH trebao ostvariti specifične ciljeve gdje se na prvom mjestu navodi baš decentralizacija sustava, a nakon tri godine najavljen potpuno suprotni smjer. Cijena centralizacije koju ćemo ovaj put platiti mjerit će se doslovno u ljudskim životima, zar se do te mjere izgubilo humanost i odgovornost? Apeliram na razum, mudrost, odgovornost, da do toga ne dođe. I još jedna tema koja pokazuje promašen sustav centraliziranog upravljanja državom. Već se u nekoliko navrata istarski župan i gradonačelnici istarskih gradova u kojima je ovdje problem posebno izražen, zatražili od Vlade RH da se ovlasti građevinske inspekcije spuste na gradove i općine kako bi se zaustavila devastacija prostora. Valjda smo nakon 30 godina postali svjesni da veliki i tromi državni sustav ne može biti učinkovit poput lokalnog gdje se svaki dan vidi što se događa, može se promptno reagirati, kao i da nadležna inspekcija raspolaže s premalim brojem službenika. Prošli tjedan je i župan istarski Miletić izjavio da se potencijalne bespravne graditelje mora zaustaviti, od toga da uopće krenu razmišljati ili djelovati u tom smjeru i zato država treba uvesti drakonske novčane kazne, ali i propisati kaznenu odgovornost za bespravne graditelje. Gradonačelnik Rovinja Paliaga, nedavno je izjavio da je država poslala možda i najgoru moguću poruku kad bespravno sagrađeni objekti i dalje ostaju u prostoru, čak i oni za koje je izdano rješenje za rušenje, bez obzira što je od 2017. g. do danas grad Rovinj podnio više od 200 prijava. Kolegice i kolege, morate znati da bespravna gradnja sa sobom donosi i čitav niz trajnih i bespovratnih posljedica, vjerujem da to mnogi i od vas znaju, ovdje i kolega načelnika, gradonačelnika, ljudi su ovdje iz struke, različitih struka znaju da osim što sami objekti devastiraju prostor, oni se grade bez planirane infrastrukture, stvaraju potpuni kaos u prostoru. Nema propisanih zbrinjavanja otpadnih voda, završava sve u podzemlje, u more, nema kvalitetnih zbrinjavanja ni oborinskih voda, pa nastaju plavljena poljoprivrednih površina. Počinje se mijenjati cijeli ekološki sustav na tim lokacijama. Osim toga, dolazi do nekontroliranog odlaganja otpada u prirodu, neprijavljivanja gostiju, neplaćanja doprinosa, poreza, itd., itd. i ukoliko se to odmah ne zaustavi, stvarno, Istra vrlo brzo ne bude atraktivna destinacija kakva smo sada, s pitomim krajolicima, čistim morem, malom naseljenošću, očuvanom prirodom, a pričamo ipak o regiji lideru turizma u RH, koja mnogo znači za hrvatsko gospodarstvo. Sličnih primjera ima u gotovo svim istarskim priobalnim općinama i gradovima. Jedna od gorih situacija je sigurno na području grada Vodnjana, tamo je više od 5000 ilegalnih objekata, od kojih su neki u međuvremenu i legalizirani. Po onome što se moglo pročitati u medijima, posljednjih mjesec dana, na području Vodnjana, ukupno građevinsko područje prostire se na 468 hektara, a ukupno područje izvan građevinskog, koje je izgrađeno protivno prostornom planu, dakle protivno zakonima, iznosi 507 hektara. Pa kad u cijeloj ovoj priči shvatite da su dobar dio vlasnika bespravnih objekata i stranci, onda si postavljamo pitanje, da li ova bespravna uzurpacija, na neki način i hrvatskog teritorija i ugrožavanja samog suvereniteta RH. Baš me zanima koliko nas bi uspjelo bespravno graditi u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj. Možemo misliti da bi. Naravno da pri tome ne mislim na one strane državljane koji kupuju ili izgrade svoje objekte sukladno važećim propisima, naravno da su pozvani i dobrodošli. Pričam isključivo o protuzakonitim radnjama. Kolegice i kolege, čuli ste uzroke problema. Dio njih sigurno ležu u tromom, prevelikom od ljudi i terena, previše udaljenom sustavu koji je previše centraliziran. Nisu sami ljudi krivi, jednostavno je sustav pretrom i oni stručni i sposobni se izgube između silnih birokratskih zamki. Na taj način problemi se ne mogu ili se teško rješavaju. Ponekad se i povećavaju. Čuli ste i da posljedice centralizirane države mogu biti i gubitak života hrvatskih građana. Bespravna devastacija prostora, uništavanje prirode. U 21. st. nadam se da si to nećemo dozvoliti. Ali, ima rješenja. Treba poslušati, razuma vjerujem da ima dovoljno, hrabrosti isto i da se donesu odluke. Postaviti decentralizirani sustav zdravstva koji se pokazao daleko učinkovitiji od centraliziranog, uveo nadstandarde u županijama koje su shvatile što je prioritet, koje su definirale da je ipak prioritet zaštita ljudskih života i kvaliteta zdravstvenog sustava, decentralizirati sustav upravljanja prostorom, ovlasti građevinske inspekcije ili spustiti na županije, gradove ili naći neki zajednički model kako bi se zaustavila devastacija prostora. Pa koliko je učinkovitiji sustav na lokalnoj i regionalnoj razini, pokazalo se kada se izdavanje građevinskih dozvola od državnih službi preuzele kad su gradske i županijske službe. Pa neka preuzmu i kontrolu procesa u prostoru. I naravno, osigurati provođenje zakona RH. Nije dovoljno da ih samo ovdje donesemo država se voli i poštuje poštivanjem zakona i propisa, plaćanjem poreza i doprinosa, preuzimanje odgovornosti svakog od nas za svoje postupke. Država se voli i poštuje kroz organizirani zdravstveni sustav gdje je zaštita ljudskih života i briga o njihovom zdravlju ispred birokracije. Takvoj uređenoj i humanoj državi moramo težiti. I g. predsjedniče Vlade, ako budete išli u tom smjeru, imat ćete našu podršku i pomoć na tom putu, ali s dodatnom centralizacijom zdravstvenog sustava na štetu naših građana i nerješavanjem totalnog kaosa u prostoru i okolišu, nećete. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti dvojica zastupnika, kolega Prkačin i kolega Bartulica. Prvi je na redu kolega Prkačin, izvolite. Hvala g. predsjedniče, g. predsjedniče Vlade, gospodo ministri, srdačan pozdrav svima i vama kolege, s tim, mala ispravka, ako dozvolite, kolega Bartulica mi je ustupio i svojih 10 minuta, smatraju i on i predsjednik stranke da bi bilo korisnije da ja završim sve ono što sam naumio jer dosad je rasprava bila uglavnom o unutarnjepolitičkim problemima i oni su željeli na tu temu govoriti, a ja bih ipak u neka vrlo ozbiljna zbivanja u našoj blizini. Ali prvo, ako mi dozvolite osvrnuti se na ono što uvaženi kolega Pupovac reče. Dakle, govorio o nečemu iznimno važnom i značajnom što se događa u BiH i Crnoj Gori poluozbiljno i polutiho spomenuo Srpsku pravoslavnu crkvu i uputio jedan pogled prijekora prema meni, vodeći računa da me ne bi jako naljutio, ali da me ipak upozori na nešto. Dakle, pa čovjek poput mene i nije teško, odnosno nije lako loše govoriti, čak i o nevaljalcu. I zbog toga sam nazvao ozbiljnog hrvatskog povjesničara neusporedivo vrjednijeg i ozbiljnije nego su .../Govornik se ne razumije./... Jakovina, Goldstein i Klasić, Stjepana Lozu, da mi, na brzinu, zaboravim, pošto ja papire ne nosim, da mi na brzinu izdiktira neke činjenice iz Valerijanova memoranduma, a taj Valerijanov memorandum, to je memorandum koji je u 6. mj. '41. g. dok je Stevan Moljević radio memorandum homogene Srbije kako će poklati Hrvate i muslimane u Bosni i dio Hrvata u Hrvatskoj i na taj način napraviti homogenu Srbiju, Srpska pravoslavna crkve davala svoj doprinos srpskoj stvari na način da su 10 dana u laboratoriju laži složili takve laži koje su prvo poslale njemačkom generalu, zapovjedniku Srbije Dankelmanu, pa su taj memorandum nazvali Dankelmanovim memoranduom, a Stjepan Lozo je to dobro ispravio i rekao da je to Valerijanov, po srpskom episkopu koji ga je napisao. I pazite što u tom Memorandumu stoji. Ja sam ga dobio kopiranog iz beogradskog arhiva, samo ću navesti 3, 4 detalja. Da su hrvatski vojnici u Glini '41. g. pobili sve Srbe, a popis '48. g. dostupno na internetu, kaže da je Glini oko 22 137 Srba, mislim da tako piše, ali neću sad po te papire ići, isto tako su hrvatske ustaše i ostala hrvatska vojska pobila sve Srbe u Lapcu a popis '48. g. kaže da je u Lapcu nešto preko 10 000 Srba. Isto tako su hrvatske ustaše pobile sve Srbe u Gospiću, a popis od '48. g. kaže da ih je bilo preko 10 tisuća. Zanimljivo u tom Lapcu popis od '31. g. bilo 1500 Hrvata, a '48. samo 134 Hrvata. U Bosanskom Petrovcu je bilo 1500, gotovo 1600 Hrvata, 130 ih je ostalo nakon rata. Genocid je izvršen nad Hrvatima, ponovljeno je to sve '91. Pošto je glavni nositelj tog projekta Srpska pravoslavna crkva kojoj ću ja posvetiti kasnije u izlaganju još malo vremena i pažnje, pošto je dakle glavni nositelj tog projekta, onda se meni zaista ili omakne ili namjerno kažem, zločinačka ili sotonska institucija. A dakle, što se tiče vašeg Izvješća, g. predsjedniče Vlade, da je 5 minuta više vremena, ja bi vas i pohvalio, ali ovo vrijeme moram iskoristiti za drugarsku kritiku. dakle, ma opustimo atmosferu, najznačajniji dio hrvatske politike i da se prebacim sa unutarnje politike na vanjsku, to je srpski problem jer on je dio i hrvatske unutarnje i hrvatske vanjske politike i mi Hrvati odnosno hrvatska državna politika ima odnos sa hrvatskim Srbima, sa srbijanskim Srbima i sa bosanskim Srbima i tu slijedi jedna ozbiljna zamjerka. Hrvatska politika bi morala precizno definirati razliku između te tri srpske vrste i napraviti tri hrvatsko-srpske politike. Po meni, spomenuli ste to pomalo i u Izvješću, previše se pažnje posvećuje hrvatskim Srbima koji ruku na srce nemaju nikakve političke težine. Ljudske imaju i sva manjinska prava trebaju dobiti, ali mislim oni su na takvom procentu da oni u Hrvatskoj više nikakav nered napraviti ne mogu što su često radili. Doduše bilo je vremena kada su radili red i kad su surađivali korektno sa Hrvatima, ali to su što naš narod kaže „bili rijetki petci“. Također mislim da nismo dovoljno energični niti prema srbijanskim Srbima odnosno prema državi Srbiji. Niti se jasno, glasno i energično traži ratna odšteta, niti smo uporni u otkrivanju nestalih Hrvata, pa čak i Srba koji su nestali tokom tokom Domovinskog rata. Tu bi trebali biti puno energičniji. Također griješimo zato što nismo međunarodnoj zajednici točno i jasno, zorno pokazali destruktivno djelovanje srpske politike u Crnoj Gori predvođeno ovom ja ću opet reći zločinačkom Srpskom pravoslavnom crkvom. To je dakle međunarodna zajednica morala znati. Pa sam onda nezadovoljan što nismo pa ako ne poništili onaj ugovor koji je Račan potpisao prije 18 godina sa Srpskom pravoslavnom crkvom što nismo barem krenuli u reviziju. Ja se nadam i vjerujem da ste gospodine predsjedniče Vlade dobili i nekakav moj dopis. Pogledajte ga malo, pa da to krene s mrtve točke. Ja namjerno ovu Srpsku pravoslavnu crkvu ne stavljam u kontekst hrvatskih Srba, nego srbijanskih Srba i Beograda. Jer oni hrvatske Srbe tretiraju onako uz put malo nekakve vjerske obrede, ali to su nevjernici, i vjernici i popovi, njih trojica, četvorica u Boga vjeruju a ovo ostalo sačuvaj Bože. Dakle, smiješno je, ali vjerujte mi da je istina. Dakle ja njih stavljam u kontekst Beograda i srpstva jer oni su politička ili vojnopolitička ekspozitura Beograda. I sada dolaze na red za nas politički najvažniji Srbi, to su vam bosanski Srbi. Gordan (HDZ)** Kolega Prkačin, dakle tema je Izvješće Vlade Republike Hrvatske. Ja vas molim da pronađete neku poveznicu sa ovim o čemu govorite sa Izvješćem. Ovo je potpuno izvan teme sada. Puštam vas, ali zaista odlazite izvan teme. **Prkačin, Ante (DP)** Gospodine predsjedniče Sabora ovo je potpuno na temi. Pa

potpuno i apsolutno na temi jer je vanjska politika dio hrvatske državne politike. I ja mislim da mogu govoriti i o onome što nije rečeno, što je, konzultirajte se s predsjednikom Vlade da vidimo što on misli. Ja mislim da mogu govoriti i o onome što je dio vanjske politike, jer pazite u susjednoj Bosni i Hercegovini događaji, vrlo ozbiljna politička događanja. Neki ozbiljni ljudi tvrde da je ovo završna faza raspada Jugoslavije. Smijem li o tome govoriti? Ante (DP)** Ja mislim da ja inače znam povezati činjenice, ali klupe./ … Pa vidite da je pažnja puno veća nego malo prije. Dakle u Bosni i Hercegovini je završna faza obračuna i rušenja raspada bivše Jugoslavije. Neki kažu da se slično događa i u Crnoj Gori, čak isto. Isto nije, ali slično je jer je srpsko-crnogorski problem povijesno puno dublji. On ide nekoliko stoljeća pa i tisućljeće unazad. Prva tuča Srba i Crnogoraca je bila 1042. godine. Pa ovo treba znati gospodine predsjedniče da se može pravilno postaviti u razgovoru u Europi u odnosu sa Srbima itd. Dakle, počinje završna faza raspleta. Hrvati u Bosni i Hercegovini su u iznimno teškoj situaciji. Prekinuli ste me u trenutku kada bi ja rekao nešto šokantno, jer mi gotovo da gotovo da smo nekorektni prema bosanskim Srbima jer se u povijesti nije dogodilo da na jednom mjestu Hrvati i Srbi budu na tako čistoj platformi kao što su sada Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Jer za sukob u Bosni i Hercegovini, problem bosansko-hercegovački prvi krivac međunarodna zajednica. Drugi krivac bošnjački unitarizam. O tome treba progovoriti. To je iznimno značajna stvar. Čovjek sa ugledom i utjecajem kakav naš premijer ima u Bruxellesu kada to iznese i kada to kaže to ima posebnu težinu time više što zadnji visoki predstavnik koga Milorad Dodig ne priznaje je izgleda napokon političar iz Europe koji nešto zna o događanjima u Bosni i Hercegovini. Jer vjerojatno iz tog razloga ne izriče nikakve kazne, nikakve prijekore, nego čeka razvoj događaja. Dakle, stanje u Bosni i Hercegovini je takvo da ako se hrvatska politika uključi kako treba u taj problem mi ćemo sigurno bitno olakšati poziciju Hrvata. I pazite apsurda, možda čak spasiti Bosnu i Hercegovinu jer jedini narod u Bosni i Hercegovini kome Daytonska Bosna i Hercegovina odgovara to je hrvatski narod. Ima neki koji se boje što će biti s nama Hrvatima ako se Srbi i Muslimane dogovore. Nikada se ne mogu dogovoriti. Da bi se oni dogovorili treba jedna i pol Bosna. Treba pola Bosne Srbima i čitava Bosna Muslimanima, a nema jedna i pol Bosna nego ima jedna Bosna. Znači, jedna pristojno uređena Bosna i Hercegovina Hrvatima u svakom slučaju odgovara i iz tog razloga Europa mora znati što se u Bosni događa jer neki američki diplomati, pa i neki iz NATO-a znaju ponešto o tim zbivanjima. Dakle, je li ovo slično temi? Idem … .../Upadica: Spomenuli ste premijera, ostvarili ste poveznicu. Ali još malo./... Pa jesam vam rekao da ću ja govoriti o vanjskoj politici, je li ja trebam sad nabrajati i ponavljati da pričam o B2 Kapitalu, i ako treba i o njemu pričati, njemu ću posvetiti jedan slobodan govor. G. premijeru, morate zaštiti hrvatski narod od tih pljačkaša sa strane. Dakle, hoću li govoriti o poskupljenjima, evo, moj prijedlog je sljedeći. Što se tiče pomoći hrvatskom čovjeku i potrošaču. Tu ako ne krenete, nema ministra financija, ako ne uđete u trošarine i u PDV bojim se da će biti vrlo teško zaštititi čovjek, hrvatskog čovjeka u ovom trenutku. Ali ja bih ipak još malo ostao na problemu o kome sam počeo. Dakle, skoro me zbunio, mislim na predsjednika Sabora. Dakle moramo znati što se u Crnoj Gori događa. Još uvijek ima ljudi koji misle da je to nekakav, da je to nekakav vjerski sukob, da je to napad države na vjeru, ma nema govora. Nema govora. Imamo hrvatskog povjesničara Hrvoja Klasića koji ni kriv ni dužan ode tamo, izlupeta se i napriča silne gluposti, izvadi iz konteksta jednu sitnicu, činjenicu da je tomoc Crnogorske pravoslavne crkve upitan i stoji, međutim, taj tomos je zapravo usputno spomenut, bitan je odnos Crnogorske i Srpske crkve. Točno je da su Srbi uveli pravoslavlje, da je Nemanjić 1189. g. pokorio Duklju i uveo pravoslavlje, ali je točno, isto tako da su 1360. Nemanjići otišli i da je… Je li ovaj na temi? Točno je dakle, da nakon Dušana Silnog ili tzv. Silnog Nemanjići odlaze sa scene, pravoslavlje ostaje u Crnog Gori. U Crnoj Gori su sve svetinje podigli Crnogorci. To je sve njihova imovina, a zapravo tu nije bitan tomos nego je bitna imovina, kao što je ona i u Hrvatskoj bitna. Uglavnom, Srpska pravoslavna crkva nema nikakvo pravo ni na hrvatsku imovinu niti na crnogorsku imovinu. Za razliku od nas u Hrvatskoj, Crnogorcima je to jasno. Oni tvrde da Srpska pravoslavna crkva 40 ili 50 milijuna eura godišnje izvuče samo iz manastira Ostroga. Isto tako se priča, postoje li službe da to provjere, da novac g. novac g. Marića nema, da novac koji Srpska pravoslavna crkva namakne u Hrvatskoj i u Crnoj Gori bez kontrole hrvatske države i bez kontrole crnogorske države, ide u Beograd i što je još zanimljivije, on ne dolazi pod kontrolu srpske države nego pod kontrolu nekih ilegalnih struktura i navodno da se taj novac vraća da bi se po Hrvatskoj kupovala imovina, misli se na istočnu Slavoniju, dakle, da bi se kupovao medijski prostor, da bi se radilo sve ono što nije u interesu hrvatskoj državi i hrvatskom narodu. Dakle, stanje u vanjskoj politici je takovo da ako ja ne dobijem priliku ili bilo tko, da krene kroz Crnu Goru i Srbiju od 1042. od Tuđemilske bitke do danas, ako ne krene od 1905. do danas, što se tiče odnosa Srba i Hrvata, vrlo teško će te probleme riješiti, a naročito ako se ne uđe ozbiljno u II. svj. rat jer ima mudraca koji kaže nemojte pričati o tome, Domovinski rat je nastavak II. svj. rata, mi ga još uvijek nismo riješili, nismo, mi ga rješavamo diplomatskim sredstvima i načinima, evo, ja ću ovim završiti. Još jednu rečenicu, imam prijedlog. predsjedniče, treba revidirati ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, treba pod hitno istražiti Jadovno, Jasenovac, itd., da se pokajemo, ispričamo za zlodjela koja smo učinili, mislim na nas Hrvate, ali da vidim kolika su ona i kakva su. Hvala lijepo. Idemo sada dalje. 10. po redu, Kluba zastupnika HDZ-a i poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani potpredsjednici Vlade. Prije nego što kažem nekoliko riječi o Godišnjem izvješću kojeg nam je jutros predstavio predsjednik Vlade, i ja ću reći nekoliko riječi o dojmu na kojeg se pozivaju oporbeni političari u svojim raspravama u ime kluba. Naime, prema njima, predsjednik Vlade ne iznosi točne podatke, iznosi pogrešne podatke koji nisu realni, koji su u određenom segmentu i preuveličani i ne odgovaraju stvarnim podacima koji, s kojima oni raspolažu. Pokušavaju reći kako je to ustvari uljepšavanje stvarnosti, kako se, kako je podneseno izvješće se odnosi na neku drugu državu, ne na Hrvatsku i pri tome se trudeći i upirući se reći kako su duboko uronjeni u probleme hrvatskih građana, hrvatskog naroda, pozivajući se na taj isti narod. Pa ja bi im samo dodao da to što misli hrvatski narod možemo, recimo, nekoliko puta mjesečno vidjeti kroz važna značajna istraživanja tog istog javnog mnijenja koji njima davaju političku potporu na razini ispod statističke pogreške, a u isto vrijeme HDZ-u kojoj osporavaju pravo da govori u ime većinskog dijela hrvatskih birača, daju preko 30%. Ali, na stranu stavimo ankete za koje govore da ionako su pod šapom HDZ-a, onda govorimo o onome što hrvatski građani, hrvatski birači govore na izborima. A u međuvremenu od kada je ovo Izvješće u periodu kojega ovo Izvješće obuhvaća godinu dana … pravi i jedini test u Hrvatskoj. To su izbori za lokalnu samoupravu. Na tim izborima je Hrvatska demokratska zajednica usvojila više od 50% svih čelnih mjesta u jedinicama lokalne samouprave i 75% čelnih mjesta u jedinicama područne samouprave odnosno županijama. Pa evo taj podatak govori o tome tko ustvari može, tko je ovlašten govoriti u ime hrvatskog naroda i u ime hrvatskih birača. A da ne govorim da smo prije godinu i pol dana na općim parlamentarnim izborima osvojili 44% svih mandata ovdje u Hrvatskom saboru. I kada onda čujem da nama se docira oko toga u čije ime mi govorimo, na koji način nastupamo onda ti podaci kada ih na ovakav način promatramo vidimo u posve drugom svjetlu od onoga što smo se jutros naslušali od oporbenih političara dok su u ime kluba svojih klubova govorili o Godišnjem izvješću Vlade Republike Hrvatske. Ali da se ja gospodine predsjedniče vratim ustvari u temu ove naše točke dnevnoga reda Godišnjeg izvješća predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Kada sam razmišljao što bi u ime Kluba najviše govorio, čemu treba posvetiti najveću pozornost onda kod mene nije postojala dilema. Top tema u proteklih 20 mjeseci u Hrvatskoj, pa tako i u ovom izvještajnom razdoblju je pandemija korona virusa odnosno bolesti Covida 19. I kada onda možemo mjeriti uspješnost ili neuspješnost Vlade u tom periodu s obzirom na činjenicu da je top tema, najvažnija tema kojemu je i ovaj Sabor, da ne kažem Vlada i stožer posvetio najviše vremena onda se u odnosu na rezultate te borbe može ocjenjivati rad uspješnost Vlade i vladajuće većine u Hrvatskoj. Podsjetio bih svih nas da nam se na početku ove koja je kažem 20 mjeseci u Hrvatskoj spočitavalo da smo izabrali krivi protuustavni i protuzakoniti model kako i na koji način se boriti protiv epidemije u Hrvatskoj. Mi smo izabrali ustavni put kojim smo rekli da ćemo temeljem zakona ovlastiti Vladu i stožer da provodi konkretne mjere, da ćemo te mjere provoditi na način da ćemo ovdje u Hrvatskom saboru definirati okvir, a unutar tog okvira će Vlada, stožer, resorna ministarstva provoditi takve mjere koje će oni donositi. S druge strane test ustavnosti je u kojemu je odbijen zahtjev prije svega oporbenih političara da smo takve mjere trebali u Hrvatskom saboru donositi dvotrećinskom većinom. Ustavni sud je jasno rekao da je zakonodavac imao pravo odrediti hoće li jedan ili drugi put. I mi smo se odredili na ovaj put kojim već 20 mjeseci se borimo protiv korone u Hrvatskoj i pokazao se uspješnim. Pokazao se uspješnim iz više razloga. Naime, u proteklih godinu dana najvažniji trenutak kada je Hrvatska morala imati koronu pod kontrolom to je bila turistička sezona. To je bio presudan trenutak za mene kada je gledajući sa gospodarskih, financijskih interesa ove države trebalo imati koronu pod kontrolom kako bismo iskoristili ta ili pet mjeseci, još uvijek doduše i traje turistička sezona da bismo omogućili i uprihodili što veći dio sredstava kako bismo lakše prebrodili u ovim kriznim vremenima i to se tako dogodilo. Hrvatska je tijekom ljeta ove godine bila predvodnik i pobjednik turizma na Mediteranu, da ne govorim da smo prema podacima koje sam gledao jučer kada govorimo o broju zaraženih na milijun stanovnika u proteklih 20 mjeseci Hrvatska je 13. među 27 članica Europske unije, a to su vrlo dobro znamo najrazvijenije i u pravilu najrazvijenije države svijeta. Kada govorimo o broju umrlih, u kumulativnom broju umrlih u proteklih 20 mjeseci u Hrvatskoj ih je umrlo 9 tisuća i 100 s današnjim danom otprilike. Tu smo 8. po uspješnosti ili po neuspješnosti država u Europi. Međutim, ono što je važno i što Vlada stalno ističe i što mi u vladajućoj većini stalno ističemo i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici stalno ističemo s obzirom da je Vlada osigurala dovoljne doze cjepiva pozivamo građane da se cijepe. E, tu smo zakazali. Tu smo od 27 država članica 25. E sada, ako oni koje možemo staviti u grupaciju antivaksera ili drugih hrvatskih građana koji osporavaju dostignuća znanosti, koja nikada nije brže u povijesti reagirala na način kako je to reagirala u borbi protiv korone onda ne možemo reći i oteti se dojmu da taj broj zaraženih, a pogotovo broj umrlih pa ako hoćete i u ovom 4. valu je vrlo, vrlo usko povezan sa činjenicom da smo po neuspješnosti 25. država u Europi. I to svima nama i kada to govorim svima nama onda prvenstveno mislim i gledam ovu lijevu stranu sabornice je obveza da lišeni naši partikularnih stranačkih interesa jasno bez zadrške kažemo da je potrebno prići cijepljenju, procijepiti se na razini Malte ili Portugala, Španjolske, neke druge države koja je iznad, oko 85 do 90% i mi tu stopu procijepljenosti u Hrvatskoj pognuti kako bismo brojali što je manji broj mogućih hospitaliziranih i umrlih u Hrvatskoj. No, čitam, gledam, pratim, slušam u Hrvatskoj je često puta oporbenim strankama važniji taj populistički pristup kako bi pokazivali da je ustvari ta loša procijepljenost nepovjerenje u Vladu, a upravo u drugim državama gdje se vlade mijenjaju jednom godišnje, gdje je više vlada bilo u zadnjih 30 godina nego je godina bila je ta procijepljenost veća. Pa o kojemu mi onda govorimo povjerenju u Vladu ili nepovjerenju u Vladu? Prema tome, mislim da smo tu učinili sve i da nam je najveći izazov tijekom ovog 4. vala epidemije uvjeriti hrvatske građane, naše susjede da je potrebno prići cijepljenju. Dakle, to je jedan aspekt u kojemu smo se po meni pokazali uspješnim u 20 mjeseci. mislim da tu danas nisam čuo primjedbe argumentirane primjedbe na rad Vlade kada govorimo o hrvatskom gospodarstvu. U 3. kvartalu ove godine da ne nabrajam brojne podatke koje je premijer izložio pa da ih ne ponavljam od rasta medijalne plaće, prosječne plaće, od rasta minimalnih plaća. Za sutra je najavljena odluka o podizanju plaće na, minimalne plaće na 3 tisuće 750 kuna ili 500 eura što mi se čini da je čak i više nego što su pojedini sindikalni čelnici očekivali da će se donijeti u toj istoj Uredbi o utvrđivanju minimalne plaće. Dakle, da ne nabrajam brojne financijske pokazatelje.

da ćemo na kraju ove godine prema podacima koje ćemo raspraviti iduću srijedu kada budemo govorili o rebalansu državnog proračuna rast BDP-a u godini koja je u velikom dijelu obilježena gotovo čitavom dijelu obilježena borbom protiv korone dostignuti, postignuti rast koji će biti otprilike jednak onom padu koji je bio prošle godine kada smo jedno vrijeme bili i zatvoreni, imali lock down i u realnom i u javnom sektoru. Ako to nije podatak dakle da smo se kroz godinu dana ministar financija kaže kroz dvije, ja moram reći da mi je logičnija kroz jednu nego kroz dvije, dakle jer smo u jednoj pali, u drugoj se vratili na predkrizno razdoblje s mjerama i to mjerama u koje su kao što je premijer rekao, to sam već puno puta rekao, pokazali koliko je nezaobilazna, koliko je važna, kolika je presudna uloga države. Sva ona pričanja o tome kako država nije se, kako nema povjerenja u institucije, kako su ustanove u ovoj državi nepripremljene pada u vodu kada u toj godini država snažno staje iza realnog sektora. Svakom drugom zaposlenom u javnom sektoru omogućava Covid potporu kada omogućava brojne druge mjere kako bi sačuvali radna mjesta, kako bi sačuvali likvidnost, kako bi sačuvali poslovne aktivnosti naših poduzetnika što onda jasno posljedično dovodi do činjenice da danas imamo pogledajte podatak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenih gotovo u isti broj je danas broj nezaposlenih u Hrvatskoj kao i na isti dan 2019. godine. Razlika je … /ne razumije se/ … zavisi da li je to dan prije ili iza. 133 tisuće danas je nezaposlenih u Hrvatskoj. A po meni više od toga govori podatak da je broj osiguranika, broj zaposlenih za 50 tisuća veći nego na isti dan prošle godine ili 6 tisuća više nego broj zaposlenih na isti dan 2019. godine. To su za mene poštovane kolegice i kolege podaci koji govore o tome je li netko uspješan ili nije. Ne dojam. Dakle podaci koje daju ili europske agencije, a kada govorimo o agencijama pa mi odmah padne na pamet i kreditne agencije koje govore da smo u tom vremenu i kada smo padali 8,4 kada nam je rastao dug, kada nam je rastao deficit ostali na razini kreditnog investicijskog rejtinga, to su podaci koji govore o tome je li ovo Godišnje izvješće može imati prolaz u Saboru ili ne, a ne o tome što bi ja mislio ili što ja mislim ili kakav je moj dojam o tome na koji način je Vlada postupala u proteklih godinu dana. Čak koliko god pokušali biti kritični i svoje rasprave temeljiti na vlastitom dojmu nisam čuo da su mogli osporiti činjenicu da smo kroz to vrijeme znali kako i na koji način osigurati sredstva i za obnovu nakon ratom razrušenog velikog dijela Hrvatske, prije svega Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, da smo osigurali sredstva danas na razini negdje oko 12 milijardi kuna koja su nam iz više … /ne razumije se/ … odmah dostupna i što ćemo sa ovom izmjenom zakona kojega ćemo u petak izglasovati ubrzati tu izmjenu onako kako mislimo da je primjereno, možda mogli i prije napraviti. Ali dobro da to napravimo sada jer je bitno da imamo sredstva za ulazak u tako brzu, i jaču, snažniju obnovu i da smo pri tome osigurali za idućih 5 ili 7 godina nebitno je 25 milijardi eura kako bismo kroz višegodišnji financijski okvir ili kroz nacionalni plan oporavka otpornosti ono što smo danas utemeljili o čemu danas razmišljamo a to govorimo o zelenoj tranziciji, govorimo o novom digitalnom društvu itd. mogli realizirati, provesti reforme prije svega u javnom sektoru kako bismo dosegli one brojke, one makroekonomske pokazatelje koje želimo. I pri tome čuli smo i malo jutros od premijera, a čuli smo to jučer od ministra financija da smo nastavili bez krize mi bi danas već tim javnim dugom bili negdje ispod 60%. Prema tome, stvorili smo financijske pretpostavke koristeći prije svega sredstva iz Europske unije da u desetljeću koje je pred nama doista bude razvojno desetljeće da dostignemo i dođemo barem na razinu onih država koje su ta ista sredstva ta ista sredstva europskih fondova i europskog proračuna koristili 15-tak ili 10 godina više od Hrvatske. Ja mislim da je to podatak, to je temelj na kojemu možemo govoriti o uspjehu Vlade. I svim onim kritičarima koji govore i danas dvoje oko toga koliko je ispravno ili nije bilo ispravno 2011. godine završiti pregovore za ulazak u Europsku uniju govori i podatak da smo u ovih proteklih 8 godina iz europskih fondova izvukli 44 milijarde kuna više nego što je Hrvatska participirala u europskom proračunu kao članica Europske unije. prije svega iz tih sredstava je rast investicija u Hrvatskoj. Prije 15-tak godina je bilo itekako intenzivna izgradnja izgradnja prije svega prometne infrastrukture. Ali ta čitava izgradnja intenzivna izgradnja prometne infrastrukture temeljila se na zaduženju i rastao nam je javni dug koji je posljedično imao izgradnju mreže autocesta u Hrvatskoj. Mi danas ulazimo u veći investicijski ciklus sa tuđim sredstvima, tuđim sad sredstvima država članica EU. I tim sredstvima uz Hrvatsku participaciju oko 15% primjerice gradimo Pelješki most. Primjerice gradimo koridor 5C, most na Svilaju, drugu cijev tunela Učka. Bilo je tu riječi i o renesansi na hrvatskoj obali. Gradi se 13 velikih luka koje su na razini investicije oko stotinjak ili 150 milijuna kuna za kvalitetnije povezivanje hrvatskih otoka. Dakle, to što nam činjenica da imamo vrlo intenzivnu izgradnju prometne ili energetske infrastrukture kad govorimo i o tom dijelu onda ne možemo zaboraviti izgradnju i puštanje u rad LNG-a mi postižemo taj rast kroz te investicije koje su jedan od pokretača, značajnih pokretača rasta bruto društvenog proizvoda u Republici hrvatskoj. Što se tiče obnove još ćemo o tome, mislim da je to druga, po meni druga tema koja je obilježila rad Vlade, pa i jedinica područne samouprave u Hrvatskoj bez obzira što je zahvaćen tek jedan dio Hrvatske, ali svejedno radi se o stambenom fondu oko 50000 objekata koji su dijelom ili u potpunosti srušeni u Hrvatskoj. Ja mislim da smo izmjenom zakona kojega ćemo kao što sam malo prije rekao usvojiti u petak postigli odnosno osmislili, pripremili odgovarajuću zakonsku regulativu koja će značajno ubrzati obnovu prije svega u Zagrebu, ali svakako i na Banovini. U početku kao osoba i čovjek koji dolazim iz tog miljea i meni je bilo moram reći neshvatljivo da država ulazi u konstrukcijsku obnovu objekata za koje ne zna tko je vlasnik ili bolje rečeno čiji vlasnik ujedno nije i zemljišno-knjižni vlasnik. I trebalo je to i meni moram reći određeno vrijeme da u sebi shvatim da u stvari se ne obnavlja zgrada vlasnika, nego se obnavlja zgrada prvenstveno, obnavlja se u konstruktivnom smislu se obnavlja zgrada i to na način ovom izmjenom zakona da 80% plaća država, 20% jedinica područne samouprave. I to je trebalo vremena da mi koji cijeli život planiramo, razmišljamo da je nemoguće ishoditi građevinsku dozvolu bez rješavanja imovinsko-pravnog stanja u zemljišnoj knjizi. Danas reteriramo i prihvaćamo kao jedinu moguću činjenicu da je potrebno prije svega zgradu obnoviti, a neriješeni imovinsko-pravni odnosi ili neriješeni imovinsko-pravni odnosi u knjizi neka ostanu za vrijeme nakon toga. Ali na nama je kao ozbiljnoj državi tu čestitam Vladi na činjenici da smo prišli jednom drugom modelu, a to je da ćemo obnoviti Hrvatsku neovisno o tome tko je u kojoj zgradi vlasnik. A i onako ćemo ga osloboditi plaćanja participacije u financiranju te konstrukcijske obnove. I dobro je da je država tu cijelu konstrukcijsku obnovu preuzela glavnu na sebe, odnosno sa jedinicom područne samouprave. Prema tome, držim da je to jako dobro i da su se povećali pragovi u kojem ćemo brže realizirati provedbu javne nabave jer smo svjesni što znači i kako može daleko nas odvući još prihvaćanje pragova javne nabave u ovakvim projektima za koje je vrlo važno da ih napravimo brzo i što prije realiziramo. Evo nemam više vremena gospodine predsjedniče. Mi ćemo u ime Kluba zastupnika ovakvo izvješće sigurno podržati. Hvala. Idemo sada na zadnju raspravu. Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka poštovane kolegice Kekin i Benčić. Prva će govoriti kolegica Kekin. Izvolite. Hvala vam. Poštovani predsjedavajući, poštovani predsjedniče Vlade sa suradnicima i poštovane zastupnice i zastupnici. Prije svega istaknula bih kako je iz premijerovog nastupa bilo evidentno, a i dirljivo kako je upravo premijer uzor kojem streme svi njegovi ministri i ministrice. Naime, njegov nastup me podsjetio, a nisam bila jedina na nedavnu izjavu ministra Aladrovića kojem ovim putem želim brzi i potpun brzi i potpun oporavak, koji je isto tako nedavno zanesen samoljubljivim hvalospjevima ustvrdio kako je Hrvatska fenomenalno mjesto za život. Jedini je problem u tome što se s njih dvojicom i ostatkom svite ne bi složio veći dio hrvatskih građana i građanki. Naime, izvješće premijera današnje je u potpunosti odvojeno od realiteta u kojem živimo. Evo za početak. Tvrdnja o sjajnom i adekvatnom nošenju sa pandemijskom krizom može opovrgnuti i najslabiji član osnovno školskog debatnog kluba. Sa današnjim danom imamo 43, točno 43% potpuno cijepljenih građanki i građana RH. Na samom smo dnu EU. Sa 9000 i stotinjak mrtvih u svjetskom smo vrhu po broju umrlih na milijun stanovnika. Istodobno bolnice su nam podkapacitirane i prostorno i što se tiče ljudstva, pa na prenamijenjenim odjelima gdje smo prije liječili pacijente oboljele od mentalnih bolesti, od oftamoloških bolesti, od neuroloških bolesti sada liječimo pacijente oboljele od covida i to ih liječe prenamijenjeni liječnici dakle psihijatri, oftamolozi, S druge strane iako postoji vrlo jasan nedvosmislen svjetski znanstveni konsenzus o važnosti cijepljenja naša Vlada i dalje u svom znanstvenom savjetu drži čovjeka koji taj isti svjetski znanstveni konsenzus gotovo svakodnevno dovodi u pitanje i to na način da se sam premijer, cijela Vlada, nadležni ministar i sav ostatak Znanstvenog savjeta višestruko ograđivao od izjava navedenog gospodina. Isto tako unatoč tom svjetskom znanstvenom konsenzusu o važnosti cijepljenja Vlada ne misli da je njena odgovornost niska procijepljenost populacije, niti misli da je njena odgovornost da motivira stanovništvo da se cijepi. Dapače, kad voda dođe do grla odnosno kad voda dođe do bolnica onda Vlada zaključi da je zdravstvenu krizu najbolje riješiti na način da malo potrpe djeca. Pa će tako naša djeca i mladi od kojih su neki cijepljeni opet idući tjedan okusiti sve čari on-line škole za koju su nam istraživanja, znanstvena istraživanja vrlo jasno pokazala da ostavlja dugoročne posljedice po njihovo mentalno zdravlje. Ali dobro, očito su posljedice po mentalno zdravlje djece i mladih kao i eto ove posljedice u dramatično poražavajućim brojevima mrtvih podnošljivije za Vladu Andreja Plenkovića, nego posljedice eventualne po rejting koje bi proizvelo donošenje nekih potencijalno nepopularnih, ali svakako politički i javno-zdravstveno odgovornih poteza. No naravno nije nam to prvi put da gledamo da se ova Vlada vodi oportunizmom i da sve što radi čuva svoj rejting, a također nije zdravstvo jedini resor u kojem to gledamo. Zapravo, upravo radi toga što su Vladini potezi motivirani upravo upravo oportunizmom i očuvanjem rejtinga Vlada nije provela niti jednu reformu. Dakle, kad bi se oni doista odlučili na neku reformu nepotrebno bi oštetili svoj rejting. Zamislimo recimo da Vlada Andreja Plenkovića stvarno odluči provesti reformu teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske. Kad bi to učinili to bi značilo gubitak funkcija, položaja, radnih mjesta čijim se glasovima upravo i čuva rejting ili primjerice da provede reformu pravosuđa pa da imamo funkcionalno, pravedno i pravodobno pravosuđe. Pa to bi značilo da bi mnogi HDZ-ovci i HDZ-ovke koji se ovih dana kupaju u aferama završili u zatvoru i to bi nam opet oštetilo rejting Vladi. Osim toga recimo zamislimo da ova Vlada provede reformu obrazovanja, pa da konačno dođemo do toga da nam djeca u školama uče kako da misle, a ne da što da misle. To bi nam već kroz nekoliko izbornih ciklusa proizvelo glasačko tijelo koje je obrazovano, koje je motivirano, koje ima zahtjevne glasače i koje se ne može kupiti nekim mjestom u općini i ne može ih se uvjeriti da su svi u ovoj sabornici isti i da su oni u potpunosti bespomoćni. E da, reforme su dakle ozbiljna opasnost i Vlada Andreja Plenkovića to jako dobro zna radi čega je jedina reforma na kojoj ustrajno rade reforma zdrave pameti hrvatskih građana koje se kontinuirano uvjerava da trebaju vjerovati njima, a ne vlastitim očima i ušima. Pa krenimo na kratko, no na žalost ne i slatko putovanje suočavanja sa realitetom. Hrvatska je primjerice na samom začelju EU po kriteriju kupovne moći građana. Slabiju kupovnu moć od nas imaju samo Bugarke i Bugari. S Bugarskom dijelimo i neslavno posljednje mjesto u kategoriji država čiji stanovnici najviše izdvajaju za hranu, za hranu, vrlo visokih 20% primanja. Posljednje mjesto u Europi držimo i kada dođe do razine percipirane neovisnosti pravosuđa. Inače u Hrvatskoj se možda ako ste premijer ili ministar Aladrović živi fenomenalno, no i dalje čak tri godine kraće nego prosječan stanovnik EU. To možemo zahvaliti dakako slaboj učinkovitosti intervencije javnog zdravstva zbog čega je smrtnost koja se može spriječiti daleko iznad prosjeka EU. Dakako, navedeno ima veze i s time da je potrošnja za zdravstvo po stanovniku u Hrvatskoj i dalje na samom dnu u odnosu na većinu drugih zemalja EU, te s time da kadrovi zdravstvenog osoblja sve češće bježe od ovog fenomenalnog života preko granice. U području obrazovanja naši učenici i učenice prema rezultatima PISA istraživanja u usporedbi sa drugim zemljama EU pokazuju dakako ispod prosječne rezultate. Na samom smo začelju kada dođe do digitalne pismenosti, a obrazovna struktura odraslog stanovništva također također je daleko od prosjeka EU. Ima toga još. Prema EUROSTAT-u na ljestvici općeg životnog zadovoljstva, manje zadovoljni od nas su pogađate Bugari i Bugarke, a manje od polovice Hrvata mladih radi u svojoj struci, dok polovica nema siguran i trajan posao. Osim toga, rade dulje od zakonom propisane a zarađuju manje od prosječne plaće. Sukladno navedenom mladi su nezadovoljni, bezvoljni i apatični. No, ne cvjetaju ni starima Vladine ruže. Naime, u izvješću pučke pravobraniteljice navodi se kako je prosječna mirovina u 2020. bila čak 147 kuna ispod praga siromaštva zbog čega su mnogi umirovljenici teško podmirivali troškove hrane i režija, a zbog strogih cenzusa nisu mogli ostvariti prava ni u sustavu socijalne skrbi. Dakle, čak dvije trećine svih mirovina u Hrvatskoj su ispod praga siromaštva, dvije trećine. Na samom smo dnu i kada dođe do iznosa minimalne plaće, na dnu smo ljestvice i po medijanu osobnog dohotka i po volumenu osobne potrošnje i možemo tako u nedogled. No ima jedna stvar po kojoj smo u samom svjetskom vrhu, to je percepcija korupcije i to osobito političke korupcije. No, evo Vlada se dosjetila rješenju, pa su u buduću Strategiju borbe protiv korupcije osobiti naglasak odlučili staviti upravo na smanjenje percepcije korupcije, percepcije dakako ne korupcije jer bi stvarna borba protiv korupcije naštetila rejtingu. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će poštovana zastupnica Benčić.

Zahvaljujem se poštovani premijeru. Dakle, ova Vlada koja je zapravo Vlada kontinuiteta bila je sigurno suočena sa velikim izazovima. Dakle, ne govorim samo o posljednjih godinu i nešto govorim o zadnjih nekoliko godina. I kada gledamo od svega što ste danas pobrojali što će biti političko naslijeđe Plenkovićevih Vlada, dakle Vlada kojima ste vi premijer tada možemo reći da će to biti sigurno vaš odgovor na tri ključne krize. To su kao prva kriza u vezi Agrokora. Kao drugo vaš odgovor na covid pandemiju i kao treće vaš odgovor na dva razorna potresa u Zagrebu i na Baniji. Krenimo redom. Koji je bio odgovor vas i vaše Vlade na situaciju sa Agrokorom? Odgovor je bio organizacija notorne grupe Borg, a posljedice su ove: gubitak od 800 milijuna kuna za mirovinske fondove, odnosno našim radnicima i radnicama koje u njih uplaćuju, te ogromni gubici našim dobavljačima. tzv. savjetnicima Agrokora je do sada isplaćeno više nego što je Agrokor trebao a nikada nije platio dobavljačima u pogledu njihovog graničnog duga. Lex Agrokorom omogućili ste model rool up kredita za koji još i dan danas mnogi stručnjaci tvrde da je bio nepotrebno napuhan i koji je omogućio da se samo u prvoj godini savjetnicima isplati više od 600 milijuna kuna naknade za njihove savjete. Svojedobno ste se pohvalili da kad podvučemo crtu ste napravili sjajan posao. Sjajan posao u svom rezultatu nekoliko godina kasnije se svodi na ovo: strateški važno poduzeće kako ste ga zvali i zbog kojeg ste donosili kontraverzan zakon sada je u većinskom vlasništvu Ruske države koja je vlasnica i Spar banka i WTB-a i koje rasprodaju najvrednije tvrtke koje su bile dio Agrokora. To je prvi dio vašeg političkog naslijeđa. Drugi dio vašeg političkog naslijeđa je vaš odgovor na covid krizu. Ono čime se možete pohvaliti je da zbog nedostatka hrabrosti i spremnosti povlačenja ozbiljnih i odgovornih poteza kada govorim o hrabrosti i spremnosti povlačenja ozbiljnih poteza govorim i o potrebi revidiranja dosadašnjih taktika koje evidentno nisu urodile rezultatima. Zbog tog nedostatka mi smo na dnu procijepljenosti EU. Kolegica je govorila, dakle na 43% a u vrhu po smrtnosti na milijun stanovnika. Međutim, naš premijer ne odustaje niti od Stožera kojem nitko više ne vjeruje u ovoj zemlji, niti od člana Znanstvenog savjeta koji radi upravo suprotno cilju i svrsi kampanje koju ova Vlada provodi. Jer vam je čini se od dobrobiti građana i društva važnije držanje pozicije pa makar to bilo i po cijenu ljudskih života. Jer premijer niti tad ne reterira od uhodanih taktika. Treći dio vašeg naslijeđa to je ono što ćemo dugo pamtiti, jer ćemo dugo gledati, jer ćemo se dugo sjećati je vaš odgovor na potres u Zagrebu i i potres na Baniji. I ja mogu sa apsolutnom sigurnošću reći da govorim u mjeri velike većine građana kada kažem da je to sigurno najveći grijeh ove Vlade. Teško možemo zamisliti bilo kakvu usporedivu situaciju u bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj bi u glavnom gradu godinu i pola nakon potresa se počele donositi prve odluke o pazite sad uklanjanju kuća uništenih u potresu nakon godinu i pola. Zgrade, simboli tog potresa u ovom gradu dakle one koje ste najčešće gledali na televiziji jer su potpuno uništene još uvijek stoje, jer se nije organizirao sustav njihovog uklanjanja, a mada je građevinska inspekcija imala tu mogućnost to raditi i Državni inspektorat na zahtjev jedinice lokalne samouprave niti kada im date elaborate, niti kada im napravite svu papirologiju ne žele doći i reći da se zgrade moraju ukinuti. To je dio političkog naslijeđa ove Vlade, da se moraju maknuti. To je dio tog naslijeđa. Teško možemo zamisliti premijera neke zemlje koji bi nakon drugog razornog potresa na Baniji, dakle odlučio sada u rebalansu proračuna smanjiti sredstva Ministarstvu graditeljstva zaduženog za obnovu, a povećat ćemo Ministarstvu obrane jer moraju platiti avans za nabavu aviona. Ne možemo si to zamisliti osim ako ti ta neka usporediva zemlja možda bila u ratnom sukobu, pa bi nam možda to onda bilo jasno. Da li nam to 2021. može biti jasno u Hrvatskoj danas, da se uzima s pozicije Ministarstva graditeljstva zaduženog za obnovu, a povećavamo Da, sigurnost ljudi koji žive u zgradama koje su zaista doista prijete njihovim životima, sigurnost ljudi koji će se smrzavati u kontejnerima. Da sigurnost tih ljudi, da li na njih mislite kada to kažete? Dakle, da li možemo zamisliti da bi premijer bilo koje druge zemlje dozvolio da njegovi građani drugu zimu za redom provode u kontejnerima, a da je pritom dobio pet milijardi kuna samo za Zagreb i Zagrebačku županiju, 5 milijardi kuna koje neće potrošiti vjerojatno ni polovicu, jer nije organizirao sustav koji je potreban da bi se obnova događala i da bi se ta sredstva na vrijem trošila. Dobit će još 2 milijarde za Banovinu kako bi sanirao najhitnije posljedice potresa, međutim ni tamo se ništa nije u ovih godinu dana dogodilo. Teško je zamisliti da bi premijer neke zemlje u kojoj bi se sve to dogodilo došao ovdje za govornicu i hvalio se svojim uspjesima. Jer ako je tako kako govorite premijeru, ako nam tako dobro ide, ako smo dobili toliko novaca, ako nam raste BDP, ako se proračun puni zadovoljavajuće, pa zašto onda premijeru vaša Vlada ne daje novce za obnovu? Zašto ste onda smanjili sredstva namijenjena Fondu za obnovu? Zašto? Zašto ne plaćate svoje dospjele obveze prema jedinicama lokalne samouprave koje su predfinancirale obaveze države u odnosu na sanaciju štete od potresa. Zašto onda premijeru ljudi u kontejnerima čekaju drugu zimu bez adekvatnog smještaja i zašto ste onda kada vam tak dobro ide i imamo iza avans z a avione, zašto ste onda ljudima ukinuli mogućnost dobivanja toplog obroka na Baniji. Jesu li to prioriteti? Dakle, dio ljudi je izgubio, pa jel' živite vi ovdje? Dakle, ljudi će drugu zimu u Zagrebu i na Baniji provesti u kontejnerima. Ljudi će još uvijek neki živjeti u neadekvatnim smještajima poput hostela Arena i da jedinice lokalne samouprave nisu reagirale vlastitim sredstvima ti ljudi bi još uvijek bili tamo. Da nije se dogodila prva pomoć od različitih građana iz Hrvatske, iz Italije, iz Austrije itd. koji su slali one prve kontejnere pitanje je, pitanje je kada bi organizirana država na to odgovorila. Jer o čemu se zapravo ovdje radi? Kada se vi hvalite podrškom gospodarstvu za vrijeme covid krize vi se hvalite zapravo time da ste uspješno transferirali novac što iz proračuna, što onaj novac koji ste dobili od EU na račune firmi i to vam je uspjelo. Bravo! Međutim, kada uz novac treba postojati organizirani sustav i organizirana država kao što je u slučaju Agrokora, kao što je u slučaju covida, kao što je u slučaju obnove, tada se sve raspada a rezultati su porazni. Tada od velikog vođe vi prelazite u igru skrivača i prebacivanje dogovornosti, jer takvi ozbiljni zahvati kao što su obnova, kao što je covid, kao što je bio Agrokor traže hrabrost i traže izostanak kalkulacije. I to je ono što ovoj Vladi i vama premijeru nedostaje izostanak kalkulacije. I to je ono što će biti vaše naslijeđe. Vaše naslijeđe će biti da ste se u najtežim trenucima ove zemlje igrali skrivača, skrivača iza Martine Dalić, skrivača iza gospodina Vanđelića i skrivača iza ministra Beroša. Hvala. Ovime smo došli do kraja rasprava klubova. I sada će u ime izvjestitelja završno će nam se obratiti poštovani predsjednik Vlade Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem na komentarima tijekom ove rasprave o Izvješću o radu Vlade u proteklih godinu dana koje sam evo još jedan put imao prigodu predstaviti ovdje pred vama i naravno pred hrvatskom javnošću. Nekoliko napomena o tome kako smo doživjeli rad i bavljenje sa brojnim izazovima u proteklih godinu dana sa aspekta onoga koji ima odgovornost, koji je na vlasti i tko se svaki dan suočava sa svim konkretnim problemima hrvatskih građana, hrvatske države, hrvatskog društva i aspektima onih koji imaju privilegiju biti u oporbi. Naravno da su to dvije različite optike, pa onda ove djetinjaste komentare o tome da smo u Švicarskoj ili da smo u nekakvoj drugoj zemlji može govoriti samo netko tko je zlonamjeran i tko ne prati, ne vidi a što je najvažnije u biti ne želi vidjeti sve ono što se napravilo i sve ono što se radi. Zato i služe ovakve godišnje rasprave, izvješća da se detaljno kaže što sve Vlada radi. Mi smo u ovih sat vremena koliko je Poslovnikom određeno rekli po meni negdje otprilike trećinu onoga što smo napravili u proteklih godinu dana. Toga je zaista puno, puno više nego što vidite, nego što pratite i što želite u konačnici primijetiti. I tu je ta ogromna i velika razlika između naše i vaše slike hrvatske realnosti. Kazat ću nekoliko komentara po pojedinim temama po ovom što se tiče covida i što se tiče cijepljenja. Pandemija traje više od 600 dana. Nema dana, trenutka obraćanja a da mi angažirano nismo pozivali ljude da se cijepe. Alat protiv covida je cjepivo. Cjepivo hrvatskim građanima naravno nije osigurala oporba, nego je osigurala Vlada.

Međutim, da li su baš svi akteri a ne mislim tu na Vladu kao ključnu instituciju bili jednako angažirani u promociji cijepljenja u našem društvu. Ja mislim da nisu. Ja mislim da nisu. Ozbiljni su bili za cijepljenje i danas su za cijepljenje. Ja ću danas pozvati sve one koji su se cijepili sa dvije doze da se što prije cijepe trećom dozom pogotovo oni kojima je prošlo nekoliko mjeseci od primanja druge doze i koji možda nisu u posljednje vrijeme provjeravali kakvo im je stanje sa antitijelima. To je više nego jasno. Ne morate biti liječnik niti epidemiolog, niti infektolog da shvatite situaciju u kojoj se nalazimo. Dakle, to je prvo. Alat je tu. Svi oni koji se nisu uopće cijepili cijepite se prvom dozom, oni koji su se cijepili sa prvom i drugom, cijepite i trećom dozom. To je ključ, to je bitno ne samo osobe koje su imuno kompromitirane, nego sve. Što se tiče mjera koje smo poduzimali u kontekstu covida 19. Cijela bitka protiv korupcije je balans, balans kojeg smo po mom dubokom uvjerenju uspjeli postići da bismo održali i zdravstvenu zaštitu i društvene društvene aktivnosti, gospodarstvo, financijsku situaciju. Mjere koje smo mi poduzeli a propos odgovornosti i naslijeđa kada je riječ o covid krizi u kontekstu situacije u kojoj je bio privatni sektor ostat ogromno naslijeđe gdje smo spasili 700 000 radnih mjesta i 120 000 poslodavaca. To je legasy. Ti ljudi su zahvalni, nisu tako glasni kao oporba iz Švicarske, ali su zahvalni. Pitajte male i srednje poduzetnike, pitajte velike, pitajte u konačnici obrtnike kako su uspjeli prebroditi krizu i premostiti krizu. Cilj sprječavanja socijalne frakture je bio ne želimo val otpuštanja i ne želimo val stečajeva, nisu se dogodili. Cilj mjera je u pravom trenutku otvoriti se za turističku sezonu. Vidjeli ste brojeve, čut ćete detalje za dva dana kada se cijeli turistički sektor okupi u Župi Dubrovačkoj, da još jednom rezimiramo što smo mi to u odnosu na druge na Mediteranu uspjeli. Probajte mjeriti te aršine. To je sigurno sve bez ikakve uloge Vlade , turističke zajednice, turističkih djelatnika, koncepta sigurnog boravka. To se sve dogodilo nevidljivom rukom u Švicarskoj. To nije bilo kod nas ova sezona. Ta sezona se dogodila u Švicarskoj. To je što se tiče cijepljenja. Što se tiče eura vidim da nema kolega Suverenista. Dakle, ja ću još jednom ponoviti. Ugovor o pristupanju je jasan kao dan, ne može bit jasniji. Članstvo u EU podrazumijeva i uvođenje eura u momentu kad je zemlja koja pristupa spremna. Mi smo pregovarajući dobili derogaciju da ne moramo euro uvesti odmah, nego kad budemo spremni. Od članstva je prošlo osam godina i tri, četiri mjeseca. Ideja da uđemo u euro deset godina nakon članstva je razumna, racionalna nakon provedbe strategije koju smo usvojili na Vladi u svibnju 2018. Dakle, ne preko noći, ne kriomice, javno, pravno utemeljeno, potvrđeno na referendumu u siječnju 2012. Ratificirano u tadašnjem sazivu Hrvatskog sabora čini mi se sa 150 glasova za. Ali to nije bio isti saziv Sabora. Nisu bile iste stranke. Sad imamo hrpu aktera koji postoje na sceni koji prije nisu postojali. Imaju manjak identifikacije sa tim procesom. Element identifikacije je jako važan u životu. Ako nemate identifikaciju nije vas briga i stoga ta lakoća igranja sa nečim što je međunarodno preuzeta obveza ratificirana u Hrvatskom saboru, potvrđena od hrvatskog naroda na referendumu. I samo netko tko nije pratio ni tu debatu ili čitao barem jednu publikaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova i to ne one Vlade koja je nastupila u prosincu 2011. nego Vlade koja je to radila dvije godine 2010., 2011. sustavno išla po Hrvatskoj i tumačila što je Ne samo sloboda kretanja i objašnjavala što je euro, kad euro, kako euro i koje su koristi od eura. Što se tiče svih ovih statistika mi smo u ovom izvješću stavili sve podatke koji su točni. Ako netko nađe neki podatak koji je netočan ja ću se ispričati i ispravit ćemo ga. Ali jako rijetko griješimo u podacima. Kako ih interpretiramo e to je već stvar „švicaraca“ i ovih drugih. Što se tiče demografije mjera koju ćemo donijeti, a ona će naravno biti dio proračuna za iduću godinu, gdje ćemo povećati roditeljske naknade to je onih drugih šest mjeseci gdje smo već od dvije i pol otprilike do pet i šesto tisuća kuna došli. Dakle, više od 3000 kuna. Sad ćemo je dignuti na 7 i pol tisuća kuna. To je zasigurno poticajna demografska mjera sa paketom niza ostalih mjera i mislim da je dobro da se i o tome vodi računa. Što se tiče teme zaposlenosti ili nezaposlenosti mi danas imamo nezaposlenost na 7,3. Imamo milijun i 600 000 osiguranika. Nismo ih imali toliko 13 godina, u najvećoj krizi. Ako je i to ostavština, neka je pa makar i u Švicarskoj. Što se tiče cijena goriva intervenirati na ovaj način u vremenu kada cijeli svijet je suočen sa rastom cijena prije svega plina, ali i drugih energenata na način da stabiliziramo očekivanja hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva munjevito, agilno, brzo, na vrijeme bez da netko tko je ili proizvođač ili distributer, od toga ima previše štete jer je nema, ima određenu manju zaradu ali će preživjeti. To su moćne, snažne kompanije širokih pleća a na korist hrvatskih građana. To znači djelovati za građane brzo i učinkovito. Baviti se drugim temama poput Agrokora danas i pokušati kao što je malo prije uradila zastupnica platforme Možemo koja je demonstrirala svoju vrho naravnu upravljačku sposobnost vezano za kadroviranje u Zagrebačkom holdingu i govoriti o tome kakav je legacy ove Vlade u vezi Agrokora. Pa draga gospođo, legacy ove Vlade u vezi Agrokora je da je kompanija koja je došla u problem nevezano od naše prve Vlade. Sanjali nismo da ćemo se baviti njome na taj način. Legacy je da je ostalo 30 000 radnih mjesta u Hrvatskoj, u toj kompaniji. Legacy je da je ostalo 30 000 radnih mjesta u susjedstvu. Legacy je da su svi dobavljači ostali na nogama, inače bi bili popadali kao kula od karata. A da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva dobila novac kojim je kompanija bila dužna. To je legacy. Zašto je danas vlasnik netko tko je prije svega banka ili neki drugi dioničari, a ne ne znam valjda Hrvatska država. Pa tu zahtjeva malo znanja. A tko će bit vlasnik nego onaj koji je nekoj kompaniji dao toliko novaca, da je iz kreditora postao vjerovnik. Pa šta tu treba neka velika filozofija i matematika, pa da se to shvati ne pitavši Vladu, ni našu, ni neku drugu. E to treba reći. To je legacy. A ta vrsta suočavanja sa krizama praktički u trećem mjesecu rada naše prve Vlade i takva situacija gdje smo uspjeli to prebroditi tako dobro i učinkovito je plus. To je veliki plus kao ostavština i ako je u Švicarskoj dobro je. Što se tiče obnove od potresa, točno je, ja sam to rekao više puta, nismo zadovoljni s dinamikom obnove, zato idemo sa promjenama zakona koji će sabor uvjeren sam podržati u petak. Mi ćemo imati sutra sjednicu vlade i reagirati na neke amandmane koji su predloženi i svi koji su u to uključeni imaju ogromnu zadaću da ubrzaju proces. Priča o privremenom smještaju, ja ću još jednom podsjetiti. Svi, ali baš svi kojima su kuće ili stanovi bili oštećeni imali su mogućnost dobiti alternativni smještaj od prvoga dana, od kraja prosinca prošle godine. Svatko tko je odabrao ostati kraj svoje kuće od Majskih poljana pa na dalje je to napravio zahvaljujući svom vlastitom odabiru i odlučio ostati kraj oštećene kuće u kontejneru, a ne otići u neki hotel ili u neki drugi smještaj. I stoga privremeni smještaj može biti ovakav kakav je, a komentirati da država, tu naglašavam onu tezu koju sam jednom rekao u javnosti, previše je aktera u eteru koji rade na demontiranju ne samo povjerenja u državu i njene institucije nego uopće institucija države. To je jedan trend koji je zahvatio Hrvatsku koja ima samo 30 godina iskustva neovisnosti i samostalnosti u demokraciji. Taj trend nije dobar. Ja sam protiv tog trenda. Mislim da je razoran za hrvatsko društvo. Razoran za povjerenje u institucije ili sve aktere koji imaju neki šešir da ga tako nazovem, neki naslov i on se prelijeva i u povjerenje onih građana koji slušaju neprovjerene izvore u internetskom komunikacijskom svijetu i ne cijepe se. To je povezano. To nije nepovezano. Ako stalno živimo u ozračju nepovjerenja prema državi, državnim institucijama, vladi, politici onda nećemo ništa vjerovati. Pa to i je bila poanta uvodnog dijela govora o tome da je povjerenje najbitniji element dogovora između građana i institucija. Bez njega nema ništa. Bez njega ne možemo ništa. Ako ćemo baš svi pogotovo ovi Švicarci, ovo karikiram da me ne bi netko iz Švicarske krivo shvatio stalno raditi na nepovjerenju onda nećemo se puno maknuti. Živjet ćemo u konfliktnom ozračju, živjet ćemo u konfliktnom kontekstu gdje će se umjesto nečega što recimo vidimo mi samo iz nekakvoga wonderland-a vidjeti, a ovi iz Švicarske će vidjeti sve drukčije. Jer to je sukus ove rasprave, ovih komentara. Pročitajte ponovo izvješće, ja mislim da je već objavljeno. Ako nađete unutra krive podatke, ja ću se ispričati. Ako ih ne nađete onda je naša optika bitno, bitno različita. Što se tiče aktivnosti koje su pred nama, a koje mislim da su izrazito bitne i važne, a to je da i u borbi protiv Covida i u procesu obnove i u procesu gospodarskoga oporavka ali uopće i kreiranju atmosfere u društvu moramo učiniti zajednički napor gdje ćemo maknut malodušje, eliminirat ga. Gdje ćemo pokazati barem minimalni stupanj jedinstva ako se to može. Gdje ćemo pokazat snagu hrvatskog naroda, društva, države, institucija da prebrodimo krize i teškoće. Ja sam rekao u najvećoj krizi usvojili sve strateške dokumente i osigurali najviše sredstava i još imamo političku stabilnost 3 godine, bez izbora. Jedinstvena prilika i za iskorake i za provedbu projekata. I zato mi se čini da uz Nacionalni plan oporavka, otpornosti, program vlade, projekte, investicije, ulaganja možemo učiniti napore koje će hrvatsko društvo …/Upadica: Molim vas ne dobacujte iz klupe./… učiniti bolje, kvalitetnije. Puno boljim nego što je sada. A ono što bih posebno podcrtao i što mislim da je najvažnije da kreiramo malo optimizma ako se može. To nije loše. Malo motivirajuće djelovati na građane, pozitivno. Zašto ne bismo krizu iskoristili za prilike, ove okolnosti za razvoj, za jačanje povjerenja, za iskorak i za napredak, za modernizaciju, za hvatanje koraka. Stalno brojanje gdje je Hrvatska u odnosu na druge članice EU, ok, da smo bili zemlja utemeljiteljica vjerojatno bi bili među top 3 po svakom kriteriju, ali nismo. Ušli smo zadnji kroz ušicu igle. I HDZ-ova vlada je završila pregovore, ne ova iz Švicarske. To je isto bitno za reći. I zato inzistiram na tome u borbi protiv korupcije. Rekao sam, možete vi što god hoćete govoriti nama, ali ako je nešto jasno nema nedodirljivih, ne postoje. Ne postoje da su ne znam odakle i da su ne znam čiji. I ne dolazi se po mig, signal, direktivu ili odobrenje čelnika izvršne vlasti da bi DORH, USKOK ili policija nešto radili. Toga nema. Toga je možda bilo. Priznalo se da je bilo, ali sada nema. Utjecaj na sudove, pa gdje je? Da mi utječemo tako na sudove pa sumnjam da bi neke velike presude bile ovakve kao što jesu bile prije 2 tjedna. Gdje je taj utjecaj na sudu? Kako? Gdje? Gdje je to? Nema. Može ga se iz švicarske optike izmišljat, priželjkivat, kreirat u nekom buncanju, u nekom snu, ali ga nema. Ne postoji i neće postojati. I to je taj transformativni proces koji traje, ide i koji se vidi. Branko je govorio o podršci kakvu ko ima, ja razumijem da vama nije drago da mi imamo podršku, ali nije ona tu zato što mi nešto kalkuliramo ili možda oportunistički izbjegavamo krize velikog ekonomskog ili pak prirodnih nepogoda ili globalnog karaktera. Naprotiv, one su pride svemu onome što radimo i tu smo na nogama i ostat ćemo i dalje pridobivat povjerenje hrvatskih građana kolikogod se to iz Švicarske nekome ne svidjelo. Hvala. Zahvaljujem predsjedniku vlade. Tri su povrede poslovnika, ja zamijetio povrede poslovnika nisam, ali izvolite imate poslovničko pravo ukazati što vi vidite kao povredu poslovnika. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo predsjedniče. Premijer je povrijedio članak poslovnika 238. omalovažavajući saborske zastupnike i vas izjavom mi smo kupili, ja sam kupio premijer kupio cjepivo. Građani su platili cjepivo kao što plaćaju njega i nas sve, a saborski zastupnici su iznad premijera u ovome slučaju pa zaštitite dignitet ovoga sabora uvaženi predsjedniče sabora. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj dobili ste sada opomenu ovo nije bila nikakva povreda poslovnika. A drugo što bih želio reći prije ove svije kolegice koje će sada govoriti, dakle prošla je rasprava bez ijedne intervencije i nitko nije tražio povredu poslovnika što smatram vrlo korektnim. 12 klubova je govorilo i bilo je jako kritičkih interpretacija na račun i predsjednika vlade i njegovih suradnika i nitko nije tražio povredu poslovnika niti iz kluba vladajuće većine, dakle držali smo se pravila, bili smo fer i korektni, ovo što sada činite je ponovno nekorektno ponašanje, ali imate pravo na to poslovnikom, a ja ću dati opomene. Izvolite kolegice Kekin. Dakle, povreda poslovnika čl. 238. vrijeđanje i omalovažavanje zastupnice iznošenjem neistina. Dakle, premijer iznosi neistine odnosno ponavlja neistine g. Hermana i g. Filipovića pri čemu je zadnji koji bi uopće trebao govoriti

I još jednu i dobili biste onda oduzimanje riječi. Ali vi ste govorili prije premijera i izrekli čitav niz stvari koje ja smatram neistinama i niste dobivali nikakve opomene niti ste dobivali bilo kakve sankcije, zato što imate pravo govoriti u tom svom izlaganju kao što ima pravo i predsjednik vlade, a to nije nikakva povreda poslovnika. Dakle, dobili ste dvije opomene. Pa vi uopće ništa ne razumijete ako vam nije jasno što vam govorim. Izvolite kolegice Orešković, povreda poslovnika, da čujemo što je povrijeđeno. Hvala predsjedavatelju. Nema potrebe za ovakvim uzrujavanjem. Povrijeđen je čl. 238. doista je došlo do grubog omalovažavanja zastupnika, dakle mi smo zastupnici, oporbeni zastupnici RH, a ne Švicarske. Švicarske. Meni je jako žao što osim podizanja palice povrede poslovnika ne postoji niti jedan drugi poslovnički mehanizam zahvaljujući HDZ-u koji je takav poslovnik skrojio **Jandroković, Gordan

vrlo nekorektno i žao mi je da na kraju ove rasprave mogli smo ju završiti i privesti u skladu s pravilima, ali očito je ta želja da vas se vidi i čuje iznad onoga što smo definirali našim poslovnikom. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo predsjedniče. Vi ste povrijedili čl. 238. svojim ponašanjem, vrijeđate saborske zastupnike, poglavito zastupnice. Vi nemate pravo na taj način reagirati, vi imate pravo dati opomenu, a ne možete držati zastupnicima predavanje što je zastupnik htio reći i što je mislio. Nikoga ja nisam uvrijedio samo sam rekao da zaštitite nas od premijera tj. sabor i vas,

**Jandroković, Gordan (HDZ)** … ne, ne pa nećemo samo tako da netko uzme povredu poslovnika, održi predavanje, dadne repliku izvrijeđa određeni broj zastupnika ili predstavnika vlade, a da ću ja samo dati opomenu i odšutiti. Neću, jer nije s moje strane ne fer nego je sa strane onoga ko to čini i moja je dužnost na to upozoriti i prokomentirati. Izvolite kolegice Raukar Gamulin. Čl. 238. vrijeđanje saborskih zastupnika i to gospodine predsjedniče sabora od vas direktno. Vi nemate pravo prekidati, evo upravo to što sada želite raditi, ja imam svojih 30 sekundi na koje mi ovaj poslovnik daje pravo. Nemate pravo prekidati kolegicu Kekin dok traži povredu poslovnika i zaista vas molim da držite nivo razgovora u ovom saboru i da ne vrijeđate tako ispod koljena. Hvala najljepša. **Jandroković, sada ću birati riječi, ali vi ne znate čl. 238. jer u čl. 238. kaže „Razlozi za izricanje stegovnih mjera, zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije započeti govor o drugoj temi za koju nije dobio riječ ako se javio za povredu poslovnika.“ Dakle, potpuno je jasno nakon treće rečenice da se radi o tome da se replicira, a ne da se povrijedi poslovnik i moja je dužnost prekinuti onoga ko to radi i tko to čini. I molim vas prije nego što krenete sa povredama poslovnika pročitajte si poslovnik i posebno čl. 238. i vidjet ćete da predsjedavajući nisu nimalo rigorozni i strogi jer ovdje postoji puno širi okvir za davanje opomena nego što se to događa. Dobili ste opomenu. Javljate se još jedanput, izvolite. i zastupnica HS-a s vaše strane, vi ste to učinili i zato sam tražila povredu poslovnika. Hvala najljepša. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, vi ste rekli da sam ja povrijedio Poslovnik jer sam prekinuo zastupnicu u trenutku kada sam procijenio da je ona povrijedila Poslovnik i to je čl. 238..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

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici.

Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Naravno tražim

Slijedeći klub zastupnika bit će onaj SDSS-a, a govorit će poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.